Poštovane kolegice i kolege najavili smo da krećemo u 13 sati, 13 je i 2 minute tako da nastavljamo s radom. - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. 482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 Prije nego što dam riječ predlagatelju pozdravljam potpredsjednika Vlade i ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branka Bačića. Imamo zahtjev za stankom, poštovana kolegica Mrak Taritaš. Izvolite. Hvala lijepo. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani potpredsjedniče Vlade, tražim stanku u trajanju od 10 minuta u ime Kluba Centra i GLAS-a, ali i odmah najaviti da možemo krenuti s raspravom dalje obzirom da smo i sve zajedno pričekali. Dakle, želim naglasiti slijedeće, a to je da je prostorno uređenje, prostornim uređenjem se ostvaruju pretpostavke za unapređenje gospodarskih, društvenih, prirodnih, kulturnih i ekoloških polazišta održivog razvitka u prostoru RH kao osobito vrijednom i ograničenom nacionalnom dobru te treba postaviti ciljeve koji su dobri kako za društvo u cjelini tako i za svakog pojedinca. Sve izmjene, dopune, poboljšanje zakona bi trebalo ići u tom smjeru. I da se išlo u tom smjeru ja bih vrlo rado bila za to i prihvatila, no nažalost tome nije tako. Imamo dvije situacije koje smo već imali i koje ponavljamo i moram priznati da se ne mogu oteti dojmu znate ono kad majmun digne kamen vidi zmiju i padne u nesvijest. Prvi put sve ok, drugi put je već problematično. E mi u ovom trenutku to radimo s prostornim planiranjem. Mi smo već u prostornom planiranju od '94. do '98. godine imali prostorni plan za jednu građevinu ili za jednu česticu što je dovelo do neuređenosti prostora, što je dovelo do užasno velikih problema i to uvodimo ponovo. Dakle, nismo ništa naučili. Jednako tako kad su išle autoceste smo otvarali eksploatacijska polja mineralnih sirovina sa željom da se ceste brže grade i iza toga eksploatacijska polja mineralnih sirovina ostali trajno devastaciju u prostoru. Sad sa željom da napravimo i da budemo energetski neovisni dajemo mogućnost postavljanja solara. Ja nemam ništa protiv da se postavljaju na kuće i devastirane prostore, ali imajte na pameti da u centru Grada Zagreba …/Upadica: Hvala vam./… mogu biti polja solara. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam kolegice Mrak Taritaš i na tome što ste odustali od 10 minuta nego možemo nastaviti odmah, pa sada pozivam poštovanog potpredsjednika Vlade i ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branka Bačića da uvodno predstavi Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju. Izvolite ministre. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovane zastupnice i zastupnici, pred nama je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju koji je zakon donesen još 2013. godine i od tada je mijenjan u u 4 navrata 2017., '18. i u dva navrata 2019. godine. Tim zakonom praktično je propisan sustav prostornog uređenja u RH, postavljeni su ciljevi, načela, uvjeti planiranja prostora, postupci donošenja prostornih planova, njihove izrade i propisane su nadležnosti kako ministarstva tako županijskih zavoda, zavoda Grada Zagreba i cjelokupni sustav uređenja prostora u RH. Ove izmjene su donesene koje smo vam, koje danas predstavljam iz tri temeljna razloga. Prvi razlog je taj, a to je i evo poštovana gospođa Mrak Taritaš navela je da Hrvatska u vremenu velike energetske krize koja je nastala nakon kopnene agresije Rusije na Ukrajinu i zbog posljedica koje trpi prije svega Stari kontinent ali i svijet kad je u pitanju korištenje energetskih resursa Ukrajine, a jasno zbog sankcija onda problemi sa energentima koji dolaze iz Rusije i na razini Europske komisije, na razini EU, ali na razini svijeta su pokrenute brojne aktivnosti kako bi države, države bile što manje bile ovisne s jedne strane o ruskim energentima, a s druge strane kako bi države postale u energetskom smislu samodostatne. I to, na tom tragu je i Vlada ne samo donoseći one pakete kojima smo se odredili prema poticanju, subvencioniranju gospodarstva itd., itd., nego je Vlada donijela zaključak kojim zaključkom je između ostalog ovlastila i ovo Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, ali i Ministarstvo gospodarstva donošenje određenih zakonskih i podzakonskih akata kojima će se podzakonskim i zakonskim aktima ubrzati realizacija projekata koji će doprinijeti toj energetskoj samodostatnosti RH s jedne strane, s jedne strane, a s druge strane smo i mi kao država članica EU kroz energetski pakt EU bio prvi, drugi i treći se obvezali na daljnju dekarbonizaciju RH sukladno sukladno utvrđenim ciljevima EU, smanjenju potrošnje ugljikovodika, smanjenju emisije stakleničkih plinova i CO2 i na tom tragu jasno donijeli smo brojne dokumente i strategije u RH, pa i zakone kojima smo strategijama i zakonima odlučili se ka daljnjem poticanju i izgradnji sustava obnovljivih izvora energije. Da bismo te ciljeve postigli kako one koje će učinit našu samodost…, veću samodostatnost u odnosu na ovisnost o ugljikovodicima, prije svega sa istoka Europe i s druge strane kako bi postigli ciljeve u smislu klimatskih promjena, smanjenje stakleničkih plinova mi smo dakle predložili ovaj zakon kojim smo zakonom dakle propisali da ćemo omogućiti ubrzanu izgradnju sunčanih ili solarnih elektrana i o tome ću nešto kasnije više reći. Drugi bitan razlog je činjenica da je HS 5. veljače 2021.g. donio odluku o proglašenju IGP-a i ta činjenica s obzirom na Zakon o prostornom uređenju bitno mijenja određene odredbe Zakona o prostornom uređenju. U čemu? Naime, mi smo 2017.g. na temelju europske direktive bili dužni urediti, planirati, skrbiti i na poseban način čuvati morski okoliš, pa kako je naš, naše more sastoji se od teritorijalnog mora koje je udaljeno 12 nautičkih milja od polaznih crta ili a nakon toga je do jučer odnosno do 5. veljače 2021. se protezao zaštićeni ekološko-ribolovni pojas, a ispod njega dno i podzemlje se odnosi na epikontinentalni pojas, tada smo 2017.g. rekli da ćemo u smislu zaštite tog pomorskog područja donijeti u HS prostorni plan zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa s jedne strane, a s druge strane program, prostorni plan epikontinentalnog pojasa. Kako je sabor donio odluku o proglašenju IGP-a, a IGP u svojim sastavnicama podrazumijeva i zaštićeni ekološko-ribolovni pojas s jedne strane i s druge strane sadržava i epikontinentalni pojas, tu činjenicu je trebalo zakonom preuzeti i izmijeniti na način dakle da će država odnosno HS donijeti prostorni plan IGP-a, dakle ne više dva nego sada samo jedan, umjesto zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa i epikontinentalnog pojasa sad ćemo donijeti IGP kojim će će prostornim planom o IGP-u, isključivom gospodarskom pojasu se određivati i stupac mora od kopna, od dna prema površini i cjelokupni prostor ispod to je bio drugi razlog. I treći razlog je taj što smo još davne 2013.g. najavili da ćemo ići u prostorne planove nove generacije, da ćemo nastupati, napuštati izradu prostornih planova stare generacije, to su tzv. analogni, svima vama poznati, prostorni planovi i mi smo se odlučili kako ćemo ići onda u izradu, odnosno izradu digitalnih prostornih planova na način da u prvoj fazi će se ta promjena dogoditi kroz tzv. transformaciju iz analognih u digitalne, digitalne prostorne planove. E sada što se tiče prvog dijela koji se odnosi na doprinos toj energetskoj samodostatnosti RH rekao sam da se ovim zakonom isključivo u tom smislu vezujemo na mogućost izgradnje i postavljanja solara odnosno sunčanih elektrana. Svjesni smo činjenice da je RH kad je u pitanju prostorno uređenje pokrivena sa nekoliko, pokrivena u smislu prostornih planova, nekoliko razina prostornih planova i županijskih prostornih planova i gradskih, općinskih, kasnije i urbaničkih planova uređenja, kad su gradovi u pitanju još sa generalnim urbaničkim planovima i da bi brza, brža, promptnija ulaganja u izgradnju solara odnosno sunčanih elektrana podrazumijevala izmjene prostornih planova, a izmjene prostornih planova prije svega županijskih, a i gradskih često puta zahtjeva i jasno pristup tim, tim izmjenama izrada strateških studija utjecaja na okoliš, cijeli taj postupak zna potrajati, u međuvremenu se mijenjaju sastavi županijskih i gradskih i općinskih vijeća odnosno skupština itd., itd.. Mi držimo da s obzirom na nužnost brze izgradnje obnovljivih izvora energije kako bismo dostigli oba strateška nacionalna cilja možemo pristupiti izgradnji takvih solara na način da ih postavljamo i na mjesta koja nisu u prostornim planovima i definirana, jasno vodeći računa da ti prostori predstavljaju degradirana, degradirana područja u RH, da nisu u naseljima. O tome smo na Odboru za graditeljstvo već razgovarali, čak je i g. Srpak ako se ne varam predložio taj amandman kako ne bi bilo dileme oko lokacija gdje bi mogle biti, gdje bi mogle biti postavljene i izgrađene sunčane elektrane. Mi smo naveli koji su to prostori u RH koji se, na kojima se mogu postavljati solarne sunčane elektrane, a bez izmjena prostornog plana, pa smo rekli dakle prva, prva je odredba da se, ako je to sukladno prostornom planu, površine koje su prostornim planovima predviđene za sunčane elektrane one su jasno same po sebi definirane, međutim tu interveniramo na način da nema više u prostornim planovima ograničenja snage sunčane elektrane. Naime, u vremenima kada se mijenjaju tehnološki, kada postojeća postrojenja ili kolektori, akumulatori itd. su svakim danom sve iste snage i nema razloga da postojeći prostorni plan definira, definira snagu instalirane sunčane elektrane, to je pitanje koje će se rješavati projektom i sa tehnološkim dostignućima današnjice, a ne u prostornim planovima definirati da može bit 2 MW, a isti ili možda manji akumulator ili sustav može priuštit kudikamo veću snagu, to mislim da nije…/Govornik se ne razumije/…nikad bilo pisati u prostornim planovima, pa u tom smislu smo mijenjali tu odredbu da se prostornim planovima ne bi trebali definirati snage nego već namjene i područja gdje, gdje se mogu postavljati sunčane elektrane.

gdje su poslovne zone nepredviđene prostornim planovima može se postavljati sunčane elektrane. Zatim smo rekli na poljoprivrednim površinama 5.3 to je kao najlošija poljoprivredna zemljišta, da ne kažem degradirana poljoprivredna zemljišta u dogovoru sa Ministarstvom poljoprivrede i to ako je to 5.3 poljoprivredno zemljište naslonjeno ne gospodarsku ili poslovnu zonu s time što taj obuhvat u to 5.3 zemljištu može biti do polovice ukupne ukupne površine na kojem je izgrađen objekt za kojega je taj solar i namijenjen i pruža mu opskrbu električnom energijom. Četvrta je lokacija to su vodne površine, jezera nastale eksploatacijom, dakle ne jezera kao što je to jučer netko rekao u centru Zagreba ili negdje drugdje, nego to su jezera to su jezera nastala eksploatacijom, zatim ribnjaci i druga uzgajališta aquakulture. Zatim točka 5. je devastirane površine poput odlagališta otpada što nam se čini da je potpuno razumljivo i površine unutar građevnih čestica postojećih infrastrukturnih i vodnih građevina. To je tih 7 lokacija na kojima se može direktno ići u izgradnju sunčanih elektrana. I u dogovoru sa Ministarstvom poljoprivrede također smo definirali da je moguće postavljati agrosunčane elektrane na poljoprivrednim površinama koje sadrže trajne nasade, farme, staklenici i slično ako se time postižu ciljevi razvoja poljoprivrednih djelatnosti. Dakle, nije ovo naš ekskluzivitet. Ovakve agrosolarne elektrane odnosno agrosunčane elektrane su postavljene diljem Europe jer na njima se čak i postižu povoljniji prinosi od tog istog poljoprivrednog zemljišta. Često puta oni koriste za zagrijavanje plastenika, staklenika itd. itd. Ono što smo još kada govorimo o toj energetskoj samodostatnosti predvidjeli da se na prostorima kopnenog područja na kojima za to ne postoji zapreke. Ovo je važno istaknuti za koji ne postoje zapreke u prostornim planovima omogućava istraživanje ugljikovodika i geotermalne vode, te skladištenje ugljikovodika. Također se omogućava gradnja energetskih transportnih sustava unutar svih transportnih koridora kao i uvođenje alternativnih goriva u postojeće proizvodne građevine i elektrane, odnosno energane i to neovisno uvjetima iz prostornog plana. Dakle, ovim izmjenama Zakona o prostornom uređenju htjeli smo, a ja mislim da ćemo to zakonom i postignuti da se doista u jednom relativnom kratkom roku Republika Hrvatska pozicionira kao država koja može relativno brzo odgovoriti na zahtjevom za izgradnjom obnovljivih izvora energije kako bismo što manje bili ovisni o energiji koja dolazi iz ugljikovodika, kako bismo smanjili emisiju stakleničkih plinova, kako bismo smanjili emisiju CO2 i kako bismo kao država bili što je moguće više samodostatni. Ako neka država u Europi uz jasno sve druge mediteranske države ima sve preduvjete da se sve više se sve više osloni na energiju koja dolazi iz sunčanih elektrana, onda to ima Hrvatska. A u ovom trenutku kad je u pitanju korištenje sunčeve energije Hrvatska nije baš pozicionirana. Države koje imaju puno manje sunca od nas kao što je Nizozemska, kao što je Njemačka puno više u postotku vlastite proizvodnje participira sa energijom iz sunca nego što to participira Hrvatska, a govorim Hrvatska je država koja je po svom broju sunčanih dana jedna od najvećih država na prostoru Europe. Prema tome, mi mislimo da prolazak kroz procedure izmjena prostornih planova jest u ovom trenutku ograničavajući faktor kako bismo realizirali tu izgradnju solara. uvodu sam spomenuo dio koji se odnosi na obvezu usklađivanja sa prostornim planovima, donošenja u Hrvatskom saboru prostornog plana ZERP-a i epikontinentalnog pojasa. Dakle, rekao sam da se to, da se takva odluka koju smo mi donijeli u Hrvatskom saboru jasno mora provesti kroz sve zakone, pa tako i Zakon o prostornom uređenju ali ona je utemeljena i na Direktivi EU kojom se uspostavlja čitav okvir za zaštitu i prostorno planiranje pomorskog, odnosno morskog područja. U Republici Hrvatskoj mi imamo nekoliko razina planova koji koji definiraju postupanje na morskom području, a morsko područje u Hrvatskoj su dakle i unutarnje morske vode i teritorijalno more i u ovom slučaju isključivi gospodarski pojas. Kada govorimo o unutarnjim morskim vodama, kada govorimo o teritorijalnom moru onda je to tzv. što mi u Hrvatskoj svojim rječnikom nazivamo pomorsko dobro, to je dobro u općoj upotrebi. Kako to dobro u općoj upotrebi ne bi bilo korišteno protivno zakonu, kako bismo uspostavili sustav planiranja na tom pomorskom dobru u Hrvatskoj postoji 7 razina različitih prostornih planova koji čuvaju, brinu, skrbe o pomorskom dobru. Prije svega to je državni plan prostornog razvoja kojega smo zakonom predvidjeli i još nije donesen, još nije donesen. O tome ću nešto kasnije kad govorimo o načinu donošenja prostornog plana. Drugi je plan kojega ćemo također donijeti, prostorni plan IGP-a. Treći je prostorni plan nacionalnih parkova koji pokrivaju pomorsko dobro, to su Brijuni, Kornati i Paklenica. Zatim Mljet, također, dakle to su sve prostorni planovi koji se odnose na zaštićene dijelove prirode, dakle bilo da su to nacionalni parkovi, bilo da su to parkovi prirode. Zatim su tu prostorni planovi županija. Vi znate da su područja županija osim kopnenog dijela uključuju čitav prostor mora koji je pomorsko dobro. Pa onda tu su prostorni planovi uređenja gradova, prostorni planovi uređenja općina i urbanistički planovi uređenja. Ono što smo ovim zakonom predvidjeli, pa ja mislim da ste to vi iščitali unijeli smo jednu novinu koja nije bila u ovom zakonu, koja nije bila sastavni dio Nacrta prijedloga zakona koji je išao u javno savjetovanje, a to je da smo propisali kako će se područje pomorskog dobra uređivati prostornim planovima razine urbanističkog plana uređenja čime će se vrlo detaljno definirati i prostor pomorskog dobra koji definira i uređuje prostorni plan puno detaljnije nego što je to bio do sada slučaj. Prema tome, u buduće jedinicama lokalne samouprave i područne samouprave i svima onima koji na na čijem području jest pomorsko dobro, prilikom donošenja osnovnih prostornih dokumenata kao što je prostorni plan uređenja grada, općine ili plan posebnih obilježja zaštićenih područja posebno će se morati referirati u tim svojim stručni izrađivači će se morati posebno brinuti o zaštiti pomorskog dobra u RH i to je ovim zakonom također navedeno da će se između ostaloga naložiti izrada prostornih planova kad je u pitanju pomorsko dobro ako to nije urbanički plan uređenja propisivat će se odredbe u normativnom, a i u grafičkom dijelu na razini izrade urbanističkog plana uređenja. Ono što je još što sam uvodno rekao to je transformacija prostornih planova i naš je cilj da sukladno NPOO-u u kojemu smo jedan od indikatora naveli i izradu planova nove generacije to su tzv. digitalni prostorni planovi, da taj postupak lipnja, do kraja lipnja 2026.g. kada inače moramo provesti cjelokupni NPOO. Ovim izmjenama zakona uvodi se mogućnost jedinicama lokalne samouprave koje već sada imaju u postupku izrade ili izmjene svojih dokumenata prostornog uređenja, da sukladno postojećem zakonu mogu nastaviti s tim postupcima dok ne dovrše svoje izradu izmjena i dopuna ili izradu urbaničkih planova uređenja, dakle to se odnosi na njih i bez ikakve, bez ikakve daljnje administrativne prepreke mogu nastaviti izrađivati svoje planove po postojećem zakonu. No nakon 1. siječnja 2024.g. i izrada novih planova izmjene postojećih se moraju provoditi po ovom zakonu. U tom smislu zakon će i to piše omogućiti tim jedinicama lokalne i područne samouprave da na teret državnog proračuna, sredstvima NPOO-a u cijelosti financiraju izradu takvih planova nove generacije, mislim da se na taj način itekako, itekako pomaže jedinicama lokalne samouprave i područne samouprave da sada ne moraju osigurati sredstva u svom proračunu jer će im ta sredstva biti proslijeđena iz proračuna RH odnosno iz NPOO-a. Da bismo mogli provesti tu digitalnu transformaciju već je ministarstvo izradilo odgovarajuće alate kao što je aplikacija e-Planovi kojom se aplikacijom propisuje način cjelokupni način vođenja, praktično držimo za ruku ako tako mogu reć župane, gradonačelnike, načelnike i stručne izrađivače kroz obrasce ministarstva koji su u digitalnom zapisu postali na našim mrežnim stranicama gdje oni mogu točno znati cjelokupni postupak kako ne bi lutali prilikom izrade novih e-Planova. Zatim smo napisali aplikaciju e-Planovi editor koja se odnosi na alate propisani su alati kako i na koji način će se provoditi izrada samih planova nove generacije i ono što je važno osigurali smo jedinicama lokalne samouprave, ja nisam siguran, al mislim da smo prošli tjedan završili kompletnu dostavu svih potrebnih hardvera i softvera jedinicama lokalne samouprave, dakle to se iz državnog proračuna svim jedinicama lokalne i područne samouprave se osigurava informatička oprema kako bi mogli sada s tom opremom preuzeti izradu ovakvih dokumenata planova nove generacije i pored toga vršimo stalnu kontinuiranu edukaciju službenika koji u jedinicama lokalne samouprave će biti oni koji će nositi izradu planova nove generacije. ne postoji obveza, ne postoji obveza jedinicama lokalne samouprave da naprave tu transformaciju to je vrlo važno, dakle mi njima nismo nametnuli tu obvezu. Ako jedinica lokalne samouprave još i dalje će biti na svom u svom staru planu koji je rađen u analognom obliku to može, ali prvi puta kada kreće u izmjene putoplana i izradu novog plana onda mora postupati zakon mu nalaže da to radi prema ovome zakonu. Ali ako to radi nakon isteka roka za koji je donesen i usvojen NPOO onda će to plaćati iz vlastitih sredstava. Dok traje NPOO svima jedinicama lokalne i područne samouprave, svima koji budu radili planove nove generacije će se iz proračuna RH odnosno iz sredstava EU osigurati sredstva za izradu i transformaciju tih planova. I evo ono što je još možda važno za reć uvodno odnosi se na državni plan prostornog razvoja. Mi smo tu odredbu donijeli obvezu još 2013.g. u međuvremenu smo donijeli odluku o izradi tog državnog plana prostornog razvoja, u međuvremenu smo donijeli pravilnik o sadržaju državnog plana prostornog razvoja. Napravljen je jedan koncept samog državnog plana prostornog razvoja, ali nije napravljen nacrt tog plana niti je prošao izišao iz ministarstva u smislu predlaganja prema Vladi, tako da tim nije taj rok koji je bio predviđen da izradu državnog prostornog razvoja zadovolje. S obzirom da će proći još vremena prema onome prema sadašnjem stanju stvari dok se ne donese državni plan prostornog razvoja postoje zahtjevi za realizacijom projekata državnog značaja. Državni plan prostornog razvoja podrazumijeva u sebi pregled, način realizacije i postupke provedbe projekata od državnog značaja. Kako taj plan rekao sam nije donesen, a postoje zahtjevi različitih vrsta korisnika i upravitelja različitih državnih projekata, projekata od državnog značaja predlažemo da taj plan možemo donositi i za pojedine građevine koje su nam u tom trenutku prioritetne. To držimo i iz razloga što se državni plan u velikoj mjeri oslanja na listu strateških projekata RH, oslanja se na prostorne planove županija odnosno županija u RH s kojim je prostornim planovima pokrivena cijela Hrvatska. Prema tome, taj jedan gap ili rupa koja, koja bi se mogla naznačiti da postoji zbog toga što nije donesen državni plan nije dokraja precizna. No, da ne bi bilo dobro da RH nakon 1999. godine konačno ne donese državni plan prostornog razvoja

Strategija prostornog uređenja, dvije godine nakon toga Državni plan prostornog uređenja i onda dugo, dugo ništa, donesena je onda i sama Strategija prostornog uređenja, najprije njene izmjene, a kasnije i strategija, ali plan, novi plan prostornog razvoja nije donesen iako taj program koji je donesen '99. godine izmjenama zakona odnosno novim zakonom nije bio utvrđen kao provedbeni dokument za donošenje, ishođenje lokacijskih dozvola i građevinskih dozvola u RH. No, sve to skupa treba staviti na stranu. RH bi kao bi kao uređena država trebala u dogledno vrijeme donijeti taj državni plan. Kako ne bismo čekali sa donošenjem tog državnog plana prostornog razvoja koji će biti donesen u integralnom obliku, koji će podrazumijevati sve sastavnice koje posjeduju prostorni plan u RH, uređenje svih sadržaja i planiranje svih sadržaja u tom prostornom planu naš je prijedlog, naš je prijedlog ovim zakonom da se ne čekajući cjelokupnog državnog plana sa svim sastavnicima, sastavnicama koje se u tom državnom planu donese, da se donese već prvom prilikom jasno uz poštivajući sve one odredbe koje kako se donosi prostorni plan, da RH može, da Hrvatski sabor može donijeti i prostorni plan u pojedinim segmentima, pojedinim građevinama koje su važne. U ovom trenutku su u RH važni projekti izgradnje željezničke infrastrukture. Vi znate što nama znači zemlja petog bit koridora od Rijeke do granice sa Mađarskom, vi znate što nama znači nadogradnja, nadogradnja LNG terminala, vi znate što nama znači osnaživanje i pojačavanje kapaciteta plinovoda koji ide prema Sloveniji i koji ide i kojega Plinacro razvija. Sve to zajedno takve projekte i takve građevine mi možemo rekao bih bih rekao najbrži način donošenjem takvih planova. Sad sam konkretno naveo ovo, ali u bliskoj budućnosti može biti, može biti nekakav drugi sadržaj koji nam je nužan brzo reagirati kroz donošenje izmjena tog prostornog plana u Hrvatskom saboru.

Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani potpredsjedniče hrvatske Vlade, pa zasigurno je za pohvaliti uvođenje digitalne transformacije u ove procese, a isto tako mislim da u ovim aktualnim vremenima i kako svi volimo spominjati klimatske promjene gradnja solarnih polja je itekako nešto bitno, značajno. Ja mogu spomenuti evo svježi primjer izgradnje jednog takvog polja na otoku Visu u Splitsko-dalmatinskoj županiji. I da bi svi ovi procesi u izgradnji i osmišljavanju prostora bili što protočniji mislim da je jako bitno, a znamo da se vi u svojim nastojanjima i djelovanjima maksimalno zalažete za decentralizaciju predmeta pa i ovlasti tako i u ovom segmentu bi spomenio jer u razgovora županijskim zavodima, ravnateljima, pročelnicima ljudi često puta u svojim planovima da bi ih realizirali dolaze i traže izvatke iz prostornog plana …/Upadica: Hvala vam./… i to ne neki način za …/Upadica: Branko (HDZ)** Zahvaljujem kolega Brčić. Da, vi ste ustvari više konstatirali nego što ste postavili pitanja. Uspostava tih planova nove generacije će pojednostavniti, prostornih planova. Oni će biti dostupniji, posebno smo vršimo edukaciju sa, sa djelatnicima županijskih zavoda za prostorno uređenje. Na kraju krajeva s njim je ovaj zakon i usuglašavan. ovaj da će svakako donošenje digitalnih prostornih planova omogućiti jednostavnije korištenje tih planova svim korisnicima i onima koji, koji ga donose a kasnije koriste, pa tako i svim građanima koji će, kojima će biti dostupni podaci jednostavnije, brže. Ono što nisam rekao, a to je da će se unificirati kompletni sadržaj svih prostornih planova što dosada nije bio slučaj. Nisam imamo ni vremena sada govoriti koliko je za istu namjenu oznaka različitih u RH. Jedna oznaka u nekom planu …/Upadica: Hvala vam./… nije identična u nekom drugom planu, to će sada biti unificirano. **Jandroković, Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Poštovani potpredsjedniče Vlade, nad ovim prijedlogom zakona nadvila se sumnja. Ne zbog vas osobno, vas respektiram, ali zbog toga što ste uputili ga u hitnu proceduru umjesto dva čitanja do ljeta i samim time već i da su najbolje namjere sumnja se u dobre namjere. A drugo što sam htio reći i pitati vas u ovoj replici, preduvjet prostornog uređenja je prostorno planiranje. I mislim da danas praktički sve jedinice lokalne samouprave imaju svoje prostorne planove, ne znam dal je još koja općinica ostala bez, a RH nema državni prostorni plan i vi ste to spomenuli, on bi trebao biti preteća svega, on bi trebao biti zapravo temelj na kojem ćemo graditi prostorno uređenje RH. Svi glavni smjerovi za prostorne planove nižeg reda trebali bi počivati na njemu, a ovako ispada da se slikovito izrazim da se kuća opet počela graditi iz krova, a ne iz temelja, a takva kuća kad-tad se uruši, hvala lijepa. Zahvaljujem g. Daus. Dakle izmjene i dopune ovoga zakona idu kao što ste sami rekli u hitnu proceduru i rekao sam koji je razlog osnovni hitne procedure, to je prva stvar. Druga stvar, slažem se i ja da bi bilo dobro da nakon 24.g. Hrvatska donese dokument koji će značajno biti u stručnom smislu iznad programa prostornog uređenja RH donesen 1999.g., no međutim mi smo ipak u međuvremenu premda nismo donijeli zakon, donijeli Strategiju prostornog uređenja u kojoj strategiji su na razini strateških opredjeljenja definirani i u grafičkom, ali i u sadržajnom dijelu te strategije osnovni državni projekti koji su nužni, no to nije dovoljno slažem se treba napravit državni plan prostornog uređenja, ali ne treba smetnuti s uma da su, da su, da je cijeli prostor Hrvatske pokriven pokriven sa županijskim prostornim planovima gdje također su ti državni projekti u više ili manje definirani i uređeni i planirani. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam lijepa. Kolega Srpak izvolite. **Srpak, Dražen (HDZ)** Poštovani predsjedniče, ministre, zelena energija je energija budućnosti. U tom cilju je i ovaj zakon s kojim se pojednostavljuje postavljanje solarnih elektrana. One su svakako dio te zelene energije, puno ih je već postavljeno po krovovima raznih objekata i privatnih kuća, a također već i značajan dio na samom tlu. Omogućavanje, ubrzavanje i mogućnosti gradnje istih da, ali na način da se time nikome ne šteti i da se onemogući postavljanje istih pod prozore kuća. Unutar građevinskog područja one bi se prema prijedlogu zakona mogle postavljati na područjima …/Govornik se ne razumije/…, a takvih područja ima u prostornim planovima unutar, doslovce unutar gradova i naselja i doslovce bi se mogle postavit ispod prozora kuća ili stambenih zgrada. Stoga sam predložio amandman da to može biti samo na izdvojenim građevinskim područjima van naselja i P3 područjima koja se na njih naslanjaju. Ministre, podržavate li takav prijedlog? Hvala. Zahvaljujem kolega Srpak. Da, ja mislim da je ovaj, izmjene zakona su na tragu našeg opredjeljenja i cjelokupnog nastojanja i planiranja i ciljeva NPOO-a gdje smo …/Govornik se ne razumije/… zelenoj i digitalnoj Hrvatskoj. Ako nešto jest na tragu zelene i digitalne Hrvatske izmjene ovog zakona baš u cijelosti usmjerene k tom cilju, a podržavam u potpunosti i zahvaljivam na amandmanu kojega ste jučer na odboru iznijeli, dakle da se, da nije moguće postavljati solarne elektrane u takvim zonama koje se nalaze, izvan, izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja, prema tome prihvatit ćemo i amandman **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo. Imam puno pitanja za vas ministre, ali ću se referirati na solare jel ste se vi glavninu svog referirali na solare. Dakle mogućnost je postavljanja solarnih elektrana na površinama eksploata…, koje su namijenjeni za eksploataciju mineralnih sirovina s tim što svaka eksploatacija mineralnih sirovina kroz procjenu utjecaja na okoliš ima i plan sanacije. Mi smo o tome, nedavno je bila i izmjena zakona gdje smo govorili gdje smo govorili o sanaciji svega ostalog. E sad postavljanje sunčanih elektrana na, na polje koje je u tijeku eksploatacije il je završena eksploatacija ili vodna površina je u ovom trenutku protivno odnosno nije u skladu da tako kažem sa planom sanacije, nije u skladu sa budućom namjenom prostora, zanima me da li ste o tome razgovarali ili neke druge propise, onda treba promijenit, onda treba promijeniti i druge propise s razine rudarstva koje onda kažu da u sklopu…/Upadica predsjednik: Hvala vam/…sanacije može bit postavljanje solarnih elektrana…/Upadica predsjednik:

pa u ovom konkretnom slučaju ako govorimo o eksploatacijskim poljima i stavove i mišljenja Ministarstva gospodarstva koje je nadležno i resorno ministarstvo, prema tome pitate me da li smo nekoga, nekoga pitali da li će ovakav, ovakva rješenja moć, moć se doista oživotvoriti na terenu. Da, mi smo cjelokupni prijedlog zakona iskomunicirali sa resornim ministarstvom i rezultat tog, tih razgovora i dogovora jest ovakav prijedlog zakona kojim će se na takvim mjestima, na takvim prostorima eksploatacijskih polja moć postaviti solare, tako da ja tu ne vidim što bi mi trebalo biti problem, ministarstvo će ako treba i sukladno s time svoje podzakonske akte definirati ili rješenja, donijeti odgovarajuća rješenja. **Barbarić, Nevenko (HDZ)** Zahvaljujem poštovani predsjedniče HS, poštovani potpredsjedniče Vlade i ministre. Raspravljamo o Zakonu o prostornom uređenju, izmjenama i dopunama zakona. Vrlo teško se skoncentrirati na jednu od tema, u pravilu nam ode šira šira priča, tako da najviše energije i na odborima i u javnosti u pripremu ovog zakona otišlo na, na zaključak Vlade i pripremljene mjere kod ovog zakona kad se tiče obnovljivih izvora energije i osiguranja samodostatnosti obnovljivih izvora energije RH. Međutim, isto tako možda i bitnije je da će transformacija prostornih planova iz analognih u digitalne, te transformacija procesa dakle u području prostornog planiranja otkloniti će se i uočeni nedostaci, a ovdje imamo i jedno poglavlje recimo o izdavanju lokacijske dozvole i slično, što će sve omogućiti povećanje učinkovitosti, kvalitete, ali i transparentnosti procesa prostornog…/Upadica predsjednik: Hvala Zahvaljujem kolega Barbariću. Pa ustvari vi ste konstatirali i ono što sam i ja uvodno govorio, a to je da će se cjelokupni postupci realizacije i provedbeni, provedbe dokumenata prostornog uređenja izradom planova nove generacije pojednostaviti i ubrzati. I to je ono što je važno. Nije, prelazak i transformacija iz jednog, iz jedne generacije planova i drugi samo da bi se zadovoljila forma da imamo sada prostorne planove izrađene u digitalnom obliku, nego da bi oni bili dostupni svima, prije svega dostupni korisnicima, javno pravnim tijelima. Dakle, da se svima onima koji te planove na određeni način provode ili izdavaju suglasnosti temeljem tih prostornih planova, to bi bilo jednostavnije i brže i na taj način bi se brže ishodili dokumenti i akti za građenje. (Hrvatski suverenisti)** Zahvaljujem predsjedniče. Poštovani potpredsjedniče Vlade, ministre Bačiću Hrvatska proizvodi preko 50% električne energije iz obnovljivih izvora za svoje potrebe što nije malo. Mi jako dobro tu stojimo stoga ova hitnost nema apsolutno nikakvog opravdanja. Europska komisija se fokusirala na postavljanje solara na krovovima pa je čak i rekla do 2027. sve javne i komercijalne zgrade, do 2029. što više stambenih zgrada. Vi ste se u ovom prijedlogu zakona fokusirali na sve osim krovova. Evo, mene interesira imam jedno vrlo jednostavno pitanje za vas, ja znam odgovor ali želim to čuti od vas. Hoće li stanari Mamutice u Zagrebu temeljem ovoga zakona lakše postaviti solarnu elektranu na krov? Hvala. **Jandroković, Zahvaljujem kolegice Vučemilović. Kad govorimo o postotku proizvodnje električne energije u RH iz obnovljivih izvora energije. Tu visoku razinu daju ne klasični obnovljivi izvori energije o kojima kada govorimo razmišljamo, a dakle to su vjetar i da li sunce, nego to je prije zbog toga što mi hidroelektrane, hidroelektrane također podvlačimo pod obnovljive izvore energije pa nam onda s tog aspekta i jest toliki relativno zadovoljavajući, iz obnovljivih izvora električne energije, ali kad je u pitanju dakle sunce i vjetar u tom dijelu ne stojimo baš tako dobro. Ovim zakonom mi smo se referirali referirali na takve solarne kolektore ili ploče, panele. To je regulirano postojećim zakonom i to se ne definira ovim izmjenama zakona. **Jandroković, Hvala lijepa predsjedniče. Poštovani ministre, evo i sami ste rekli da ovim izmjenama i dopunama zakona prije svega se uređuje i osigurava korištenje, zaštita i upravljanje prostorom RH. Prostorom kao osobito vrijednim i ograničenim nacionalnim dobrom i zato mi je drago da osim obaveza koja imate na Banovini i sve ono što činite vezano za obnovu ste izdvojili vrijeme i vi osobno, ali i vaš tim da se nađete i sa Hrvatskom komorom arhitekata i sa strukom i da zajedno iznađete najbolja rješenja vezano za ove izmjene i dopune koje su danas pred nama. Ali isto tako na tragu onoga što ste rekli vezano za ispunjavanje ciljeva Nacionalnoga plana oporavka i otpornosti danas možemo vidjeti u izjavi misije Međunarodnog monetarnog fonda da prije svega pozdravlja i pohvaljuje odlučnost hrvatskih vlasti upravo na provođenju toga, pa evo molim vas i komentar vezano za današnju izjavu. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. kad sam došao u ministarstvo to je bilo 17. siječnja već je bio, već je bila završena javna rasprava za e-savjetovanje i javna rasprava sa zainteresiranom javnošću. U to isto vrijeme je Hrvatska komora arhitekata i Društvo urbanista RH napravilo napravilo jedno osobno pismo i meni osobno, a i hrvatskoj javnosti u kojima su izrazili neslaganje sa određenim rješenjima koja iz ovog zakona proizlaze. Nakon toga, dakle to je bilo prije 4 mjeseca sam zbog takvih stavova zaustavio odlazak prema Vladi i u sabor i sjeli smo u nekoliko navrata i sa komorom i sa društvom arhitekata i urbanista i komorom arhitekata i rješavali smo sve ono što smo ocijenili zajedno da bi bilo bolje izmijeniti u

Previše je vrlo ozbiljnih primjedbi na ovaj zakon stoga ga mnogi nazivaju zakonom opasnih namjera što nije niti čudno s obzirom da se zna koja ga politička stranka predlaže i to u hitnoj proceduri iako za to nisu ispunjeni uvjeti propisani Poslovnikom Hrvatskog sabora. No, to na stranu sve kada rješenja iz ovog zakona ne bi bila tako strašna generalno. Jedna odredba pokazuje njegovu pravu narav, a to je pravilo po kojem će Vlada donositi uredbu o postupku donošenja prostornog plana, državnog prostornog plana za jednu građevinu. Što to u praksi znači? Da ono što se inače ostavlja predstavničkim tijelima jer je prostor najvrjedniji nacionalni resurs više neće biti u domeni predstavničkog tijela nego izvršne vlasti koja će pogodovati privatnim investitorima za jednu građevinu po nečijem nahođenju. Najveći dokaz …/Upadica: Hvala vam./… kriminalnih namjera i koruptivnih namjera …/Upadica: Hvala lijepa./… Poštovana gospođo Orešković, vama s lijeve strane sjedi gospođa Mrak Taritaš, pa pitajte gospođu Mrak Taritaš kada smo na razini RH donijeli odluku o mogućnosti izrade državnih planova, provedbenih planova kao što su ubranički planovi uređenja. Prema tome, to nije mogućnost da se mimo volje jedinice lokalne samouprave donese određeni plan nastala danas, ni jučer nego je to nastalo prije. Je li to opravdano ili nije ja o tome imam premalo vremena da vam, da vam to obrazložim ali nije izmijenili smo poštovana gospođa Orešković kad sam rekao da smo razgovarali na pitanje i repliku kod kolege Mažara sa arhitektima, urbanistima da mi smo državni prostorni plan, državni plan prostornoga razvoja doveli u sabor i Hrvatski sabor će o njem Vlada uredbom propisivati donošenje državnog plana pa i za jednu građevinu kao što ste vi naveli. Dakle, to nije točno. **Jandroković, Hvala lijepa g. predsjedniče. Poštovani g. potpredsjedniče. Obzirom da je istraživanje i eksploataciju ugljikovodika već izrađen okvirni plan i program za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika u čl. 35. st. 3. nema riječi eksploatacija pa ćemo predložiti ovaj amandman da se doda i to. A pitanje konkretno, ima novaca NPOO-a za digitalizaciju e-Planova, kad će bit otprilike bit raspisan natječaj za jedinice lokalne samouprave i područne i regionalne uprave, dal će taj natječaj bit kontinuiran

Kada se misli raspisati natječaj za jedinice lokalne samouprave i područne uprave i da li će biti on kontinuirano otvoren do nekog roka? Kako ste planirali taj dio za ova sredstva iz NPOO-a za digitalizaciju planova? **Jandroković, Zahvaljujem kolega Štromar. Vi ste mi u prvom dijelu rekli na čl. 35. jel tako? Iznimno od stavka je on na članka na svim prostorima kopnenog područja na kojima za to ne postoje zapreke u prostornom planu može se provoditi zahvat istraživanja. Nisam propustio, evo to vam moram reć, nismo propustili napisati morsko područje s time se ne slažem i to sam kao oporbeni zastupnik napisao interpelaciju bio svojedobno i ja mislim da je naše more preozbiljan resurs da bismo ulazili u istraživanje ugljikovodika bez da to propisuje dokumentima prostornog uređenja što onda podrazumijeva stratešku procjenu, ozbiljnu stratešku procjenu što to podrazumijeva ozbiljno cost benefit analizu. Mi smo država koja ovisi o turizmu, turizam je 20% našeg BDP-a,

prostornog razvoja, postupa se još uvijek po programu prostornog razvoja iz '97.g. u kojoj ocrtan autoput od Zagreba do Splita preko Bihaća i dan danas u Sisačko-moslavačkoj županiji se čuvaju koridori za taj autoput. Druga stvar, najvažnija nemate pravilnik, nemate i prema tome zato sam reagirala jer kakvi javni natječaj ako nema pravilnika po kojem će se izrađivati novi planovi. Pravilnika ga nema isto tako desetljećima od trebao je biti od do 4. mjeseca 2014. napravljen, nema ga do dana današnjeg. Predstavnike strukovnih udruga ste isključili 2020. jučer sam provjerila, nemate s njima kontakt.

Poštovana gospođo RAukar Gamulin. I jučer sam vam rekao i opet ću vam potvrditi, dakle donesen je Program prostornog uređenja RH, u međuvremenu je donesena i Strategija uređenja 2017. ili '18.g. i donesen je pravilnik. Ja ne znam koliko vam puta treba reć donesen je pravilnik o sadržaju i izradi Prostornog plana razvoja RH, dakle državni plan prostornog razvoja je donesen pravilnik je donesen prema kojemu se i u krenulo se u izradu plana to sam rekao uvodno, krenulo se u izradu planova. Nemamo sve sastavnice toga plan koje su predviđene da bi mogao plan, plan je što se tiče linijske infrastrukture, što se tiče prometa itd. u najvećem dijelu i već izrađen. Međutim, da bi se plan donio sa svim svojim sastavnicama moraju se prikupiti i svi ostali podaci koji u ovom trenutku nama nisu dostatni zašto postoje studije se rade itd. Zahvaljujem. Povrijeđen je 238. članak omalovažavanje saborskih zastupnika. Poštovani ministre, vi vrlo dobro znate da strategija ne može zamijeniti plan. Ako ja to razumijem vi kao stručnjak to još puno bolje znate. A druga stvar programa za rađenje transformacije planova, pravilnika nema,

Hvala lijepo. Uvaženo potpredsjedniče, najprije vam želim čestitat na svemu što činite u području obnove. Nadam se evo i možete nam reći na koliko sredstava smo danas kad govorimo o iskorištenosti dozvoljenih sredstava. A ono što želim reć, čuli smo ovih dana od zastupnika iz oporbe, čuli smo i danas ovdje kažu da je to plan nekakvih opasnih namjera, da imamo loše namjere prema lokalnoj samoupravi očito da želimo nekakve ovlasti koje do sada nismo imali. Napadaju nas da smo ukrali pomorsko dobro oni koji o tome ne znaju ništa i oni koji su ga ustvari u svoje vrijeme kad su mogli donositi odluke učinili ovakvim kakvim jesu tj. dozvolili su da se ograđuje itd. da ne … imat ćemo i te rasprave ovdje. Ali ono što je važno državni plan prostornog razvoja, vidite i sami nerazumijevanje, pišu im određeni ljudi, određene informacije, a ne snalaze se u njima pa pomiješaju sve i pokušavaju lažima obezvrijediti ovaj dobar zakon koji ide u korist lokalne samouprave, koji će omogućiti državi kao i lokalnoj samoupravi da ostvare svoje projekte da nam se ne desi priča o LNG-u …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… da nam se ne dese neke druge Zahvaljujem kolega Boriću. U ovom uvodnom dijelu ste pitali iskoristivost sredstva Fonda solidarnosti, kao što je to javnosti poznato sanaciju zgrada javne nabave i javne komunalne i prometne infrastrukture odobreno je milijardu i tri eura, današnjim danom smo na 955 milijuna eura što znači da u idućih 35 35 ili šest dana nam je preostalo 50 milijuna eura. Mi smo prema zadnjim podacima dnevno realiziramo oko šest do sedam milijuna eura prema tome to ćemo značajno prebaciti daj iznos koji nam je dostavljen. Gospođa Urša Raukar mijenja dva pravilnika, dakle ona govori s jedne strane o pravilniku o izradi državnog plana prostornog razvoja koji je donesen i koji, prema kojemu se i krenulo, ne samo donesen .../Govornik se ne razumije./... odluku o izradi državnog prostornog plana, kolegice Raukar, miješate ga sa,

Kolegice Raukar-Gamulin, ovo nije povreda Poslovnika, vi želite sad polemizirati. Dakle to su replike što, što radite i to je kršenje Poslovnika. Ste svjesni? .../Upadica: Nažalost, moram.

meni./... Ne, vidite, ovo je sada, vi silujete Poslovnik i mene optužujete da ja vama nešto radim. Dakle vi svjesno i namjerno kršite Poslovnik,

samo malo. Molim vas, kolegice i kolege, ako želite to reći, možete to napraviti kroz repliku, kroz pojedinačnu raspravu, kroz raspravu kluba, možete zatražiti stanku, možete završno, dakle imate barem 35 minuta da iznesete svoje stavove o tome, ali nemojte kršiti Poslovnik. Željko (Socijaldemokrati)** Poštovani ministre. Evo, kolega prije mene vas je zaboravio pitati koliko ste posto ciljeva uspjeli ostvariti sa tim što ste potrošili 100% novaca iz Fonda solidarnosti. No, imam dva pitanja za vas vezano za ovaj Zakon. Prvo pitanje je zašto ste se odlučili za to da će se ipak centrale, sunčane centrale raditi i na poljoprivrednom zemljištu kad znamo da je to najskuplje. Znači struja sa takvog zemljišta, sa takve konstelacije je najskuplja. To su vam rekli vrhunski energetičari. Drugo pitanje je, znate i sami da je državna tvrtka izradila informacijski sustav prostornog uređenja. Znate da ta tvrtka ima višedesetljetno iskustvo izgradnje tih sustava, a dali ste da se radi podsustav za editor privatnoj tvrci. Zašto ste to napravili? Pod kojim uvjetima i koliko ste to platili? **Jandroković, Zahvaljujem kolega Pavić. Dakle ovaj cijeli taj proces je započet prije nego što sam ja došao u Ministarstvo i mislim da je prema iskustvima koje imam, mene ne, ne interesira me, bitno je da je proces napravljen sukladno zakonu, da je javna nabava provedena sukladno zakonu, da je izabran izvođač sukladno zakonu i koliko imam informaciju, nekih primjedaba, kad je u pitanju izrada cjelokupnog sustava prelaska iz planova stare na planove nove generacije, funkcionira dobro, niz edukacija napravljeno, niz je projekata realizirano. Što se tiče poljoprivrednog zemljišta, dakle mi smo to napravili u dogovoru sa Ministarstvom poljoprivrede za postavljanje agrosolara, tamo gdje će ti solari pripomoći povećanju prinosa na tom istom poljoprivrednom zemljištu, dakle to nije u sukobu sa poljoprivrednim zemljištem i poljoprivrednom proizvodnjom nego to je praktično u cilju poticanja daljnje poljoprivredne proizvodnje i rasta poljoprivrede u Hrvatskoj. **Jandroković, Štovani potpredsjedniče Vlade, u svom izlaganju vi ste se posebice osvrnuli na solare iako naravno postoje i druge zelene energije i načelno, apsolutno to podržavamo. Moram reći da solari mogu biti, naravno, u obiteljskim kućama, mogu biti manji solari, možda nekoliko 20-aka kilovata ili eventualno stotina na manjim poslovnim objektima, ovdje se radi očito o velikim solarima, dakle govorimo govorimo o megavatima, to su privatne investiicje koje koštaju na desetke i desetke milijuna eura, da bi ušle u ovaj plan. Međutim, RH ima i Zakon o strateškim investicijskim projektima koji zapravo omogućava da kroz taj Zakon di je točno naznačeno na koji način će predmetni investitor ući u investiciju, zbog čega će Vlada RH održati tu investiciju i na koji način će omogućiti, pa i prostorno planiranje i promjenu prostornog plana, pa zbog toga i pitam, zašto nije to uvršteno u taj zakon

i unutar prostora koja su predviđena prostornim planom, nema potrebe ovim Zakonom mijenjati jer tu rješavaju prostorni planovi nadležnih županija, gradova i općina, dakle u taj dio nismo ni trebali ulaziti postavili pitanje zašto Zakonom o strateškim investicijskim projektima nismo to realizirali. Zakon o strateškim investicijskim projektima podrazumijeva ubrzanu rješavanje strateških projekata kroz sustav državne uprave prema postojećim dokumentima prostornog uređenja. Kako to nije dovoljno, kako smo mi sada rekli, inače, ja nisam sklon da zakon o prostornom, strateškim investicijskim projektima mijenja zakone koji su lex specialis u svojim djelatnostima, pa tako ni ovaj Zakon, mi smo s ovim Zakonom išli kako bismo ubrzali

Uvaženi potpredsjedniče Vlade, jučer na sjednici odbora i danas tijekom rasprave, provlači se teza da će se ovim novim zakonskim izmjenama solarne elektrane moći graditi, ne znam više, bilo je rečeno na Jarunu, danas ovdje u centru Zagreba, pa recite nedvojbeno da li je moguće graditi solarne elektrane ukoliko nisu one u grafičkom i kartografskom prikazu prostornog plana jedinica lokalne samouprave kao takve naznačene? Ono što je svakako za pozdraviti budući da sam se ja operativno nalazio u tom problemu, da se u ovim dijelu eliminira samo ograničenje snage s obzirom na napredak tehnologije, dakle ukoliko u prostornom planu postoji markica za izgradnju solarne elektrane, ali je ograničenje, ne znam, 10 MW, da se ona može graditi bez tog ograničenja, ali je navedeno u prostornom planu. Imamo povredu Poslovnika, kolega Brumnić, izvolite. **Brumnić, Zvane (Nezavisni)** Poštovani predsjedavajući, nakon što je ministar izložio zakon gdje je jasno rekao što se sve omogućava … .../Upadica: Što je povrijeđeno, kolega Brumnić?/... … 238, vrijeđanje zdravog razuma svih koji sjedimo ovdje. Zvane (Nezavisni)** Ne, postavio je pitanje koje je bilo potpuno krivo. Ja ne znam kako ministar može na njega odgovoriti ako je pitanje suprotno onome što je on iznio. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Ministar će iznijeti svoj stav oko toga kakvo god pitanje bilo. Dakle, dobivate opomenu, nije bila povreda Poslovnika. Izvolite odgovor. Zahvaljujem kolega Klarić. Dakle, postavljanje solara i dosada moguće u RH. Nije ovo sada prvi dokument zakonski koji omogućava postavljanje solara. Postoje prostorni planovi koji omogućuju postavljanje solara. Vi ste s pravom rekli da se ovim zakonom ukida ograničenja u prostornim planovima koji su propisivali moguću snagu instaliranu na sunčane elektrane odnosno solarne elektrane. Točno je, to se ukida, a ovim zakonom još idemo korak dalje i kažemo može i tamo gdje nije prostornim planovima to predviđeno, ali smo naveli koji su to lokacije i koja su to područja, koji su to prostori koji su za Vladu prihvatljivi i ne predstavljaju devastaciju hrvatskog prostora kao najvažnijeg resursa. I mi kao stručno ministarstvo koje pokriva prostorno planiranje mislimo da s ovime ne degradiramo prostor kao najvredniji resurs u RH nego na degradiranom prostoru omogućujemo dali razvoj hrvatskog gospodarstva i rast BDP u Hrvatskoj itd., itd. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Kolega Brumnić, izvolite. **Brumnić, Zvane (Nezavisni)** Zahvaljujem predsjedniče. Poštovani ministre vi ćete se sjetiti moje rasprave kada je bio na predstavljanju prošli ministar što sam tada pitao premijera za koga je onaj bivši ministar koji je pisao ovaj zakon bio maneken. A onda ćete se isto tako sjetiti i tu slijedi moje pitanje svojedobno Whatsapp afere koja je bila uvjetovana time da je trebalo izići u susret određenim investitorima, olakšati im postupak i u taj postupak je bio uključen izvjesni AP za kojeg ne znamo još koji je. Ali sada znamo da je Andrej Plenković poslao ovaj zakon pred Hrvatski sabor i vas poslao da ga branite. Objasnite nam razliku između onoga što je bilo u aferi Whatsapp odnosno vjetroelektrane rađeno za investitora i ovoga što danas piše u ovom zakonu.

kada se definiralo postupanje sa izgradnjom vjetroelektrana. Kad je omogućeno, kad su povećane te naknade itd., itd. Tako da ja time nisam detaljno upoznat. Ono što vam s gnušanjem mogu odbiti to je da je ovaj zakon pisan unaprijed za bilo koga. Ovaj je zakon pisan za sve one koji u Hrvatskoj žele, mogu, financijski su kapacitirani i organizacijski sposobni na područjima koje smo vrlo transparentno naveli koji jesu i za koje stojimo početi realizirati projekte koje, koji su usmjereni za dohvatu ciljeva koje Hrvatska proklamirala. Ako bude neki nezakoniti postupak gospodine to će odgovarati onaj koji je u tom nezakonitom …/Upadica: Hvala vam./… postupku sudjelovao.

Istovremeno i investitor i segment obnovljivih izvora energije koji djeluju u više europskih država kažu na nigdje nisu naišli na lošije funkcionirajuću državnu upravu nego što je to hrvatska uprava. Primjerice ishođenje studija utjecaja na okoliš nekada traje i po 3, 4 godine. Mislite li vi da je zadaća hrvatske Vlade pogodovati raznoraznim Vujnovcima, a istovremeno odbijati strane investitore i štetiti hrvatskim građanima.

i nastojat ću učiniti sve da državna uprava promptno i brzo izda građevinsku dozvolu, akt za građenje ili lokacijsku dozvolu, sve ono što je dobro da se, da se određeni projekt U konkretnom slučaju nije to naše ministarstvo, mi nismo izdali, nije to, nije to objekat od državnog značaja jer prema zakonu dozvole za izgradnju i organizaciju projekata od državnog značaja izdaje ministarstvo, za ostalu izdaju ili županijska upravni odjeli ili odjeli velikih gradova ili jedinica lokalne samouprave kojima je taj posao delegiran. Dakle, nije moje ministarstvo sudjelovalo u tome, ali se slažem s vama da kada je u pitanju, da kada je u pitanju realizacija i ovih projekata hrvatska administracija nije bila pripremna odgovoriti tom zahtjevu da izvršimo izgradnju takve, takvih

intencija jest zakona napraviti red u prostoru i ja vjerujem da smo mi napravili puno dobrih iskoraka i od ulaska u EU do današnjeg dana, da imamo sve iznimno posložene planove i da je država organizirana i da će isto tako ovaj zakon dati određeni rezultat. demantirate ovo što se pojavljuje u javnom prostoru i što ljudi govore prečesto da bi napakostili ovom dobrom zakonu da ćemo mi postojati država za bogate investitore odnosno neko skladište bogatih energije. Hvala lijepo. **Jandroković, Zahvaljujem kolega Šimičeviću. Rekao sam da je ovaj zakon pisan isključivo kako bi se potaknula izgradnja sustava obnovljivih izvora energije, konkretno solarnih elektrana na području RH i tamo i tamo gdje postojeći prostorni planovi ne omogućuju takvu izgradnju. Dakle, mi smo omogućili. Tko će u tome znat načina da krene u tu realizaciju to sad ovisi doista o određenom poduzetniku koji u tome vidi svoj poslovni interes i ne treba zbog toga nikoga tko ima tu poslovni interes sprječavati da taj poslovni interes realizira zato što tim zadovoljavanjem svojih poslovnih ambicija on pomaže da Republika Hrvatska što manje bude ovisna o ugljikovodicima, o energiji koju mi ne proizvodimo. I to mi se čini da je to dobra stvar. A opet ono što sam rekao i gospođi Vidović Krišto

Uvaženi ministre, e pa baš sad kada ste me povukli za jezik na tragu rasprave o slučaju PPD i zemljišta u Brelima kroz ovaj zakon vi omogućavate jedinicama lokalne samouprave da bez traženja koncesije za građenje člankom 42. dobiju samo nekakvom najavom svoga plana mogućnost lokacijske dozvole, dakle za gradnju. Pa ako vam je doista u interesu da se ne gadi na pomorskom dobru bilo kako i bez koncesije za građenje onda povucite ovaj članak ili prihvatite moj amandman koji će ići u tom smjeru pa nećemo imati ovakve slučajeve o kakvima sada čitamo u medijima zahvata na pomorskom dobru bogatih investitora. A drugo što ću vas pitati s obzirom da ste se jučer hvalili da je struka blagoslovila ovaj zakon unatoč velikim primjedbama ranije i dala svoj doprinos kako je struka točno reagirala na članak 15. gdje ste odvojili državni plan

ga izokrenuti ide ka daljnjoj zaštiti pomorskog dobra. Dugo sam godina vodio resor u čijoj je nadležnosti bilo pomorsko i i ovim zakonom mi dodatno štitimo pomorsko dobro do te mjere to ću vam sada reći da se prostorni planovi koji nisu planovi najnižeg reda, a planovi najnižeg reda do milimetra definira postupanje na prostoru kojega uređuju moraju tako da kad je pomorsko dobro u pitanju spriječe njegovu devastaciju. To je najveći iskorak ovog zakona. Mi čak ovdje čini mi se ulazimo malo i u nadležnosti Zakona o pomorskom dobru, ali smo to kao planeri i kao ministarstvo htjeli pokazati koliko brinemo o pomorskom dobru. A što se tiče da, jesmo u nekoliko smo navrata sjedili

Članak 238. omalovažavanje saborskih zastupnika. Nitko vam neće povjerovati da je struka blagoslovila činjenicu da nemamo opći državni plan, nego da se rade planovi za pojedinačne zahvate o kojima će direktno odlučivati Vlada. Suprotno tradiciji prostornog planiranja u Republici Hrvatskoj, a na moje pitanje naravno niste odgovorili, nego ste se skrivali iza floskula. Ja sam vas konkretno pozvala na članak 42. ovog Zakona i omogućila vam da u praksi dokažete da nećete omogućavati devastaciju

Hvala lijepo poštovani predsjedniče. Poštovani potpredsjedniče Vlade, ove izmjene i dopune Zakona donose brojne kvalitetne novine između ostalog ono što je sigurno zanimljivo turističkom sektoru da će se moći izvan građevinskog područja planirati gradnja posjetiteljske infrastrukture, informativni punktovi, suvenirnice, sanitarni čvorovi i slično. Istim člankom Zakona omogućeno je i izgradnja spomen obilježja izvan građevinskog područja. Sjećam se kad su se radili spomen križevi na Kornatima poginulim vatrogascima da je bilo jako puno pitanja, međutim mislim da bi bilo dobro još jedanput istaknuti i naglasiti da će se iako je moguće izvan građevinskog područja planirati gradnja ovih ja bih rekla turističkih objekata da neće moći biti moguće izgradnja ugostiteljskih objekata ili nekih velikih objekata koji kasnije mogu biti prenamijenjeni ili na takav način se izigrati upravo ovaj članak zakona. **Reiner, Zahvaljujem kolegice Juričev-Martinčev. Mi smo propisali koji su to mogući objekti graditi izvan građevinskog područja i to je nešto što mislim da je minimalistički dopušteno kroz ovaj zakon i čega smo svjesni da mora postojati jer bi obuhvatom građevinskog područja enormno proširili građevinsko područje u Republici Hrvatskoj, a kad je u pitanju upravo ono što ste vi rekli, što vas posebno interesira zaštićeno obalno područje mora postoji itekako, itekako u zakonu predviđena ograničenja kako može doći do proširenja građevinskog zemljišta. Zato kako bi se tome doskočilo moramo omogućiti da se nekakvim izdvojenim točkastim prostorima izvan građevinskog područja mogu određeni projekti Jedno od primjedaba na ovaj zakon je bio da on narušava sustav prostornog uređenja u RH omogućavajući izvan građevinskog zemljišta gradnju i Poštovani zastupnik Habijan. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani potpredsjedniče Vlade. Ja ću se dotaknuti malo pitanje poboljšanje investicijske klime. Dakle, čuli smo ovdje unutar oporbe disonantne tonove, dakle jedni tvrde da će se ovim zakonom pogodovati investitorima, drugi pak iz oporbe tvrde da će se otežati njihova pozicija. Zašto to govorim? Činjenica je sigurno da ulaskom u EU, a sada i ulaskom u eurozonu i u schengenski prostor se poboljšala investicijska klima u Republici Hrvatskoj. Tome u prilog zapravo govore i kreditne agencije koje su nastavile u kategoriji investicijskog investicijskog rejtinga. Međutim, često kada slušamo investitore se, ja bih rekao ponekad žale na neujednačene prostorne planove i to ste vi i sami uvodno i spomenuli u svom iznošenju dakle uvodnog obrazloženja kao jedan svojevrsni odvraćajući faktor. Pa evo, čisto ukratko ako možete, a u vidu poboljšanja investicijske klime još jednom iznijeti koje su to poboljšice koje ovaj zakonski prijedlog upravo donosi u smjeru poboljšanja investicijske klime u Republici Hrvatskoj. Zahvaljujem. U replici kolegici Raukar-Gamulin sam rekao da postoji Pravilnik kojim se definira postupanje i sadržaj prostornih planova u RH i gdje je donesen Pravilnik za državni prostorni plan, ali zašto vam to govorim? Nisam donio ovdje, imao sam namjeru, Pravilnik o sadržaju i izradi prostornih planova u RH. Kad vidite koliko je za pojedine namjene samo oznaka diljem Hrvatske raspoređeno, vrlo teško se tu snaći, ako je neka oznaka ne znam R1, da je dom po prostornom planu na drugome sasvim drugačija ili unutar određene namjene postoji po 20-tak, 30-tak različitih brojeva kojim se drugačije pristupa toj namjeni, to ćemo ukinut, dakle mi želimo da kada netko dođe u Hrvatsku, uđe u te naše planove da on zna da mu ta jedna oznaka mu vrijedi i na mojoj Korčuli i kod vas u Varaždinu i u Osijeku ili bilo gdje i ta ujednačenost koju moramo postignuti je veliki doprinos ovog zakona odnosno pravilnika koji iz njega proizlazi. **Reiner, Hvala vam poštovani potpredsjedniče HS. Potpredsjedniče Vlade, vi ste u izmjenama i dopunama ovog zakona dobro predvidjeli i ovu situaciju energetske tranzicije u kojoj se nedvojbeno nalazimo odnosno korištenje većeg potencijala obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj, svakako sunce, naravno vjetar, ali i geotermalna energija. Naveli ste u jednoj odredbi samih izmjena zakona i spominjete geotermalnu energiju, znamo da je i tu potreban i viši stupanj i pravne sigurnosti, ali i fleksibilizacije, te i kroz samo prostorno planiranje treba predvidjeti područja koja imaju geotermalni potencijal. Kako ste evo predvidjeli ta poboljšanja u vidu i ovih izmjena zakona kako bi se događala i veća ulaganja po pitanju korištenja geotermalne energije. Naime, ona ima mogućnost korištenja 24/7 što je svakako jedna od najstabilnijih izvora energije koja je prepoznata, tako da bismo trebali i veći fokus uz naravno postavljanje sunčanih i solarnih elektrana staviti i na korištenje geoterme diljem gotovo 17 županija na teritoriju RH, hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani potpredsjednik Vlade. Pa evo mislim da sam jednim dijelom i kolegi Štromaru odgovorio da smo dakle predvidjeli na prostorima kopnenog područja na kojima za to ne postoje zapreke u prostornim planovima omogućava se istraživanje ugljiko, ugljikovodika i geotermalne vode, te skladištenje ugljikovodika. To nam se čini da je, da je s obzirom na važnost danas mogućnosti iskorištavanja te energije bitno da se i ako to nije predviđeno u prostornim planovima na pojedinim lokacijama priđe i istraživanju i eksploataciji i geotermalnih voda i to je, se čini da je ne samo nama u ministarstvu, zahtjevi su i iz terena JLS, a i brojnih potencijalnih korisnika tog oblika energije da se ovakav sustav uspostavi koji će omogućiti brži pristup izgradnji takvih sustava.

za nove generacije planova, a za svaku pohvalu su ove izmjene i dopune zakona jer će se i prostornim planiranjem, a i jasno definiranim propisima ubrzati obnavljanje i razvoj obnovljivih izvora energije i to je svakako velika šansa za RH budući da će se i ovim izmjenama zakona, podigli ste jedan isto tako veliki nivo transparentnosti, ali svakako prijelaz na klimatsko neutralno gospodarstvo će bit popraćeno obnovom prirode, a da se pritom ne dovede u opasnost i pitanje devastacija prostora, pa evo samo malo prokomentirajte, hvala. kolegice Baričević, pa vi ste u svom pitanju praktično odnosno u svojoj replici konstatirali ono što sam ja i uvodno rekao, a to je da mi sa ovim zakonom nastojimo osigurati da RH u roku idućih nekoliko godina izgradnjom takvih solarnih i sunčanih elektrana postigne što je moguće veću energetsku samodostatnost zato što Hrvatska po svom položaju kao mediteranska država s obzirom na broj sunčanih dana doista može pored dosada već značajnih instaliranih postrojenja za korištenje energije vjetra, može odgovoriti istim takvim, istom takvom izgradnjom sunčanih elektrana za korištenje energije sunca i mi mislimo da je to dobro. Da bismo to napravili u kratkom roku nije moguće to provoditi kroz sustav prostornog planiranja na način da mijenjamo vertikalno prostorne planove nego već da na ovaj način ubrzamo izgradnju tih sustava, hvala lijepo. Hvala vam lijepo potpredsjedniče Vlade, možete na svoje mjesto, a žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne, onda… …/Upadica Štromar: Da/… Da, pardon, ovaj poštovani predsjednik Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo Predrag Štromar, izvolite. Hvala lijepa g. potpredsjedniče. Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo HS je na 24. sjednici održanoj 23. svibnja '23.g. raspravljao o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju s konačnim prijedlogom zakona kao matično radno tijelo. Nakon uvodnog obrazloženja od strane predstavnika predlagatelja uz nekoliko iznesenih mišljenja i prijedloga u raspravi je većina članova podržala izmjene i dopune predmetnog prijedloga zakona, posebno proces prelaska važećih prostornih planova iz analognog u digitalni oblik, te vođenje postupaka, izrade i donošenja prostornih planova u elektronički sustav e-planovi. Većina članova je predložena rješenja ocijenila nužnim jer vode ka ostvarivanju cilja energetske samodostatnosti, poticanju i omogućavanju investiranja u sunčane elektrane, te očuvanju prostora RH. Iznijeto je mišljenje da će ovaj prijedlog zakona pogodovati bogatim investitorima, kao što smo već i danas tu čuli, koji će proizvodit i skladištit energiju za druge zapadne zemlje na štetu prostora RH s čim se većina ipak nije složila. Nakon provedene rasprave odbor je većinom glasova 7 za i 4 protiv odlučio predložiti HS donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju uz jednoglasno usvojen slijedeći amandman iz čl. 59., u čl. 59. st. 1., 2., 3. i 4. brišu se riječi „izmjena i/ili dopuna“. Amandmanom se predlaže osiguranje kontinuiteta o donošenju novih prostornih planova u prijelaznom razdoblju, hvala.

Kao članica Odbora za graditeljstvo koja je jučer intenzivno sudjelovala u raspravi, molim da izvještaj sa sjednice Odbora za graditeljstvo budu vjerodostojni i da se navedu i kontraargumenti ili barem dio njih koji su izneseni u raspravi, a kada slušamo predsjedavajućeg, g. Štromara, ispada smo svi aklamacijom pozdravili ovaj Zakon, što je potpuno netočno. Oporba je bila argumentirano i izrazito protiv, a biste trebali navesti činjenice sa odbora, a ne pristrano izvještavati, kao što ste sada učinili. ja, meni se čini da je kolega Štromar vilo jasno rekao tko je bio za, tko je, koliko ih je bilo za, koliko ih je bilo protiv i predložio ih, i tko je jednoglasno bio za zaključak. Mislim ja sam tako to čuo,

zaključci se verificiraju na odborima ili se ne verificiraju na odborima, ali mislim, jasno je rečeno tko, tko, koliko je glasova članova za, koliko je glasova članova protiv i da je jednoglasno glasano za ovaj zaključak koji je on iznio, prema tome, odnosno amandman, oprostite, ne čuje./... Da, da, da, dobro, ali ja vam moram dati opomenu jer je to bila zapravo Idemo sad na raspravu. Otvaram raspravu pa će prvi govoriti u ime Kluba zastupnika SDP-a Arsen Bauk. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Sabora. Poštovani potpredsjedniče Vlade sa suradnicima i suradnicama, kolegice i kolege zastupnici. Klub zastupnika SDP-a s posebnom pozornošću je analizirao izmjene i dopune Zakona o prostornom uređenju i imamo određene dileme koje nas sputavaju u tome da podržimo ovakav prijedlog zakona. Prvo, željeli bi ukazati na nekoliko otvorenih pitanja koje se nameću čitajući ovaj tekst. Prvo, tiče se, između ostalog i određenog ulaženja u ingerencije jedinica lokalne samouprave i regionalne samouprave, primjer, prijedlogom da se temeljem zakona poduzimaju zahvati gradnje i uređenja koji nisu i ne trebaju biti planirani važećim dokumentima prostornog uređenja lokalne razine, jednim potezom pera se jedinicama lokalne samouprave ukidaju stvarne nadležnosti prostornog i urbanističkog planiranja. Prijedlogom da se zahvati u prostoru provode, ne samo neposrednom provedbom strateških dokumenata prostornog uređenja, već i neposrednom primjenom, provedbom zakona, zakonom se, što logika nalaže, sustav prostornog uređenja stavlja u drugi plan. Nadalje, donošenje državnog plana prostornog razvoja od strane Vlade je možda upitno, dakle možda bi to trebao donositi HS. Četvrto je tehničko pitanje koje u nekim slučajevima, primjerice, u gradu Zagrebu znalo postati i političko pitanje, a to je transformacija prostornih planova. Naime, prelazak važećih prostornih planova iz analognog u digitalni oblik, bez obzira što se pokušava sugerirati da je to tih, čisto tehnički zahvat, neminovno će uključivati i interpretaciju planskih rješenja, posebno jer se predviđa putem striktno propisanih alata, stoga je uvijek dobro razmisliti što je transformacija, da li je to prepisivanje ili u određenom dijelu interpretacija jer ako je interpretacija, za to bi ipak trebao interpretirati, kao što mi u Saboru donosimo vjerodostojna tumačenja, onaj koji je, koji plan donio. Da ne bude samo kritike, trebamo i neke stvari, ovoga, pohvaliti. To je čl. 6, što je dopuna čl. 48, čl. 23, što je dopuna čl. međutim, to u ovome dijelu nije dovoljno da bi Zakon podržali. Sada nekoliko konkretnih primjedbi. Koristit ću numeraciju iz izmjena i iz prijedloga izmjena i dopuna zakona. U čl. 3 u pojmovniku se definiraju površine za gradnju solarnih elektrana na način da se ignoriraju i negiraju prostorni planovi. Dakle smatramo da se ne može u pojmovniku zakona odmah planirati namjena prostora i da to treba preispitati. Ja bi vas molio da kolegu Bauka pustimo da govori, kolega Brumnić, molim vas. niz upitnika se našao i nad činjenicom da se građevine za pružanje palijativne skrbi izdvajaju, gdje se također, može mimo plana, dakle to se isto uređuje pojmovnikom zakona, dakle određuje se građenje ovih građevina izvan građevinskog područja, opet stavljajući u drugi plan prostorno planiranje. Građevine, naravno imaju svoj utjecaj na prostor i okoliš, postoje osjetljivosti i cijeli drugi niz karakteristika prostora koji omogućuju ili onemogućuju pojedinu namjenu, radi čega se prostorni planovi rade da bi se omogućio održivi, a ne nasumični razvoj. govorite na, kolega Brumnić, kolega Brumnić. Da vama to netko radi kad govorite s govornice, itekako biste digli svoj glas. Molim vas. nije to šta je on govorio, nego što me Branko nije slušao. .../Upadica: Izvolite, kolega Bauk./... Da, dakle ovo, voljeli bi bolje objašnjenje zašto su i građevine za pružanje palijativne skrbi izdvojene u ovome dijelu. Čl. 42, odnosno čl. 4 izmjena i dopuna zakona koji se referiran na čl. 42, nije nužno opterećivati tekst zakona s ovim sadržajem, budući da važeći planovi uvijek jesu informacija koja se uzima u obzir za izradu novog plana, kao i postojeće stanje. Istovremeno nema baš smisla raditi novi plan ako će se zadržavati i sve iz staroga. Nadalje, članak 40., članak 5. izmjena i dopuna koji se referira na članak 44. postojećeg zakona. Dok je logično da se ne mora formirati građevinsko područje za posjetiteljsku infrastrukturu u zaštićenim područjima kao što je dopunjeno u točki 12. nije logično da se na ovaj način izdvaja palijativna skrb. Za sve ostale vrste građevina navedene u stavku izdvojeni smještaj u skladu je sa njihovom funkcijom dok se za palijativnu skrb to baš ne može reći. Ako stavimo na stranu dojam nehumanosti koji se čita iz ideje da se nemoćne, dakle nepotrebne fizički izdvoji iz društva rekao bih uopće i posjećivao ostaje u fokusu neracionalnog gospodarenja zemljištem na ovaj način. Širenje građevinskih područja i gradnja izvan njih nisu bez razloga ograničeni zakonom i prostornim planovima, te iznimka za zgrade većih dimenzija kao što su ove treba biti

iako imamo više pogodnih lokacija za razvoj ovog tipa terapija. Kod eksploatacije nužno je obratiti pažnju na uvjete stroge kontrole količina koje se vade u odnosu na prirodno obnavljanje, na recikliranje odnosno vraćanje peloida u ležišta radi obnove kako bi eksploatacija ostala održiva. Bilo bi nam draže da nam bude jasan instrument preko kojeg će se to ostvariti. Jedna tehnička primjedba u članku 9. izmjena i dopuna koja se referira na članak 49a. stavak 1. Radi lakšeg snalaženja ovdje se nije morao mijenjati cijeli stavak nego samo one točke koje se zaista mijenjaju. Članak 14. izmjena i dopuna koje se referira na članak 66. stavak drugi: „državni plan prostornog razvoja uveden je zakonom iz 2013. godine koji vrijedi od 1. siječnja 2014.“ U preko osam godina državni plan nije donesen i sada bi se ovim stavkom omogućilo da ga se donosi na komade ili kako mi volimo dolje reći peci bokune. Hoće li njegovi dijelovi na ovaj način biti uopće međusobno usklađeni. Naime, mogu biti usklađeni samo ako je sagledana cjelina, ako je sagledana cjelina onda nema nekog razloga da se to donosi na komade, pa bi tu voljeli objašnjenje. Članak 18. izmjena i dopuna koji se referira na članak 70. Možda bi ovome bilo mjesta u Zakonu o državnim službenicima, ali iz iskustva rada u Vladi znam da resorni ministri uvijek vole da je i taj dio malo izdvojen od općih propisa, tako da imam razumijevanja nisam sretan sa ovom formulacijom. U članku 72., članku 19. izmjena i dopuna koja se referira na članak 72. trebalo bi bolje formulirati što znači površina svih namjena županijskog značaja. Šume, poljoprivredno tlo, vode, zaštićena područja prema posebnom propisu kojima se uređuje zaštita prirode. Je li se mislilo, dakle na sve ostale namjene ili ovako kako piše molio bih objašnjenje. U članku 23. koji se referira na članak 85. u stavku 2. trebalo bi dopuniti da župan treba izvijestiti predstavničko tijelo regionalne razine u skladu sa izmjenom stavka 1. Jedna zemljopisna intervencija u članku 25. izmjena i dopuna koji se referira na članak 88. bilo bi dobro objasniti zašto se obaveza koja se tu navodi ne proširi i na kopnene županije. Tehnička primjedba članak 26. koji se referira na članak 89. radi lakšeg snalaženja također se nije trebao mijenjati cijeli članak, nego onaj koji se zaista i mijenja. u članku 27. izmjena i dopuna koja se referira na članak 91. upitno je da li se odlukom o izradi određuje sadržaj plana. Mislimo da ne. Članak 29. koji se referira na članak 104. govori o ponovnoj javnoj raspravi. Ponovna javna rasprava radi promjene namjene površina sukladno prihvaćenim primjedbama u praksi će dovesti ili do prečestog ponavljanja javnih rasprava ili do učestalog neprihvaćanja primjedbi kako bi se izbjeglo ponavljanje javne rasprave. U praksi namjena površina se najčešće mijenja na osnovu primjedbe vlasnika predmetnog zemljišta, a ne trećih osoba. Prema navedenom, predložena izmjena u ovom stavku ne bi predstavljala poboljšanje. Međutim, bilo bi nužno izmijeniti formulaciju navodni znakovi ako se prijedlog prostornog plana zbog prihvaćenih mišljenja, prijedloga i primjedbi u javnoj raspravi ili iz drugih razloga promijeni tako da nova rješenja nisu u skladu sa ciljevima i sadržajima, te programskim polazištima iz Odluke o izradi prostornog plana zatvoreni navodnici, jer nema nikakvog smisla. Naime, primjedbe koje nisu u skladu sa programskim polazištima iz Odluke o izradi treba odbiti. Ponovo u javnu raspravu traže promjene na osnovi primjedbi koje jesu u skladu sa programskim polazištima, ali nova rješenja predstavljaju odmak od koncepta koji prezentira javnosti na javnoj raspravi. Nadalje, provedba javne rasprave u praksi zahtijeva modernizaciju pristupa u smislu kvalitetnog participativnog donošenja planova. Današnji propisani minimum ne zadovoljava. Javnost je danas minimalno konzultirana, time neinformirana, nezainteresirana, možemo reći i neupućena u osnovne koncepte gospodarenja prostorom tako da se primjedbe u javnoj raspravi većinom svode na traženje većih mogućnosti građenja za vlastito zemljište. Sadržajnijim i demokratičnijim procesima komunikacije sa javnošću mogu se dobiti prijedlozi u ranijim fazama izrade plana nasuprot današnjoj praksi dovođenja pred gotov čin koji mogu potvrditi i obogatiti planerska rješenja ako same javne rasprave o prijedlogu plana dovesti do kvalitetnijeg odgovora javnosti odnosno dijaloga. Članak 31. koji se referira na članak 109. govori o državnom planu prostornog razvoja koji ne donosi više Sabor nego Vlada i to na komade. Dakle, držimo da je ovo korak ili onoliko koliko ima komada unazad u demokratizaciji. U članku 34. također tehnička primjedba referira se na članak 113. Radi lakšeg snalaženja nije se morao mijenjati cijeli članak nego samo dopuniti stavke 6. i 7. Članak 35. izmjena i dopuna koja se referira na Članak 113a. postupak transformacije definiran, međutim rokovi nisu. Novi pravilnik još uvijek ne postoji tako ni elektronički sustav e-planovi. Govorim o transformaciji za koju sam već prije rekao da ne bi bilo dobro da bude više interpretacija, a manje tehnički posao. Kod transformacije bilo bi nužno da se osigura da su sva značenja sadržana u starim planovima, dakle da se značenja sačuvaju. Moguće je da će se transformacija prokazati kao složeniji proces nego što je to u ovim izmjenama i dopunama predviđeno. Radi toga će u praksi transformacija shvaćena kao tehnički posao možda dovesti do određenih i tehničkih problema koje bi, na koje ovom prilikom upozoravamo. U Članku 36. koji se referira na Članak 114., dakle uvođenje novih izmjeni gdje se na određeni način zaobilazi sustav prostornog planiranja suprotno od polazišnog, s polazišta samog zakona što smatramo rizičnim za prostor, okoliš i razvoj. izmjena i dopuna koje se referira na Članak 121. ostavlja se odredba o teškoj povredi dužnosti ovlaštenog arhitekta, a brišu se odredbe o teškoj povredi dužnosti službene osobe. Nije nam dovoljno jako obrazloženje da postoji mogućnost pokretanja upravnog spora. U Članku 38. izmjena i dopuna koja se referira na Članak 122. stavak 6. ima citat, u skladu s prostornim planom odnosno na površinama određenim Člankom 3. što bi u interpretaciji značilo dakle u skladu s prostornim planom odnosno suprotno prostornom planu, pa bi bilo ovoga dobro to još jednom pojasniti. I na kraju tehničke primjedbe na članak, na Članke 40., 41., 45. i 54. izmjena i dopuna koje se referiraju na Članke 125., 127., 136. i 162. zakona, držimo da se radi lakšeg snalaženja također nije trebao mijenjati cijeli članak nego samo one točke koje se zaista mijenjaju ali držim da je to već bila jedna faza pročišćenog, pročišćenog teksta. I na kraju jedno, jedno pitanje koje ima ovako metafizičko logičku dimenziju. Što znači definicija do stupanja na snagu državnog plana ako se on donosi na komade. Jel dok stupe svi komadi koji čine cjelinu ili samo, samo jedan komad? Gospodine potpredsjedniče, gospođo, gospodo iz ministarstva evo trudio sam se birokratski strpljivo pročitati naše konkretne primjedbe na zakon te vas molim ukoliko budete u mogućnosti tijekom rasprave sami iz očitovati. Hvala. Sada će u ime Kluba zastupnika MOST-a govorit poštovana zastupnica Marija Selak Raspudić. Izvolite. Prostor RH nije vaš. On nije ni moj. Prostor na kojem obitavamo svima nam je darovan i naša je temeljna zadaća zbog toga što smo barem u tom jednom segmentu svi ovim prostorom na kojem živimo doista dobili na lutriji, da taj isti prostor sačuvamo za generacije koje dolaze. E pa to je razlog zbog koga su ove zakonske izmjene izrazito bitne. Nažalost javni i medijski interes ne prati bitnost ovog zakona. I to nije slučajno. Razlog za to prozaične je prirode, a krije se u manevarskim kapacitetima HDZ-a. Poznavajući uobičajenu praksu hrvatske javnosti i medija ova iznimno važna rasprava stavljena je ne samo u popodnevne sate nego i nakon glasovanja. Nakon glasovanja kada je većina medija obavila svoj posao, a većina televizija ne prati saborske rasprave. I tako će mimo očiju javnosti proći možda i ključna rasprava našeg mandata. Rasprava koja se tiče prostora RH. Onoga što smo dobili na lutriji, a što bi sada netko mogao prodati u bescjenje jer možda nekada i nije lako cijeniti nešto za što se nismo pomučili nego nam je darovano, a te bi darove trebalo posebno paziti za našu djecu koja će tek nadajmo se imati priliku u njima uživati. Poći ću od pojedinačnog i konkretnog kako bi približila ove zakonske izmjene građanima RH do nekih do nekih detalja koji se više odnose na stručnu prirodu ovog zakona. Nedavno smo bili upoznati sa slučajem građenja u Brelima na pomorskom dobru. I naravno, možda i očekivano gradnja te velebne vile pripada bogatim ljudima iz krugova PPD-a Vujnovcu i Jurčeviću. Nakon što je netko prvo pomislio da je riječ o nelegalnoj gradnji ispostavilo se da su dozvole za to ipak ishođene i to brzinom munje. A na koji je način tako nešto povezano sa ovim zakonom? U Članku 39. u stavku 9. omogućuju se zahvati u prostoru na pomorskom dobru za koje se sukladno posebnom propisu kojim se uređuju koncesije daju koncesije za građenje, koncesije za građenje nešto bitno da biste mogli nešto mijenjati u pomorskom dobru ili postavljanje pomorskih objekata. Ali onda imate Članak 41. dokazom pravnog interesa u pogledu nekretnine na kojoj stjecanje stvarnih prava nije moguće, a pravo provođenja zahvata u prostoru se stječe koncesijom prema posebnom zakonu kojim se uređuju koncesije. Smatra se ovlaštenje davatelja koncesije a jedinica i sad dolazimo do bitnog lokalne samouprave pravni interes dokazuje planom upravljanja pomorskim dobrom za tekuću godinom ili drugim aktom određenim posebnim zakonom. E zato su kod Zakona o pomorskom dobru i sad kod prostornog za izmjene Zakona o prostornom uređenju stalno inzistirali da jedinice lokalne samouprave ne treba koncesiju za građenje kao dokaz pravnog interesa već je dovoljno da neki gradonačelnik izmjeni lokalni plan upravljanja pomorskim dobrom. I onda kao u ovom slučaju lijepo se sve može proglasiti radovima za koje ne treba građevinska jer su jednostavne građevine, nitko od struke neće reći da su potporni zidovi koji sprečavaju urušavanje jednostavna građevina, ali što ako struku nitko ne pita, a jedinica lokalne samouprave nekome pogoduje i je li ministarstvo svašta proglasi jednostavnim građevinama ili u ovom slučaju diskrecijski može davati lokacijske dozvole. Ovaj članak bi u svakoj normalnoj državi bio dovoljan za istragu USKOK-a o tome je li se nekome pogodovalo. U Hrvatskoj očito ne događa se ništa. Naravno da ne želimo Hrvatsku u kojoj se može tek tako graditi na pomorskom dobru, u kojem netko iz ministarstva ili neki lokalni šerif može pogodovati moćnicima da devastiraju našu obalu. Međutim, ovaj zakon to suprotno tvrdnjama resornog ministra ne sprječava. U konačnici ako on želi doista dokazati svoje dobre namjere može sukladno ovdje navedenome izmijeniti dva navedena članka. Isto tako može omogućiti struci da bude ona koja utječe na državne planove koji se donose u skladu s prostornim planovima, a ne pojedinačno. I sada ću preći malo konkretnije na ostale zakonske odredbe. Bilo je vrlo interesantno slušati resornog ministra kako se sam upetljava u vlastito proturječje kada govori o prostornim planovima, o tradiciji prostornog planiranja u RH koja je interdisciplinarna i izrazito bitna za očuvanje našeg prostora. S jedne strane resorni ministar se poziva na tu istu tradiciju da bi nam svima ovdje obrazložio kako se prostor RH pažljivo čuva. Međutim, istodobno tvrdi da je izmjena prostora i planova ograničavajući faktor. Znači kada država ima neke svoje planove odjednom je ti prostorni planovi koje donosi struka smetaju. Oni su ograničavajući faktor pa ih se trebamo riješiti pa ćemo ovdje člankom 15 propisati da se oni mogu donositi i pojedinačno. Ako se državni planovi mogu donositi pojedinačno kako možemo znati da je točno ono na što se poziva ministar, a to je da oni neće biti u suprotnosti s cjelinom. Ministar će reći da će oni pratiti sve što se događa ali to nije moguće jer državni plan ne postoji. Kada bi oni doista bili u skladu s cjelinom to bi značilo da mi znamo kakav će nam biti državni plan, pa ako ne smetaju cjelini onda donesite taj državni plan, a ako smetaju cjelini onda ni ne možete raditi pojedinačne planove izvan državnih planova jer je RH pogotovo njezin prostor jedna integralna cjelina koja se kao takva mora i promišljati. Ono što ministar govori ne proizlazi iz njegovog samog izlaganja. Naravno jer je intencija ovog zakona da se diskrecijski omogući Vladi RH i resornom ministarstvu da sukladno svojim trenutnim interesima, potrebama i ciljevima bez obzira na prostorno planiranje s našim prostorom radi što god je volja. A u ovoj situaciji što će se točno događati? Događat će se to da osim što će moći na našoj obali nicati građevine raznih Vujnovaca i Jurčevića da ćemo s obzirom da je trenutni cilj i potreba ne bih rekla RH nego bogatih inozemnih investitora čije interese štite oni koji vide Hrvatsku kao ničiju zemlju. A to je aktualna vlast na kojoj se može raditi što god nekome padne na pamet jer nemamo državne planove nego ćemo raditi pojedinačne intervencije za nečije pojedinačno dobro. I to su u ovom slučaju interesi bogatih investitora koji trebaju takve resurse na ovoj zemlji koju smo dobili na lutriji, gdje smo bingo osvojili trebaju takve resurse da bi ovdje izgradili ono što se voli tepati zelenu zelenu energiju, vjetroelektrane, solarne elektrane itd. Međutim, treba ove pozitivne fenomene prevesti u rječnik HDZ-a. Za HDZ digitalna transformacija i zelena energija u ovom slučaju što dokazuje ovim zakonom znači eksploatacija. Eksploatacija našeg prostora bez dovoljnih ekoloških studija i bez mogućnosti intervencije struke, pa ako ste pratili kako je ministar odgovarao o tome što mu struka kaže na činjenicu da su ključne zakonske odredbe protivne prostornom planiranju prvo se hvalio time da je struka struka dala bezrezervnu podršku, a onda je ustuknuo i rekao da je struka ovo shvatila kao kompromis. Pa ne postoji kompromis, struka je ili za prostorno planiranje ili nije struka, a to je jasno i njemu. Samo što ministar benvolentno interpretira činjenicu da struka s njim uopće komunicirala kao njihovo pristajanje uz njegov prijedlog. Tako da svi trebaju malo bolje razmisliti o tome kada idući put sjednu razgovarati s ministrom da bi mu ukazali na nešto. Kao što valjda jučer što smo mogli slušati potpuno krivu sliku o tome što se događalo na resornom odboru. Činjenica da smo mi tamo sjeli je valjda znači da se i mi slažemo s ovim prijedlogom unatoč svim argumentima koje smo iznijeli protiv njega. Cinično je da prije nego što smo imali isključivi gospodarski pojas, imali smo zaštićeni ekološki i ribolovni pojas. Onima kojima je ekologija na srcu naravno to zvuči mnogo ljepše. U pravnom smislu bilo je nedostatno zato što nismo mogli osigurati suverenitet nad korištenjem određenih gospodarskih resursa što sada možemo kada imamo isključivi gospodarski pojas pogotovo na pomorskom dobru. ono što nas je trebalo unaprijediti u ovom zakonu pokazuje da je shvaćeno ne kao suverenitet u smislu ovog ekološkog očuvanja nego kao prostor nekritičke i nekontrolirane potencijalne eksploatacije, a to se ne može dozvoliti. Mene ne zanima što će meni ministar s ovog mjesta obećati kada kaže, ja mislim da kada ćemo ići na pomorsko dobro i potencijalno iskorištavanje pomorskog dobra za bilo kakve oblike proizvodnje energije, da se ne to ne može tek tako. Nemojte vi meni govoriti kako se vama čini da bi bilo dobro. Vi osigurajte u zakonu da je tako nešto nemoguće i to je jedino što nas ovdje zanima, ako želite pokazati svoje dobre namjere, vratite zakon iz hitne u normalnu proceduru jer ne postoji niti jedno opravdanje da ovaj Zakon ide u hitnu proceduru. Ova korekcija Zakona o prostornom uređenju rezultat je potrebe sadašnjeg trenutka, ali i obveza Vlade i države u ostvarivanju određenih postavljenih ciljeva i u tom smislu, budući da je jedan od prioriteta nereguliran sustav solarnih i vjetroelektrana i da tu postoji veliki interes stranih ulagača, postoji opasnost da se u konačnici degradira prostor, a možda i izbiju međunarodni ekscesi, kao što je već bio slučaj s vjetroelektranama. Sad se već, ljudi, događaju promjene. Pa znate kako to ide u Hrvatskoj. Kupuju se velike površine poljoprivrednog zemljišta s namjerom gradnje solarnih elektrana uz obećanje da će se sve moći realizirati budućim izmjenama zakona. Netko se već s nekim dogovorio i netko se, naravno, unaprijed, po nižim cijenama od ovoga već dobro okoristio. U izmjene zakona o prostornom uređenju sad se očito želi ubaciti sve što se može ubrzati pa više nisu važni prostorni planovi koji to inače interdisciplinarno odrađuju. Može se to provesti na druge načine, kao što je vidljivo u prijedlogu izmjena zakona. Nije više važan niti cjelovitost prostornog plana država, nego se rade iznimke i za to da država preko Ministarstva prostornog uređenja može provesti što želi u prostoru, kao što je izrada državnog plana po pojedinim objektima, suprotnom cjelovitom sagledavanju prostora, na što uporno ukazujem. Ništa neobično, i u znanosti, ova Vlada je napravila istu stvar. Stavila je svoju šapu i nadležnost pojedinačnih znanstvenih institucija prebacila na nadležnost ministarstva koje će sada dekretom odlučivati gotovo o svemu što se događa u znanosti. Sada isto namjeravaju učiniti i s prostorom. Kada govorimo o tome gdje će se moći graditi sunčane elektrane, iz ovoga što je navedeno u zakonu, proizlazi da se solari mogu graditi bilo kuda, pa čak i u infrastrukturnim koridorima, kao što je koridor buduće jadransko-jonske autoceste. Novim izmjenama i dopunama omogućava se provedba nekih tema suprotno prostornim planovima, kao i provedba direktno iz zakona i tu se uglavnom radi o lokacijama za gradnju solara i vjetroelektrana, ali to tako ne smije biti jer se zakonom postavljaju pravila, a prostornim planom donesenim demokratskim putem reguliraju uvjeti provedbe. Tu je posebno sporan čl. 15 koji govori o tome da se državni plan prostornog razvoja donosi kao cjelina, pa se ministar čudi nad time i slaže s nama kako ga još nema i treba ga biti, a on je nadležan za to da se pokrene, da se on konačno realizira. Što će mu kad mu ne treba? Bude on iznimno za jednu ili više građevina ili površina od državnog značaja sam to donio, a onda i za to isto Vlada uredbom izdavala lokacijske dozvole. Da, sve to ide čl. 15, a predložena nova generacija planova svodi se samo na tehničko prevođenje iz analognog u digitalnog sustav, čime se hvale, planovi su i sada digitalizirani, a ne radi se o suštinskoj sadržanoj promjeni i razdvajanju strateških od provedbenih planova. u kojem smjeru zakon treba ići je u smjeru razdvajanja strateške i provedbene razine planiranja. Hrvatska nije ničija zemlja, prostor smo dobili i prostor trebamo sačuvati u nasljeđe budućim generacijama

15 sekundi ste dulje. Sada će u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka govoriti poštovani zastupnik Darko Klasić, izvolite. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče HS-a, poštovani državni tajnici uvažene kolegice i kolege. Prostornim uređenjem države osiguravaju se uvjeti za korištenje, zaštitu, upravljanje prostorom države kao osobito vrijednim i ograničenim nacionalnim dobrom, čime se ostvaruju pretpostavke za društveni i gospodarski razvoj i zaštitu okoliša i prirode, kvalitetu gradnje i nacionalno korištenje kulturnih dobara. Prostorni planovi temelji su dokumenti prostornog uređenja koje određuju usmjerenje razvoja djelatnosti i namjernu površine, uvjete za održiv i uravnotežen razvitak te prethodne izdavanje akta za gradnju. neujednačeni planovi predstavljaju problem pri realizaciji investicija na svim razinama upravljanja i njihovo ujednačavanje će se dovesti do rasta i olakšavanja investicija u RH. Zato pozdravljamo uspostavu cjelovitog informacijskog sustava, a posebice digitalnu transformaciju poslovnih procesa. Obzirom na novonastalu situaciju na tržištu energenata koja, vidimo da je aktualna i u svijetu i Europu, pokazala se potreba u najvećoj mogućoj mjeri poticati energetsku učinkovitost i ulaganje u obnovljive izbore energije te pojednostaviti procedure te širenje područja za korištenje solarne, geotermalne i svih drugih obnovljivih izvora energije. 2019. g. iz domaćih izvora podmireno samo 40% potreba za prirodnim plinom te oko 20% potreba za naftom. Geološke projekcije ležišta ukazuju daljnje rapidno opadanje domaće proizvodnje ugljikovodika. Plinacro projecira da će 2030. g. Hrvatska uvoziti 96% 96% plina, s druge strane, Vlada RH trenutno ima potpisane ugovore o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika te pozitivne izglede na nove količine nafte i plina iz domaćih izvora. No, cjelokupni administrativni proces u slučaju pozitivnog otkrića traje predugo, najmanje 4 godine do komercijalne proizvodnje. Dva su osnovna uska grla administrativnog procesa, to je procjena utjecaja na okoliš te prostorno planiranje. Prijedlozi izmjena trebali bi voditi olakšavanje o administrativnih barijera u prostornom planiranju. Dodatno, u tijeku je nadmetanje za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalne vode na 6 istražnih prostora, te iskorištavanje velikih domaćih geotermalnih potencijala visoko treba biti na listi prioriteta Vlade RH. No procedure za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika je identično za geotermalne projekte. Svi budući investitori u geotermalnu energiju će kao i oni koji budu ulagali u podzemno skladište plina, te trajno zbrinjavanje ugljikovodikovog dioksida prolazit kroz identične procedure, kao i oni koji trenutno u RH ulažu u ugljikovodike. Smatram da u predloženom zakonskom rješenju nije dovoljno kvalitetno ovaj dio reguliran, ograničavajući i destimulirajući, te će Klub HSLS-a i Klub HNS-a predložiti dva amandmana na ovaj prijedlog zakona u svrhu unaprjeđivanja razvoja geotermalnog potencijala RH. s obzirom da je za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika već izrađen okviran plan i program za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika za koji je provedena strateška Studija utjecaja na okoliš, potrebno je zadržati dosadašnji st. 2. čl. 44. na način da se u čl. 44. st. 2. iza riječi „istraživanje“ dodaju riječi „i eksploatacija“. Napominjemo kako okvirni plan i program za istraživanje i eksploataciju je dokument koji ionako služi za opisane izmjene prostornih planova kod provođenja geotermalnih projekata, te istraživanje i eksploataciju ugljikovodika. Okvirni plan i program istraživanja i eksploatacije, a za koji je provedena strateška Studija utjecaja na okoliš utvrdio je ograničenja i mjere zaštite okoliša na kopnenom prostoru RH uz analizu sadržaja prostornog planiranja, te se eksploatacija treba omogućit na svim prostorima na kojima nema zapreke u prostornom planovima. Drugi amandman koji ćemo predati odnosi se na neusklađenost prostornih planova s okvirnim planom i programom za istraživanje i eksploataciju, za koje je provedena strateška studija, te zbog dugotrajnosti procesa njihovog usklađivanja. U cijelu, u cilju ubrzanja procesa ishođenja relevantnih dozvola za naftno-rudarske radove u postupku izdavanja alokacijske dozvole za naftno-rudarske objekte i geotermalna postrojenja ključno je provjera, mogućnosti provedbe tih zahvata u prostoru ograničiti na ispitivanje i postojanja eventualne zapreke u prostornim planovima, a ne na prethodno predviđanje tih zahvata u prostornim planovima. Bez obzira na to provedba spomenutih zahvata u prostoru svakako mora biti, poštivat opća odredba za provedbu prostornog plana, postojeće planirane zahvate i sigurnosne razmake i slično. Sa ostalim zapravo u zakonom nemamo nikakvih opaski, pa će Klub HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka podržati ovaj zakon, hvala. U ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a govorit će poštovana zastupnica Anka Mrak-Taritaš, izvolite. Hvala lijepo. Poštovane kolegice i kolege, poštovani državna tajnice, tajnik sa suradnicom, poštovani potpredsjedniče HS. Evo točno Evo točno je ovo slika, apsolutno nam je svima jasno što će i kako će se desiti sa ovim zakonom, hitna procedura, u prvom i drugom čitanju, od vladajućih, dakle i koalicijskih partnera i vladajućih je kolega Totgergeli je dobio zadatak da neko mora biti i potpredsjednik sabora jer netko, netko nekad u životu imate osjećaj da ste naučili sve i prošli sve, a onda shvatite da tome baš i nije tako. Kad smo bili u jednom drugom odnosu ja sam sebi nekako rekla da ću zaista voditi računa kad dođe nešto iz ministarstva u kojem sam radila godinama bez obzira dal se zvalo Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva, zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, da ću onako uvijek to biti blagonaklona jer dakle moj stvarni život koji je život izvan ove sabornice je život koji je bio vezan uz prostorno planiranje, do prostornog planiranja mi je i kad o tome govorim govorim sa posebnim nekako i osjećajima i ono što hoću i nikad kad je tema prostornog planiranja, a i nekog koji je obnašao bilo koju dužnost neću nikad reći netko, onaj netko ili onaj koji sjedi lijevo od vas ili desno od vas, uvijek govorim imenom i prezimenom, govorim ljudi jer mislim da je sustav prostornog planiranja da bi ga unaprijedili naš zajednički zadatak. Moram priznati kad je bilo u javnoj raspravi za ono vrijeme onog nesretnog ministra Paladina prijedlog izmjene i dopuna zakona tad me je, tad su me kolege upozoravali što je to sve u zakonu, mislila sam da malo pretjeruju, ali ne pretjeruju. Jednako tako, ona Danica koju ja dosta često spominjem je Danice, Danice, kako si naivna, tad je potpredsjednik Vlade g. Bačić bio predsjednik Kluba HDZ-a, otišla sam do njega i rekla sam kolega Bačić, dešava se nešto sa izmjenom i dopunom Zakona o prostornom uređenju, dajte obratite pažnju da to ne bude noga u vratima i da ne bude na neki način uopće situacija koja će biti neprihvatljiva jer će se to, sve ono što loše bude u ovome zakonu mi to vidimo, vidimo u prostoru, ne vidimo odmah i nećete vidjet odmah, nećete vidjeti odmah za 6 mjeseci ili godinu dana. Prvo će ministarstvo vidjeti u djelima u kojima neće biti elementi provedivi, na kojih blagonaklono upozoravam, a oni o meni govore „ona neka“, blagonaklono upozoravam iz jednostavnog razloga, doći će tamo negdje ovo proljeće ako ne prije, pa će se morati napraviti neke izmjene i dopune jel neke stvari neće funkcionirati. Prostorno uređenje, njim se ostvaruju pretpostavke za unaprjeđenje gospodarskih, društvenih, prirodnih, kulturnih i ekoloških polazišta održivog razvitka u prostoru RH, kao osobito vrijednom i ograničenom nacionalnom dobru i treba postaviti takove ciljeve koji su dobri i za društvo u cjelini, tako i za svakog pojedinca. Ja nemam ništa protiv da kažemo da su nam neke stvari bitne i važne, nisam imala ništa protiv kad se je zakonom definiralo da ugradnja liftova u višestambene zgrade gdje je to potrebno da ta površina ne ulazi u izgrađenost građevne čestice gdje je to bilo razumno sukladno vremenu. Ali ovdje imam upitnika iznad glave more. Upozoravam na niz stvari apsolutno i sad uopće pokušat ću nekako sublimirati i ići po grupama. Jedna grupa je tema prostornog planiranja. u Hrvata pa kad smo bili i u SFRJ i Socijalističkoj Republici Hrvatskoj 60-tih godina prošlog stoljeća mi smo već imali generacije prostornih planova. Da li su oni bili najidealniji? Nisu, ali smo ih imali. Mi smo imali prostorni plan Socijalističke Republike Hrvatske. Ja kad sam počela raditi u ministarstvu znate što smo napravili? Prefarbali smo ono S i po tom planu smo izdavali dozvole, jer je bio prostorni plan. Iza tog se odlučilo za strategiju, pa za program, pa je program bio u svojim elementima provedbeni dokument, pa je strategija bila strateški dokument. Pa je 2013. smo rekli da jedna država, da je Hrvatska jedina država koja nema državni prostorni plan. Danas taj zakon je stupio na snagu 1.1.2014. Svjesni toga da državni prostorni plan ne možete napraviti iz rukava, da treba vremena, ali koliko nam treba vremena. I meni je apsolutno neprihvatljivo da se državni prostorni plan donosi za jednu građevnu česticu, za jedan zahvat u prostoru, a još manje mi je prihvatljivo da se, da takav plan donosi Vlada RH. Duboko se nadam da da odredba članka 15. stavak 3. ima svoj amandman koji kaže: „Postupak izrade i dopune propisuje Vlada uredbom, odnosno način na koji će to biti definirano da to Vlada ne donosi.“ Dakle, državni prostorni plan mora biti na razini države. Treba ga donijeti Hrvatski sabor, a onda izvedenice koje iza njega mogu biti urbanistički planovi ili sve ostalo može ići na drugu razinu, ali ne može se mimoići Hrvatski sabor koji, dakle kao temeljni dokument jedne države ne može mimoići Hrvatski sabor. Vrlo zanimljiva je jedna odredba u pojmovniku. i to, mi smo vam nekad imali u prostornim planovima područja koja su bila područja posebne namjene, koja su bila namijenjena za vojsku i iznad toga je bila i zabrana letenja, geodeti nisu smjeli i sve ostalo. Mi ponovo uvodimo površine za gradnju građevina. Sad ih ponovo zovemo kao površine posebne namjene, ali je tu za potrebe Ministarstva obrane Ministarstvo unutarnjih poslova i našlo se je Hrvatska narodna banka. Kako se je Hrvatska narodna banka našla odjedanput za površine posebne namjene ubite me. Ako to razumijem, mislim bojim se da imam tu problem. Dolazimo do teme transformacije prostornih planova. ISPA-u kao informacijski sustav prostornog uređenja smo uveli 2013., 2014. Tad je već rečeno da se svi prostorni planovi moraju transformirati. Ja razumijem da trebaju godine, ali da baš treba 10 godina ne razumijem, ali sad dolazimo do transformacije prostornih planova i dolazimo do nečeg što apsolutno pokazuje kud idemo i što zapravo želimo. Želi jedan premijer koji se u ovom trenutku zove gospodin Plenković, u jednom trenutku će biti netko drugi. Želi jedan ministar koji se u jednom trenutku sad zove ministar Bačić bit će neki drugi imati sve u svojim rukama. Da se našalim, kad smo radili zakon 2013. ja sam si tad rekla ja hoću da svud piše ministrica AMT pa nek mijenjaju svaki put kad ne bude ministrica. Naravno bila je u pitanju šala, jer to nije smisao. važeći zakon članak 109. nedvojbeno kaže da prostorni plan, državni prostorni plan donosi Sabor i sad kako se koji plan donosi. E sad dolazimo do članka 113a. Mi idemo planove transformirati. Transformacija znači da iz normalnog analognog oblika koji idemo sad idemo u digitalni oblik i taj digitalni oblik će se zvati e-planovi. Fine, odlično! Vezano uz to će se donesti odluka, ne o donošenju plana, nego odluka o provedbenom postupku transformacije. To će biti odluka koja će negdje biti objavljena. E sad za županijsku razinu tu odluku da je napravljena transformacija i da je sve u redu za županijsku razinu donosi Županijska skupština ili Skupština Grada Zagreba. Za općinsku ili gradsku razinu donosi općinsko ili gradsko vijeće, a za državnu razinu donosi ministar odluku o transformaciji, ne onu odluku, nego odluku o transformaciji. Pa pitam vas zašto? Pa zašto niste barem tu prebacili, dakle ako već ste rekli onaj Sabor, to mi ide užasno na živce. Tamo moram sjediti pol dana, oni pričaju o svemu i svačemu, nisu to ni pročitali. To niti ne razumiju. Ne razumiju ni oni što je planiranje. Ona tamo neka ne razumije ništa, ovi tu nešto malo znaju. Nitko tu ništa ne čita i sve ostalo. Pa zašto tu niste uključili Vladu, nego ste tu rekli ministar će biti taj koji će donijeti odluku o transformaciji, a u gradu Zagrebu će to biti županijska skupština, a u općini ili u gradu Bjelovaru ili tamo će biti gradsko vijeće. Ali za državnu razinu nam je dovoljan ministar. Pa ljudi moji šta radimo? Pa barem da ste Vladu rekli. Ne, niste. To zapravo pokazuje kud ovaj zakon ide i kud sa ovim zakonom želite otići i da taj put kojim ide nije dobar put. Ono što nam svi zamjeraju, svi nam zamjeraju vezano uz prostorno planiranje. Nema ništa protiv transformacije ljudi moji to treba napraviti, ali dajte poštujte institucije ove zemlje. Ako ih mi sami ne poštujemo kako će ih poštivati netko drugi. Toliko o prostornom planiranju, iako bih tu mogla još nešto pa ću to onda u pojedinačnoj raspravi. Hajdemo malo pojmovnik. Dakle u pojmovniku imate odmah na početku koja kaže da je izgrađena infrastruktura koja je evidentirana u katastru infrastrukture, odnosno u katastarskom operatu, da je to izgrađena infrastruktura bez obzira da li je on imao odgovarajuće dozvole. Mi koji se s ovim poslom bavimo ili smo se bavili jako dobro znamo da mi imamo stvarno izgrađene infrastrukture koje nemaju odgovarajuće dozvole koje su svugdje ucrtane i kada hoćete izdavati i lokacijsku ili građevinsku dozvolu za rekonstrukciju takve infrastrukture ne možete jer nema dokaza legalnosti. I ovdje ste si kroz ovaj pojmovnik i kroz obrazloženje rekli – da, za takvu infrastrukturu ćemo moći izdavati dozvole za rekonstrukciju iste, onda ćemo kroz te dozvole, i kroz rekonstrukciju istih, i kroz građevinsku dozvolu i sve ostalo to legalizirati - pa priznajte to. Ja nemam ništa protiv toga, ali priznajte da je tome tako. Priznajte da je o tome riječ. Očito ću morati solare u pojedinačnoj, nego ću se sada referirati na pomorsko dobro. Pomorsko dobro je najvrijednije, jedno od najvrjednijih, teško mi je reći da je najvrjedniji jedno od najvrjednijih dobara koje imamo. I tu imam onaj osjećaj znate onu cijev kroz koju ide vodovoda i sada ako negdje zašarafite negdje će puknuti, e to radite. Za područje pomorskog dobra će se donositi urbanistički plan uređenja, savršeno. I on mora sadržavati urbanistički plan mora sadržavati idejna rješenja s detaljnim položajem i oblicima pojedinih prostornih elemenata i zgrada. Super. Napravite idejno rješenje, donesite urbanistički plan za pomorsko dobro, promijeni se investitor i kaže – ja sada ne želim imati tri zgrade, želim imati jednu zgradu – ops, hajmo mi u postupak izmjene i dopune plana. S jedne strane želimo imati planiranje izdefinirano na način da bude nekakve hijerarhije za tu piramidu. U našem prostornom planiranju smo obilazili svijet i govorili o tome da to nešto poštivamo i nešto imamo dobro. A ovdje ste donijeli urbanistički plan s jedne strane za pomorsko dobro, pa ga svežeš, a s druge strane vezano uz koncesije tu ću biti onako, tu ću moći svašta nešto raditi. Samo morate znati što hoćete, hoćete sve otvoriti i reći sve ću otvoriti, želim da jedan čovjek odlučuje o svemu tome i baš me briga toliko smo mali i nikakvi pa nema veze, ili nećete. Dakle, apsolutno imate nedosljednost u smislu što hoćete. I doći ću do lokacijske dozvole i to me, baš mi je ta odredba savršena i ta mi pokazuje zapravo da s jedne strane pokušavate govoriti o nekakvoj otvorenosti, transparentnosti i sve ostalo. Zapravo da kada netko ima glavni projekt i na taj glavni projekt već ima posebne uvjete i uvjete priključenja prema propisima koji određuju gradnju i dolazi na lokacijsku dozvolu, to mu ne vrijedi nego mora ići ponovo po suglasnosti i posebne uvjete i na lokacijsku dozvolu. Kada je bio Zakon o obnovi iza potresa, tamo sam kričala ili sa onog ili sa ovog mjesta i rekla sam ljudi moji neprovediv je je i govorila sam kolegicama i kolegama koje znam u ministarstvu dajte malo vratite život struci, nemojte uključivati samo, nemojte da pravnici samo pišu zakon jer će vam doći do toga da smo izgubili sadržaj. Mi smo u postupku izgubili sadržaj ono što hoćemo, a govorim o postupku lokacijskih dozvola a to smo pretvorili u proceduru. I čemu onda čuđenje? Zašto se čudimo da ljudi i dalje bespravno grade? Pa bespravno grade iz razloga što s planovima igramo. Bespravno grade i dalje i stavljamo u proceduru vezano uz izdavanje dozvola tako komplicirano da i oni koji izdaju ne znaju kako da izdaju i rezultat je bespravna gradnja. Kada smo analizirali zašto je rezultat bespravna gradnja to su bila dva najvažnija elementa, a treći element su bili nekakvi gospodarski, ali su ovo bili najvažniji elementi. Ovom izmjenom zakona niste napravili ništa da tu napravite poboljšicu. U ime Kluba zastupnika IDS-a govorit će poštovana zastupnica Katarina Nemet. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, državna tajnice sa suradnicima, kolegice i kolege. Pred nama je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju s Konačnim prijedlogom zakona u hitnoj proceduri. Govorimo o prijedlogu koji je struku digao na noge. Prije svega je to iz razloga da je prijedlog bio u e-savjetovanju samo 15 dana, dakle u skraćenom terminu što je zaista neshvatljivo s obzirom na težinu i važnost teme. Jer jako dobro znamo u kakvom nam je stanju prostor odnosno da u prostoru vlada kaos počevši od toga da još uvijek nemamo pravilnik odnosno pravilnike kojima se pobliže uređuje sadržaj prostornih planova, dalje da imamo problem bespravne gradnje koji je iz godine u godinu sve gori te da u vezi prostora imamo puno problema od neujednačenog katastra i zemljišne knjige, od toga da nemamo državni prostorni plan i niza drugih. Želim reći da je to definitivno tema od velike važnosti. Ali isto tako izaziva veliki interes i kod zainteresirane javnosti, a i kod struke što je očekivano. Osim toga prijedlog je poslan u hitnu proceduru. Dakle, nisu predviđena dva čitanja što znači da oporba nema priliku ukazati na brojne nelogičnosti i zapravo loše stvari u prijedlogu da bi onda ipak predlagatelj kroz naše argumentirane stavove mogao do drugog čitanja razmisliti i bar uvažiti uvažiti nešto za što većina oporbe smatra lošim, a naravno na što je ukazivala i struka. A ono što je posebno interesantno jest to da iz obrazloženja predlagatelja proizlazi kako je prijedlog upućen u hitnu proceduru iz osobito opravdanih razloga, a među ostalim navodi se da su ti razlozi zaključak Vlade u vezi s poticanjem ulaganja u sunčane elektrane s ciljem jačanja energetske samodostatnosti Republike Hrvatske i unapređenje sustava prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine kroz digitalizaciju financiranu iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti kroz komponentu javne uprave, pravosuđa, državne imovine i drugoga. Da tome nije tako odnosno ne vidi se potreba hitne procedure upućuju nas činjenice koje proizlaze iz samog zaključka Vlade u svrhu jačanja energetske samodostatnosti Republike Hrvatske koji u svom obrazloženju ne navodi konkretne rokove u kojima bi se potrebne radnje trebale poduzeti već je općenite prirode. Nadalje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti proizlazi kako je razdoblje provedbe svih komponenti pa tako i digitalizacije e-planovi predviđeno od lipnja 2021. godine do veljače 2026. godine. Iz svega navedenog postavlja se pitanje čemu žurba. Zašto prijedlog zakona nije išao u dva čitanja? Jasno je da nema razloga za hitni postupak već se evo iz nekog vladajućima znanog razloga zakon želi donijeti do ljetne stanke. Nadalje, posebno ću naglasiti da se na predložene izmjene i dopune zakona pobunila struka prvenstveno arhitekti i urbanisti, ali i tijela nadležna za provedbu i implementaciju ovakvog zakona u budućnosti. Kao što sam rekla e-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću skraćeno je na 15 dana, a u tom roku pristiglo je gotovo 500 komentara i to jako puno govori o ovom prijedlogu. Neki od općenitih komentara koji su dolazili kažu: „Cilj jačanja energetske samodostatnosti Republike Hrvatske i poticanja ulaganja u obnovljive izvore energije je razumljiv, no predloženi način koji omogućava gradnju sunčanih elektrana na površinama koje su u prostornom planu bilo koje razine grafički određene u kartografskom prikazu kao površine namjene za izgradnju sunčanih elektrana neovisno o tome jesu li unutar ili izvan granica građevinskog područja, te se kod takvih površina ne primjenjuje ograničenje snage sunčane elektrane propisane prostornim planom. Zasigurno će dovesti do dodatne neplanirane izgradnje prostora koji je već preopterećen bespravnom gradnjom, a bez uvjeta da se prethodno izgradi prostor planiran unutar građevinskih područja za istu namjenu. Ukoliko se zahvati u prostoru provode neposredno temeljem zakona postavlja se pitanje svrhovitosti mjera zaštite okoliša, zahtjeva zaštite prirode, kulturne baštine i drugih zaštićenih vrijednosti definiranih kroz prostorne planove kao i primjena alata strateške procjene utjecaja na okoliš. Solarne elektrane moguće da jesu jedno od najekonomičnijih i najefikasnijih ulaganja u obnovljive izvore energije, ali svakako valja biti svjesni da su prostorno zahtjevne, te da je u svrhu realizacije istih potrebno propisati uvjete u skladu sa kojima se iste mogu planirati i postavljati kao i obvezu njihova uklanjanja i adekvatnog zbrinjavanja po prestanku rada elektrane. Uz navedeno nejasno je iz kojih razloga su ovim prijedlogom zakona posebno definirani samo određeni obnovljivi izvori energije, korištenje sunčeve, geotermalne energije što ne ide u prilog diverzifikaciji korištenja obnovljivih izvora energije. Uz sunčevu i geotermalnu energiju obnovljivi izvori energije su i vjetar na kopnu i na moru, vodna i plimna snaga, te biomasa. Među najvažnijim primjedbama posebno se ističe ona koja se odnosi na donošenje državnog prostornog plana po pojedinačnim cjelinama i podcjelinama, a ne kao cjelovit dokument i to se navodi u članku kao iznimka za koju se svi bojimo kako bi mogla postati pravilo kako to obično biva. Takva odredba je zakonski upitna, a možemo reći i logički neopravdana. Kako se može definirati donošenje županijskih, prostornih planova a nemamo još uvijek državni plan. Nadalje koji to posebni propis određuje što je to županijski značaj, tko i na koji način utvrđuje koje su šume, poljoprivredna tla, vode i drugo županijskog značaja? Ponajviše bi nas sve skupa trebala zabrinjavati činjenica kako se neke odredbe u zakonu odnose na dozvolu određenih zahvata neovisno o uvjetima iz prostornog plana ili da se čak ne primjenjuju ograničenja propisana prostornim planom. Kako nas predlagatelji nisu uspjeli uvjeriti da je ovdje potrebna hitna procedura, kako se struka digla na noge, kako se narušava i ukida Ustavom zajamčeno pravo lokalne i područne samouprave o planiranju prostora tražimo da se ovakav zakon povuče i da se ponovi i da ide u dva čitanja. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata govorit će poštovani zastupnik Zvane Brumnić. Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajnici, kolegice i kolege. Nisam badava u svojoj replici pitao ministra da li se sjeća kada sam pitao tada premijera za koga je ova …/Govornik Znao sam, za nekoga je. Netko tko cijeli život radi posao manekena ne može prestati maneken. I u ovom trenutku mi je potpuno jasno za koga je bio maneken. Bio je maneken za Andreja Plenkovića, jer ovaj zakon je na tragu bivših What up grupa HDZ-a u kojima su se rješavali problemi investitora. Koliko je dobar ovaj zakon koji je prošao javnu raspravu od 15 dana pokazuje ovaj dio dokumenta printan na oba dvije strane, gdje se nalazi 490 primjedbi na 64. članka od kojih većinu niste usvojili, a većinu su vam dali zavodi, fakulteti, instituti i ljudi koji rade ovaj posao. Ovdje nema niti jedne primjedbe nekog zainteresiranog za prenamjenu parcele. Ovdje postoje primjedbe samo ljudi koji rade ovaj posao. Ja vas pitam da li stvarno netko misli da nakon što dobije 490 primjedbi i onda ministar iziđe ovdje i kaže razgovarao sam sa strukom. Razgovarao je, ali i dalje ovdje piše primjedbe nije prihvatio. Zašto je ovaj zakon bitan? Zato što ovaj zakon se dotiče teme koja je suštinska za razvoj Republike Hrvatske i onda u takvom prijedlogu zakona vam se nađe to je istini za volju tri stvari ću navest, sve tri su izbačene iz zakona, ali pokazuju koja je bila intencija onoga koji je pisao zakon, da se objekti palijativne skrbi mogu graditi bilo gdje. I onda shvatite da se mogu graditi u nekoj uvali. I tko će onda koristiti tu palijativnu skrb, a netko tko će moći platiti. Da sve počiva na strateškom planu koji bi trebala donijeti Vlada, kojeg nema. I onda jedna od odredbi koja je mene doslovce fascinirala mislim da ljudi koji sjede sa meni desne strane u ovom trenutku točno znaju tko je tražio da ona uđe u zakon, a to je povoljnije za investitora odnosno da se odredbe članaka prostornih planova zakona ili neusklađenost između prostornih planova tumače tako da budu povoljnije za investitora. Pa to može napisati samo investitor. I iz toga proizlazi pisac ovog zakona. Pokušavajući razumjeti prostorno uređene u RH malo se treba vratiti u povijest. I ta povijest govori da je RH imala relativno dugo prostorno uređenje odnosno nekakav urbanizam i taj urbanizam je o ovisnosti o periodima zadovoljavao ciljeve društva u koje, koje se planiralo urediti. Tamo negdje sredinom prošlog stoljeća odnosno malo kasnije kada je cilj ovog društva bila industrijalizacija tada je država preuzela i centralizirala praktički planiranje i kroz to planiranje uređivala društvo. '90-ih smo se odlučili za jedan drugi koncept. Ja moram priznati dobar koncept. Koncept koji počiva na Povelji Povelji EU o lokalnoj samoupravi koji smo mi potpisali, preuzeli, koji je istini za volju postoji od '88., a sa kojim je ovaj zakon u potpunom neskladu. Mi se danas hvalimo odnosno premijer se hvali uspjehom da smo integralni dio EU u svim elementima osim u elementima onoga što čini EU, a to su vrijednosti. Jedino toga se odričemo, jedino to nas se ne tiče. Zašto nas se to ne tiče? Zato što nekome odgovara da nas se ne tiče. A sad ajmo o tome što piše u ovom zakonu. U ovom zakonu onako kako je to izrekao ovdje i ministar želi se postići veće korištenje solarnih elektrana odnosno izgradnja solarnih elektrana. Gdje se to želi? Na devastiranom području rudarenjem. Na tom devastiranom području su izdane koncesije od ove države gdje je jasno dogovoreno sa koncesionarom nakon što završe eksploataciju što treba napraviti odnosno treba sanirat područje. U ovom trenutku donošenjem ovog zakona taj koncesionar neće morat sanirat područje nego će na to područje postaviti solarne elektrane. Moje pitanje kome je to u interesu? Nakon toga želimo solarne elektrane. Znate gdje ih želimo? U gospodarskim zonama, ali ne u gospodarskim zonama na gospodarskim građevinama nego u gospodarskim zonama koje su komunalno opremile jedinice lokalne samouprave i to su ove jedinice kojima trenutno oduzimate prirez, gdje su svoje novce uložile u uređenje ne bi li omogućile gospodarsku djelatnost, zapošljavanje ljudi i shodno tome onda nekakvu korist za cjelokupnu zajednicu. E vidite, ovim zakonom se omogućava da netko, a te jedinice lokalne samouprave su obično zemljišta iz tih zona prodavale vrlo jeftino upravo zato da privuku investitore da tamo sagrade gospodarske objekte. Maltene su iz darovale. E sada na takvo jeftino kupljenom zemljištu mi omogućavamo izgradnju samo solarnih elektrana. koji, koliko zaposlenih će biti na tim solarnim elektranama gdje su jedinice lokalne samouprave uložile milione u komunalnu infrastrukturu? Jedan, dva, a željelo se dobiti 200, 300, 500 pa i više tisuća radnih mjesta. Onda se govori problem snage kod elektrana. Tko definira snagu u prostornim planovima tih elektrana? HEP. U mojoj prošloj raspravi netko sa strane HDZ-a je bio odgovorio HEP je direktno u rukama Vlade, Vlada upravlja HEP-om. Ja se u potpunosti s time slažem. Zašto je taj HEP odnosno ta Vlada svih ovih godina ograničavala investitore o snazi elektrana zato što je to tada HEP-u odgovaralo jer je HEP-u više se isplatilo uvoziti struju nego kupovati od obnovljivih izvora energije tu struju. To se nije moglo drugačije riješit, to se u istom ovom zakonu moglo riješiti tako ste odobrili ciljane izmjene prostornih planova po svim ovim točkama koje ste ovdje tražili koje ne moraju prolaziti cijeli postupak. Da li bi bile isključene jedinice samo, lokalne samouprave kojima je u ingerenciji uređivanje svog prostora? Ne bi. Ja vas pitam zašto to niste napravili. U skladu sa Poveljom EU, u skladu sa logikom prostornog uređenja. Zašto to niste napravili? Zato jer netko želi imati mogućnost određivanja kojem investitoru, na kojem području će nešto odobriti. Ovdje ga je pisao zna točno za koga ga je pisao. Da li će se uz taj zakon uključiti i neki drugi, vjerojatno da. Ovdje je ministar rekao ovaj zakon pišemo za sve one koji imaju kapitala i koji se žele uključiti u izgradnju onoga što je strateški interes ove zemlje. Da, budu su vjerojatno uključili i drugi. u blizini površina ovih gospodarskih zona o kojima smo govorili se može i na poljoprivrednom zemljištu koje se nalazi u blizini također postaviti solarne panele. Ja sam jučer na odboru rekao, u skladu sa prostorno planskom dokumentacijom ova 5.3 zona poljoprivredna vam je cijela Brezovica. Doslovce cijela Brezovica. Pa imam pitanje za svakoga tko je uspio ovo napisati. Što želi postići osim činjenice da za nekoliko pojedinačnih investitora omogući ono što smo gledali u Whatsapp aferi gdje je za Krš Pađane su dvije ministrice dogovarale, razgovarale i trudile se pomoći tom investitoru da riješi svoje probleme odnosno da ima manje troškove odnosno sve će dogovoriti sa izvjesnim AP. Mene strašno zanima da li je taj AP nekom manekenu rekao da napiše ovakav zakon gdje će svi ti instrumenti donošenja odluke biti u ingerenciji Vlade RH odnosno premijera. Jer kad netko kaže kolegica je pledirala na to da to dođe pred Hrvatski sabor, pa u ovom Hrvatskom saboru ne upravlja većina. Ovim Hrvatskim saborom upravlja Vlada koja ovdje ima 77 ruku koje dižu svaki put sve što Vlada pošalje bilo pametno, logično ili nelogično. Gospodo ovaj zakon ne valja, ovaj zakon će učiniti štetu RH i svatko onaj svatko onaj tko bude glasao za ovaj zakon treba znat da glasa za pojedine investitore koji imaju decidiran interes. Ono prostorno uređenje koje se ovdje navodi da se želi transformirati analogne u digitalne planove, pa mi danas imamo dobar dio planova u digitalnom obliku, ali ih se nema temeljem čega transformirati, nema ih se na što transformirati. Ja vas pitam zašto? Cijela RH to je ministar jasno jučer rekao na odboru pokrivena je planovima. Znači točno znamo što želimo postići. Imamo to isplanirano. Sve županije i više-manje ja mislim sve gradove, sve gradove sigurno možda koja općina nema. Jedino što nemamo ovaj državni plan za koji je zadužena Vlada i ministarstva. Jedino toga nemamo. Jedino nemamo strateški što želimo, a onda u ovaj zakon stavljamo da taj dokument možemo donositi u dijelovima. Dajte zamislite jedan urbanizam koji se sastoji kao interdisciplinarna ustvari od toga posebno postavite škole, pa onda sutra kad postavite prometnu infrastrukturu te škole se ne nalaze u blizini prometnica. To je nešto za čime vi idete. Zašto? Zato da biste pojedinim investitorima u danom trenutku omogućili da nešto napravi. To je štetno. I zato vas ja pozivam da razmislite, mislim odnosno prije bi trebao pozvati ove koji su predložili ovaj zakon da ga povuku, u najmanju ruku da odu u drugo čitanje da većinu ovih primjedbi koju im je dala struka i koja im se danas govore sa ove govornice još jedanput analiziraju. Neke od njih, ako Bog da prihvate i vrate prostorno planiranje u onu domenu u kojoj se treba nalaziti. To prostorno planiranje se u Hrvatskoj razvijalo dobrih 50, 60 i više godina. I moram priznati u nekim trenucima je bilo na respektabilnom nivou. Svaki put je ispadalo iz tog respektabilnog nivoa kada su se pokušale odnosno donosili zakoni koji su išli onako preko koljena jer je to nekome u danom trenutku odgovaralo. Veliki dio RH pogotovo ovaj urbani dio nekad je bio pokriven PUP-ovima onda su ih tamo 90. i neke ukinuli pod krinkom vlasništva. Znate tko je proveo tu krinku vlasništva? Ista, isti ovakvi investitori koji danas ovu guraju. Evo, zahvaljujem i pozivam predlagača da još jednom razmisli o tome da ovo pošalje u dva čitanja jer ovo što je pred nama nema smisla.

državna tajnice sa suradnicima, kolegice i kolege, danas raspravljamo o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju. Dakle, oblasti koja propisuje uvjete korištenja, upravljanja, ali i zaštite prostora RH definirano definirano kao iznimno vrijedan ali ograničen, ograničeno nacionalno dobro. O vrijednosti prostora RH, potencijalima, ljepoti prirodnog okružja, raznovrsnosti, stupnju očuvanosti najbolje se da iščitati iz dokumenta koji je predstavljen ne tako davno ovdje u saboru Izvješće o stanju prostora Republike Hrvatske i različitih podataka u tom dokumentu, analiza, brojki ili parametara navedenih rekoh u tom dokumentu. ako znamo sve ovo i ako ovo sve doživimo onda je jasni prijepor i oko samog zakona i žučnije rasprave, i određena neslaganja stoga bih zamolio državna tajnice da u završnom obraćanju još jednom se svrnete što je to stručna javnost i tko je sve sudjelovao onako kako ste nama to jučer na odboru prezentirali, malo se još na ove sunčane elektrane oko kojih postoji očito veći prijepor. Hoće li Hrvatska postati odlagalište tog materijala? Može li se to ugraditi primjerice bilo gdje padne na pamet? Kako? Što znače agrosunčane elektrane? Dakle, ovdje se govori djelomično sa ne baš dobrim namjerama i općenito korištenje poljoprivrednog zemljišta u ove svrhe. Ugrožava li ovaj zakon da ponovite još jednom pomorsko dobro? Jučer nas ministar uvjerava da je čak podignut stupanj zaštite. A isto tako bilo bi dobro još jednom ukratko ponoviti ili preko matičnog odbora dostaviti popis pravilnika sa državne razine, popis planova sa državne razine da i tu neki prijepor skinemo sa dnevnog reda. Prostorno planiranje jeste temeljni dokument uređenja prostora kojim se usmjerava društveni i ekonomski razvoj, racionalno korištenje prostora, prirodnih i kulturnih dobara, ali i zaštita okoliša, općenito zaštita prirodnog okruženja. A zakonom se uređuje sustav prostornog uređenja kroz ciljeve, načela i subjekte prostornog uređenja, praćenje stanja u prostoru, uvjeti, donošenje strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske, postupak izrade i postupak donošenja prostornih planova, provedba istih i sl. Kako smo čuti postojeći zakon iz 2014. iako je poslije tri puta dopunjavan, tim zakonom se u pravni poredak Republike Hrvatske prenesene dvije direktive Europske unije. Dakle, Direktiva o prostornom planiranju morskih područja i Direktiva o opasnosti velikih nesreća uključujući i opasne tvari. Iščitavajući ovaj dokumenat može se u nekoliko cjelina ili ključnih cjelina opravdati razlozi za ovaj zakon, za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju. Jedan je svakako i to sam jučer na Odboru govorio Nacionalni plan oporavka i otpornosti u dijelu koji govori o digitalnoj tranziciji društva i gospodarstva, o potrebi unapređenja sustava prostornog uređenja, uređenja, graditeljstva i državne imovine kroz povezivanje temeljnih registara i baza podataka uspostavom središnjeg sustava interoperabilnosti te uspostava preduvjeta za ubrzani razvoj e-usluga na temelju dostupnih podataka. Oko ovoga baš i nije bilo spora, nije bilo ni puno komentara i nadam se da se većina slaže sa ovakvim pristupom sadržan u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti. Izrada prostornih planova različitih razina trenutno nije ujednačena. Sadržaj počesto je različit kao i opseg i kvaliteta podataka za njihovu izradu. Potpuno razumljivo obzirom na način kako su oni izrađivani na veliki broj izrađivača i neujednačenost procedura, a takvi planovi, neujednačeni planovi jesu zapreka realizaciji za različite investicije. Podaci o uvjetima korištenja, upravljanja i zaštite prostora područja za koja se izrađuje prostorni plan nisu ažurirani, ne postoji strukturiran i standardiziran pristup podacima što otežava i usporava izdavanje akata za gradnju, time negativno utječe na inovacije, razvoj i općenito, a bilo je spominjanja i državne uprave i sporosti i neažurnosti kod izdavanja različitih dozvola i dokumenata. Dakle, jedan od ciljeva ovoga zakona jeste unaprijediti sustav prostornog planiranja uspostavom cjelovitog informacijskog sustava koji će omogućiti kvalitetniju komunikaciju svih sudionika u procesu prostornog planiranja, unificirati proceduru što je vrlo bitno, izrade svesti na minimum pogreške. Ovakav postupak tranzicije povećava svakako učinkovitost, kvalitetu, pa i prije svega transparentnost, omogućava racionalnije upravljanje prostorom, osigurava očuvanje prostora od devastacije, ali i efikasniju izradu prostornih planova nove generacije. Dakle, sve ovo bi trebalo biti u svrhu i unapređenje investicija, ali i očuvanja okoliša i prirode. Unaprjeđuje se informatička obrada, digitalizacija i verifikacija dokumenata. O tome po različitim oblastima je bilo puno govora u proteklom razdoblju. Ovdje ovaj postupak uistinu je vrlo potreban. Podataka i procedura za pripremu, izradu i provedbu prostornih planova topološka obrada i provjera unesenih podataka u prostorne planove nove generacije kako bi oni na ispravan način bili očitani u centar dijeljenih usluga bili dostupni svim korisnicima kako bi se unaprijedio sustav pružanja elektroničkih javnih usluga, smanjilo opterećenje građana, znanstvene stručne javnosti, poslovnih subjekata i investitora. Dakle, u zakonu je osigurano, su zadržani kontinuitet prostornog planiranja kroz izrade planova nove generacije, stručna rješenja iz postojećih planova određujući se kao polazište za prostorne planove nove generacije dakle, razumljivo je i jedino moguće. U ovim izmjenama i dopunama Zakona isto tako je razrađen postupak transformacije prostornih planova. Kako smo jučer na predstavljanju ovog zakona čuli očekivali smo, ili sam bar ja očekivao da će postojati određeni rok da će se kazati dvije godine. Međutim, Ministarstvo se opredijelilo na način da se svemoguće izmjene i dopune planova ne mogu raditi od 1.1. iduće godine bez transformiranih planova i to je dobro rješenje, u svakom slučaju kolko je god bitno za ove planove bitno je za izradu novih planova da se ide po novim procedurama i uz ovo sve što je planirano. Dakle, točno se zna tko i kako se ulazi u postupak, tko god i ko donosi odluku za koju razinu, objava odluke, tko obavlja stručne poslove transformacije planova, objava tako transformiranih planova na oglasnoj ploči, o provedbi postupka transformacije, o provedenom postupku transformacije i jasno mišljenje Zavoda za prostorno planiranje razine za koju se plan donosi od Županijskog zavoda za prostorno planiranje. Oko ovog postupka i nije bilo ima, bilo je dosta zamjerki na pojedine faze ovoga postupka, ali i nije bilo previše prijepora.

E sad ono što je izazvalo najviše prijepora, a tiče se izmjena u ovom prijedlogu zakona to je zaključak Vlade RH o energetskoj o energetskoj neovisnosti i samodostatnosti, dakle promjena u energetskoj politici do koje je dovela kriza u Ukrajini, rat u Ukrajini, ona je usklađena sa energetskom politikom cijele Europe, pa i razumljivo je RH da pristupa takvom, takvoj politici i stoga i ovaj spominjani zaključak o poticanju i ulaganju u obnovljive izvore energije prije svega u sunčane elektrane opet razumljivo sunce je kod obnovljivih izvora jedan od većih potencijala RH obzirom na spomenuti broj sunčanih sati. Dakle ponovit ću ovo sve, na tragu politike EU dio je zajedničke politike i u tom kontekstu i ministarstvo je radilo dijelom izmjene Zakona o prostornom uređenju jer se tražilo osiguranje uvjeta za širenje područja na kojima se dovoljno, na kojima se može dovoljno postaviti sunčanih elektrana općenito prostor za obnovljive izvore energije, dakle zakonom se predlaže proširenje područja prije svega na sunčane elektrane i dolazimo do dosta spornih točaka koje očito različito čitamo, iščitavamo i zaključujemo o njima. Površine koje su u prostornom planu bilo koje razine grafički određene u kartografskom prikazu kao površine namjene za izgradnju sunčanih elektrana neovisno od toga jesu li unutar ili van građevinskih područja, te se kod takvih površina ne primjenjuju ograničenja snage sunčanih elektrana propisane prostornim planovima. Dakle, ovdje ovaj članak sam možemo tumačiti kako god hoćemo, ograničenje snage sunčanih elektrana, zašto se u prostornim planovima propisivalo? Pa propisivalo se zato što su postojali određeni bodovi koji su mogli prihvatiti tu električnu energiju, danas je situacija druga i drugačija, moguće je lakše investirati i više investirati. Ja bi molio evo i na završnom obraćanju posebno obrate pozornost na ovaj članak iz ovog kako sam ga ja iščitao i kako ga ja razumijevam ne može se primjerice gradit ova sunčana elektrana na sportsko-rekreacijskim površinama, na jezerima ovdje ili u centru Zagreba kako se to pokušavalo ovdje prikazati. Površine koje su u prostornim planovima bilo koje razine određene kao površine gospodarske i poslovne namjene, dakle iz jednog drugog izvješća smo vidjeli da u RH imamo veliki broj poslovnih zona koje i nisu zaživjele, ima li prostora recimo za takve zone i da one zažive neovisno od broja uposlenih ili bilo čega? Površine koje su u prostornom planu određene kao poljoprivredno tlo dakle oznakom P3, a neposredno su, u kontaktu su sa građevinskim područjima gospodarske i poslovne namjene na kojima su već izgrađene zgrade poslovne i gospodarske namjene uz uvjet da ista površina ne može bit veća od 50% površine te gospodarske i poslovne zone, a dobivena električna energija se koristi za potrebe tih građevina. Ako bilo šta ispustite iz ovoga članka može se drugačije tumačiti, što se u pravilu dešava. Vodne površine jezera nastale eksploatacijom, mislim da tu i neće bit prevelik interes za takvim površinama obzirom na visinu ulaganja i površinu odlagališta otpada, bilo bi zgodno kad bi bilo zainteresiranih. Površine eksploatacijskih polja mineralnih sirovina u pravilu isto tako neće biti atraktivne, bilo bi dobro ako se nađe investitor za ovakve površine i površine koje se nalaze unutar građevinskih čestica postojećih infrastrukturnih vodnih građevina uz suglasnost tijela koje upravlja. Površine za gradnjom sunčanih elektrana su površine koje su prostornim planom bile bolje bilo koje razine određene kao poljoprivredno nakon …/Govornik se ne razumije/… poljoprivrednih trajnih nasada upisanih, upisanih u evidenciju ili na kojima se uz postojeći prostor obuhvata farme ili staklenika postavljanje sunčanih elektrana omogućava razvoj poljoprivredne proizvodnje uz zadržavanje namjene poljoprivrednog zemljišta, potpuno razumljivo. Dakle sve ovo s ciljem ubrzavanja investicija u obnovljive izvore energije odnosno sunčane elektrane kako bi RH što prije dostigla cilj energetske samodostatnosti. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju usklađuje se sa Zakonom o uvođenju eura, dosta prijepora izaziva hitni postupak. Nećete vjerovati, ali nama u HDZ-u ne smeta i opravdavamo ga i Nacionalni plan oporavka i otpornosti i zaključak Vlade i mnogo onoga što stoji ovdje traži ubrzani postupak. Zahvaljujem.

Zahvaljujem. Ministra, naravno nema, uvažene kolege iz ministarstva. Pa i mora i on jesti, jadan, eto, čovjek je. Dakle prostor je, da ponovimo, jedan od sigurno najvrjednijih i potrošivih resursa RH i zbog toga ga treba aktivno štititi i čuvati. To piše, naravno, na raznim nacionalnim strategijama, od Strategije razvoja turizma do Strategije prostornog razvoja, no sustav prostornog uređenja je zaostao i ne odgovara potrebama i izazovima 21. st. niti osigurava kvalitetu izrađenog prostora. Prostor je devastiran neplanskom, nelegalnom i često nekvalitetnom izgradnjom, štoviše, prostor se nažalost devastira i izgradnjom koja je u potpunosti legalna i u skladu sa zakonima i prostornim planovima, od Vujnovca u Brelama do hotela u Postirama. Struka već godinama zaziva stručan interdisciplinaran i cjelovit pristup planiranju, izgradnje i uređenju prostora. Za sada, koliko vidimo i opet bezuspješno. Kontekstu u kojem raspravljamo ovim izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju je sljedeći, prvo, Hrvatska još uvijek nema izrađen državni plan prostornog razvoja, ponovit ću još jednom. Program, nema državni plan, pardon, prostornog razvoja, sve se radi po programu prostornog razvoja iz '97. koji u sebi ima ucrtan autoput od Zagreba do Splita preko Bihaća i dandanas u Sisačko-moslavačkoj županiji se čuvaju koridori za taj autoput. Ponovit ću po ne znam koji puta činjenicu da nije izrađen pravilnik o standardu prostornih planova, još uvijek se koristi onaj iz 1998. Da podsjetimo, tehnološki '98. su izašli Windowsi '98. i osnovan je Google. Treba naglasiti da je bez uvida u taj navedeni pravilnik uopće nemoguće procijeniti efekt ovih predloženih izmjena. Ministar je jučer na odboru, a i danas tako olako spominjao taj pravilnik, kao da se on sam po sebi razumije, ali gdje je taj pravilnik? Zašto ga drže u tajnosti, ako on postoji? Kada će struka biti ponovno uključena izradu pravilnika? Zašto su rezultati testiranja tog pravilnika tajna? Kada će se objaviti rezultati tog testiranja, kada će ponovno ministarstvo pozvati predstavnike strukovnih udruga u radnu skupinu? Dakle, nažalost zakon iz 2013. nije zaživio, on je predviđao uvođenje potpuno novog sustava prostornih planova, ali nažalost ti planovi nisu zaživjeli i nisu ni bili izrađeni i tada su predstavnici .../Govornik se ne razumije./... na to upozoravali, pa možda bi ih se sada trebalo malo više slušati. Kako je tekla procedura ovih izmjena i dopuna, donošenja? Znači bez ikakve konzultacije sa strukom, izašao je u e-Savjetovanju izrazito loš prijedlog izmjena Zakona o prostornom uređenju. Zbog toga su gotovo svi osim jedne članice Savjeta za prostorni razvoj pri Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine dali ostavku, to su naši najveći, vrhunski autoriteti, kao što je profesorica .../Govornik se ne razumije./... kao što je profesor Jukić, urbanist Borisav Doklestić, itd. do danas taj Savjet nije nastavio s radom, mada je ministar Bačić na predstavljanju u Saboru rekao da će ga ponovno oformiri. E-savjetovanje je trajalo samo 15 dana, ali ipak je stiglo 490 primjedaba i to uglavnom institucija i strukovnih udruga. Cijela struka je stala na noge protiv takvog prijedloga zakona koji je imao štetne prijedloge kao što su omogućavanje izgradnje solarnih i elektrana i zgrada za palijativnu skrb, posvuda, bez ikakvih kriterija, a bilo je predviđeno i ukidanje ingerencije Sabora pri donošenju temeljnog prostornog plana države, a to je državni plan prostornog razvoja za kojeg naglašavam, desetljećima nemamo. Nakon toga je došlo do promjene ministra, ispratili smo Paladinu, bolje da ga nisu uopće ni dovodili i onda smo dočeli ministra Bačića. Ministar Bačić jest ponovno uspostavio kontakt sa predstavnicima struke, ali treba naglasiti da je samo neke primjedbe prihvatio. Ali i dalje se inzistira na hitnoj proceduri bez ikakve prave osnove i razloga. To je potpuno neutemeljeno i neprihvatljivo. Naime, hitnost se opravdava odredbama NPOO-a, ali rokovi za provedbu u NPOO-u su dovoljno široki da nije potrebna nikakva hitna procedura, naime, to je do 2. mj. 2026. Taj rok počinje u 6. mj. '21. Zbog čega vladajući nisu ranije uputili ove izmjene i dopune, to je sasvim sigurno njihov problem, ali hitnost nije opravdana. Ove izmjene se, osim toga ne odnose samo na transformaciju prostornih planova i poticanje ulaganje u sunčane elektrane, dapače, one obuhvaćaju vrlo širok raspon tema koje zahtijevaju ozbiljnu stručnu i širu javnu raspravu i nikako se ne bi smjele donositi u hitnoj proceduri. Koja su poboljšanja od inicijalnog prijedloga? Dakle izbačena je notorna palijativna skrb koja nam je samo jedan od pokazatelja do kuda se ide kad su u pitanju očito privatni interesi, jer naravno da nitko normalan nema ništa protiv objekata palijativne skrbi. Ali potpuno je jasno da je palijativna skrb bila samo šarena laža za neke vrlo egzaktne privatne interese, pa usuđujem se reći i bivšeg ministra. Dakle, onda državni plan prostornog razvoja ipak će donositi Sabor, a ne Vlada što je i Ustavom određeno. Nešto je bolje uređeno pitanje mogućnosti izgradnje solarnih elektrana. No, ostaju pitanja oko gospodarske i poslovne namjene u centrima gradova i naselja, te također upitna su jezera nastala eksploatacijom mineralnih sirovina. To su naime jezera Jarun i Bundek u Zagrebu. Nadamo se da neće tamo isto doći sunčane elektrane. Postavlja se pitanje usput zbog čega se ne potiče još više i značajnije solarizacija naših krovova? Naime, tu se nalazi potencijal od 3 teravat sati godišnje, a u 21. smo potrošili 19 teravat sati, što znači da je to 15% hrvatskih godišnjih potreba za električnom energijom. I trebalo bi maksimalno iskoristiti taj potencijal kako prostor što manje opterećivali novim sunčanim elektranama, a to je u krajnjoj liniji i isplativo za naše građane koji bi onda imali značajno jeftiniju električnu energiju. Centralni problem ovih izmjena zakona je transformacija planova koja je određena u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti. Doista pitanje je zbog čega se u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti bez struke upisivalo … koje sada u bitnome određuju zakonske izmjene i to one najproblematičnije? I to zaista nije jasno zbog čega Vlada nije planersku struku uključila u izradu tog dijela Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Dakle, da pojednostavimo. Nakana je da se svi prostorni planovi precrtaju u novoj računalnoj aplikaciji korištenjem novog pravilnika o standardu … planu, a to zvuči jako lijepo. A je li to provedivo? I je li to baš ono što je nama najpotrebnije? Treba naglasiti da su svi naši planovi koji su rađeni nakon 98. po starom pravilniku rađeni već u digitalnom obliku. Pogrešno je navoditi da se tek sada uvodi digitalizacija prostornih planova. Drugo, važno je napomenuti da ovo što se navodi kao prostorni planovi nove generacije, nisu nikakvi novi planovi jer se radi o pukom precrtavanju starih planova u novu aplikaciju. Dakle, nisu novi planovi. Mi sredstva NPOO-a trošimo za precrtavanje starih planova u novu aplikaciju. Ali prije svega treba jasno i glasno reći da sve ovo izmjene oko transformacije planova nisu moguće bez novog Pravilnika o standardu prostornih planova, a pravilnika kao što znamo ili ne želimo znati još uvijek nema, nema. Jer se novi pravilnik koji je po zakonu iz 2013. trebalo izraditi do 1.4.2014. Do dana današnjeg nije izradio. 2017. je osnovana radna skupina za izradu pravilnika. No, od 2020. predstavnici struke u radnoj skupini više nisu kontaktirani. Tada je struka bila izrazito nezadovoljna do tada izrađenim draftom pravilnika koji nije zadovoljavao po njihovom mišljenju, a to bi trebalo biti nešto što bi se trebalo uzeti izuzetno ozbiljno u obzir. Nije zadovoljavao potrebe planiranja u 21. stoljeću. Pravilnik je također testiran u tajnosti, jer nitko ne zna, javnosti nisu prezentirani rezultati ni stručnoj, ni široj javnosti. No, Hrvatska je vrlo mala pa se pročulo da je testiranje ustanovilo da se većina planova niti neće moći na taj način transformirati. Moći će se transformirati samo neki manji i jednostavniji planovi. Za županijski prostorni plan je ustanovljeno da ga nije moguće po tom pravilniku precrtati u novu aplikaciju, a na primjer generalni urbanistički plan nije uopće ni testiran. Osim toga po analizi stručnjaka samo 26 tvrtki ima kapacitete za napraviti više od 10 planova u 3 godine što je potrebno da se zadovolje rokovi što jasno govori da tu transformaciju 540 planova naprosto neće imati tko napraviti u roku od 3 godine do veljače 26. što je znamo rok iz NPOO-a. Usput upozoravam predlagača ovoga zakona da bi u članku 34. trebalo propisati sadržaj odluke o transformaciji kao što je člankom 89. Zakona o prostornom uređenju propisan članak odluke o izradi prostornog plana. Dakle, nije jasno kako je regulirana javna rasprava u postupke transformacije prostornog plana, obrađuju li se primjedbe s javne rasprave, izrađuje li se izvješće, prolazi li transformirani plan kakvu dodatnu provjeru. znamo da za postupak izmjena i dopuna mišljenja izdaju suglasnost županijski, mišljenja izdaju županijski zavodi, a suglasnost daje Ministarstvo. Ali tko provodi kontrolu transformacije to nigdje ne piše, a to bi svakako bilo dobro da Ministarstvo ipak svojim amandmanom upotpuni. Dakle, treba ponoviti da je glavni raspon, glavni problem što je cijeli sustav transformacije pogrešno postavljen tako da se ide precrtavati stare planove u novu računalnu aplikaciju. Dakle, stari planovi su rađeni na starim podlogama kao što recimo je notorna činjenica da je Hrvatska 2001. imala 4,3 milijuna stanovnika. Znamo danas da ima 3,8. Hrvatskoj ponavljam treba nova generacija prostornih planova, a ne planovi stari u prosjeku 20 i više godina koji će samo biti precrtani u novu aplikaciju. I umjesto transformacije starih planova, sredstva iz NPOO-a su se mogla usmjeriti na izradu potpuno novih županijskih prostornih planova …/Govornik se na temelju novih stručnih podloga, na temelju najnovijeg popisa stanovništva, na temelju novih EU politika prostornog razvoja, na temelju EU zelenih politika. Ukratko umjesto 540 precrtanih starih planova mogli smo imati 21 novi plan županijske razine i ti planovi bi pokrivali naravno cijelu Hrvatsku. Uglavnom sve zajedno agonija prostornog planiranja u Hrvatskoj se nastavlja. U sabor je zapravo trebalo poslati paket triju zakona, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji, Zakon o pomorskom dobru jer jedino tako bi se moglo sveobuhvatno zakonski sagledati prostor kao tako važan, važan resurs kojim još uvijek raspolažemo. zaključno Hrvatskoj je neophodan novi Zakon o prostornom uređenju izrađen u dogovoru sa strukom, u dogovoru sa strukom naglašavam, a ne na teme…, i na temelju novih EU politika prostornog razvoja, kao i na temelju naravno zelenog plana i ukoliko doista želimo zaštititi prostor i ukoliko ga doista želimo sačuvati za nove generacije potrebno je ispočetka graditi čitav sustav urbanističkog planiranja, zahvaljujem. **Radin, I sada ćemo pozdraviti studentice i studente, vidio sam samo studente, ali sigurno ima i studentica, Hrvatskog katoličkog sveučilišta iz Zagreba, ukupno ih ima 14 osoba, nas ukupno ov…, 14 osoba

hvala što ste ovdje. Sada je na redu, sada prelazimo na pojedinačne rasprave g. Željko Pavić je prvi. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovana tajnice sa suradnicima, kolegice i kolege. Prvo bi se malo osvrnuo na sam dokument koji ste nam dostavili od strane Vlade jer smo dosada više puta govorili o procjeni učinaka zakona, opet nismo dobili procjenu učinaka ovog zakona, a vjerujem da ste ga napravili te pro…, da ste napravili te procjene da ne bi baš bile najbolje i da taj zakon sigurno ne bi danas bio u saboru, ali još bi manje bio u hitnoj proceduri. Sam dokument je kreiran na način da se veći dio dokumenta ne može kopirati, toga ste valjda svjesni, ako ste to napravili svjesno sram vas može biti i molim vas da prenesete u Vladu da nam daju dokumente koje barem, možemo barem kopirati ako već nemamo podatke u tablicama da ih možemo analizirati. Dakle svi ovi podaci koji su u tablicama ne mogu se kopirati, probajte, znači ne možete ih kopirati, pogledajte još jedanput i provjerite, pa vas molim barem da ovih 9 zakona koji će biti sada vezani za poreznu reformu da barem oni budu tako formirani i koncipirani da ih možemo nakon toga barem kopirati ako .../Govornik se ne razumije/…gotove podatke na temelju kojih možemo raditi analize. Nakon toga bi se osvrnuo na čl. 2. s obzirom da je ministar ovdje imao svoje izlaganje i kad sam mu postavio repliku zašto se dozvoljava da poljoprivredne površine idu pod sunčane elektrane rekao je da to nije točno jer će zapravo kako to piše u podstavku 35. čl. 2., a koji zapravo regulira čl. 3. iz zakona, u članku, ovoga u podstavku 35. piše ovako. Površine za gradnju agrosunčanih elektrana su površine koje su prostornim planom bilo koje razine određene kao poljoprivredne površine, a na kojima se uspostavom poljoprivrednih trajnih nasada upisanih u evidenciju uporabe poljoprivrednog zemljišta ili na kojima se uz postojeći prostor obuhvata farme, staklenika ili plastenika postavom agrosunačnih elektrana postižu ciljevi razvoja poljoprivrednih djelatnosti uz zadržavanje namjene poljoprivrednog zemljišta osim u nacionalnom parku i parku prirode, što nam piše u podstavku 34.? Između ostaloga piše da će se za sunčane elektrane moći koristiti i površine koje su prostornim planom određene kao poljoprivredno tlo oznake P3, znači to piše izrijekom u zakonu, a u neposrednom su kontaktu sa građevinskim područjima gospodarskih i poslovnih namjena na kojima se nalaze postojeće gospodarske ili poslovne građevine uz uvjet da ista površina ne može biti veća od 50% površine gospodarske i poslovne zone, a dobivena električna energija se koristi za potrebe tih građevina. U prijevodu, ukoliko imamo poslovnu zonu površine 10 hektara to znači da možemo površinu P3 poljoprivredno zemljište nešto manju od 5 hektara pretvoriti u površinu za sunčane elektrane, jel to vama normalno? Pa to vam piše u zakonu, to ste vi napisali u svojem zakonu i na to nitko ne reagira uz sve ono što imamo problema u poljoprivredi, uz sve one probleme koje smo tu nedavno bili govorili, o kojima smo bili govorili kad smo govorili o NPOO-u, znači o Nacionalnom planu oporavka i otpornosti zbog toga što nismo dostatni u proizvodnji poljoprivrednoj, vi i dalje dozvoljavate da se dešavaju takve stvari. To nisu male površine, to može biti mala površina, ali ste zakonom dozvolili da to budu ogromne površine. Uzmite recimo primjer Klarića i kolka je njegova gospodarska zona i sada ako je uz tu zonu poljoprivredno zemljište P3 50% kolko je to i to ćete pretvoriti u što? A znači naš vrhunski stručnjak za energetiku g. Tadić koji je član Odbora za gospodarstvo je jasno rekao da elektrane i električna energija koja se dobiva iz elektrana na takvim površinama nije jeftina neto je puno skuplja od onih na krovovima. Zašto ne forsirate onda elektrane na krovovima zajedno sa Ministarstvom gospodarstva? Gdje je problem? Nego dozvoljavate ovakve stvari zato što je to već netko otkupio. Za nekoga ste pripremili teren. I onda kada vam tu kolega kaže da se zna tko je čiji maneken i da se to vidi iz aviona, vi kažete nije. A pogledajte što ste napisali u zakonu, a dali ste nam vremena ništa da se pripremimo za normalne rasprave, gotovo pa ništa vremena, jer imamo i ostale rasprave. Dali ste to prije nekoliko dana ste dali to u proceduru. I trebamo proučiti zakon na koji je između ostaloga došlo 469 primjedaba od raznoraznih stručnjaka koji se tim poslom bave, od jedinica lokalne samouprave, od županija i od svih ostalih. Naravno da ste većinu tih primjedaba jednostavno odbacili i zanemarili. I onda gdje se nalazimo? Nalazimo se ponovno u problemu i umjesto da rješavamo problem sa novim zakonom, ne mi … nove probleme. I dokle tako? I na to upozoravamo cijelo vrijeme, ljudi nisu zakoni dobri. Napravite analize. I sada umjesto da ste dali to u javnu raspravu da ste dali dovoljno vremena da se, pardon da ste dali u prvo i drugo čitanje, da ste dali u dva čitanja. Ne, sada ste to riješili na taj način da nemamo vremena čak niti napisati amandmane. Nadalje, informatizacija. Pazite apsurda. Dakle, informatizaciju Ministarstva prostornog uređenja je već desetljećima, od kada postoji ova država radio APIS IT. Napravio je informacijski sustav prostornog uređenja. U međuvremenu je taj isti APIS napravio 6 podsustava za bolje upravljanje prostorom. Povezao je to sve zajedno sa katastrom i onda između ostaloga je napravio i podsustave e-katalog, … lokator, e-obnova, e-nekretnine i napravio je podsustav e-planovi. Pazite, znači APIS IT državna tvrtka, tvrtka u vlasništvu države je napravila između ostaloga e-planovi, a onda je netko u državi odlučio da će privatnoj tvrtki dati posao koji se zove e-planovi editor. Dakle, državna tvrtka je napravila podsustav e-planovi, a sada će neka druga privatna tvrtka uređivati te iste e-planove. Jel' to vama normalno? Je li to vama normalno? Pa to se država ponaša odnosno Vlada se ponaša kao pijani milijarder. Došli su novci iz Europe. Imamo novaca u NPOO-u pa hajmo trošiti, hajmo dati svima umjesto onima kojima treba. I umjesto da trošimo na one sustave na koje trebamo trošiti, umjesto da radimo prave, pametne sustave da to sve skupa povežemo, da imamo povezane registre mi radimo to što radimo. I to je katastrofa. Prošli put smo imali ovdje raspravu evo tu je poštovana državna tajnica, imali smo raspravu o inspektoratu. Gospođa tajnica je rekla da trebaju diljem Hrvatske obučiti 50 tisuća ljudi. Evo ja bih htio čuti kojih je to 50 tisuća ljudi, koji su to ljudi, iz kojih su to struktura ti ljudi, koga ćemo to mi obučavati, kome to mi trebamo isporučiti opremu, kome trebamo isporučiti znanje, kojih je to 50 tisuća ljudi. Rekao sam prošli put tu u svojoj raspravi da je iz svake jedinice lokalne samouprave potrebno 100 ljudi da se obuči, znači iz svake jedinice lokalne samouprave, a ima ih 555 da moramo obučiti 100 ljudi. Koji su to ljudi? Nadalje, devastacija prostora mislim da o tome više nema niti smisla govoriti. O tome su govorili mnogi govornici danas prije mene. Ali ću se još osvrnuti na ovaj problem oko poljoprivrednog zemljišta koje ćemo uskoro prodavati kapom i šakom strancima. Uskoro nam onaj embargo na prodaju poljoprivrednog zemljišta strancima više neće biti na snazi i moći će kupovati tko što hoće. I onda ona teza da to neće nikuda otići, da to ostaje ipak ovdje onda to postaje smiješno, jer svatko onaj tko je vlasnik tog zemljišta na tom zemljištu može sijati i saditi što hoće. I one proizvode koje je tamo uzgojio može prodati gdje hoće i to onda više nije hrvatsko. I ako mi nismo u stanju gospodariti sva svojim prostorom koji je ograničen, to je ograničen resurs. Danas imamo kvadrata koliko imamo i sutra ćemo imati kvadrata koliko imamo. Nećemo ih imati više. I ako dozvoljavamo da se na taj način gospodari sa prostorom to je onda katastrofalno i nećemo nikada doći na dobro. Hvala. Hvala gospodine potpredsjedniče. Uvaženi zastupniče Paviću vi ste došli iz informatičkog sustava, razumijete procese digitalizacije. I mene koji to razumijem samo djelomično jedna stvar buni, pa možda mi možete pomoći objasniti. Kako digitalizirati cijelu priču kada su katastarske osnove katastarske mape npr. u Istri iz 1820.? Samo neki mali točkaste su bile digitalne izmjere, a mi imamo neanalogne, nego još one ne znam s kojim su tada priručnim sredstvima vršili mjerenje na terenu koji odskače jako.

Ako se malo prisjetimo koja su bila mjerila prije za karte u našem … sustavu, to je bilo 1:2900 i nešto. Sada u novije vrijeme imamo 1:1000, 1:500. To dvoje se ne može preklopiti. To dvoje se ne može uspoređivati i na taj način informatizacija ne može … /ne razumije se/ … Pa nemojmo zaboraviti što je danas rekao ministar, da je preduvjet za rad ovoga što se ovdje predlaže je da se sve digitalizira. E pa ne znam ja kada ćemo onda moći početi raditi po ovom sistemu ako trebamo sve digitalizirati i sve staviti u isto mjerilo. Jer to traje, to ne traje danima. To se mjeri godinama. To znate da je potrebno … dana da se nešto napravi. Evo imamo tu i kolegicu koja se tim poslom bavi, vi znate koliko je to vremena potrebno i koliko je potrebno stručnjaka da taj posao napravi i prekontrolira nakon toga. Prema tome, imamo veliki problem, a nitko o tom problemu ne želi govoriti. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Sabora, kolega Pavić, vi ste govorili o sustavu e-Planovi, dakle informacijski sustav prostornog uređenja je uspostavljen, ima 10-ak godina i u tom informacijskom sustavu prostornog uređenja, kad je išao, kad su išli prvi pravilnici i kad su išle na prvi način da se vidi što sa postojećim planovima, onda se vidio da ima problem i nekako je ideja bila da nova generacija prostornog planiranja ide u sustavu e-Planovi, a da ova postojeća zaista u principu, cijela transformacija dosta problematična. Naime, kad ste međusobno stavljali pojedine planove, čak prostorne planove županija, imali smo slučaj da je, recimo, cesta iz jedne županije se nije nastavljala tamo gdje je išla cesta u drugoj županiji dobro ovo zvuči, transformacija postojećih planova. Ja principijelno, okej, samo je pitanje kad, koliko? Mi imamo 20 županija, imamo Grad Zagreb i imamo 556 općinskih planova, dakle samo kad o tome govorimo, a neću … .../Upadica: Hvala, hvala, hvala./... … dalje doći do GUP-ova, UP-ova i svega ostalog. Novi planovi, da, ali ovi postojeći, moram priznati da sam dosta skeptična. Poštovana zastupnice, evo, ja sam u to vrijeme kad se to, taj posao kretalo, ja sam još radio u APIS-u i znam koji su bili problemi, kako je to sve skupa išlo, u kojem smjeru je išlo i na koje smo probleme nailazili i što su sve morali raditi naši zaposlenici da bi pomogli ljudima koji su stručnjaci, za to područje da bi se pojedine mape stvarno uskladile sa mapama, što ste rekli, sa graničnim područjima. S obzirom na to da to nije radila jedna osoba, ukoliko je bilo drugo jedinice lokalne samouprave odnosno područne uprave, radile su druge osobe. Prema tome, znamo kako izgledaju katarske općine unutar iste jedinice lokalne samouprave može biti i više katastarskih općina, pa su i tu problemi, negdje su krenule izmjere, a negdje nisu krenule izmjere. Negdje imamo nove izmjere i onda imate mapu 1:1000, u drugom dijelu koji graniči sa tim imate još uvijek onu staru mapu i nigdje digitaliziran. Prema tome, problemi su ostali isti. To što imamo mi nekakve slikice i skicice, na tome ne možemo raditi normalne planove i normalne programe, nema šanse i tome, to treba biti, postati jasno svima koji se time poslom bave. .../Upadica: Hvala./... I ja ne znam na koji se broj ti ljudi pozivaju kad se govori o 50 tisuća ljudi koji će radit … .../Upadica: G. Pavić./... … poslove vezeno za prostorno uređenje. Ja to ne vidim. Gđa Nemet. **Nemet, Katarina (IDS)** Zahvaljujem. Poštovani kolega Pavić, da, radila sam u zemljišnim knjigama i radila sam na digitalizaciji zemljišnih knjiga, trajao je više od 10 godina svjetskom, zajmom Svjetske banke. Tada su, u, zaposleno deseci i deseci z.k. referenata koji su radili samo na digitalizaciji zemljišnih knjiga. Ovdje predlažu digitalizaciju prostornih planova, ono što, slažem se sa Hrvatskom komorom arhitekata, ako se to dobro ne isplanira, desit će se višegodišnji zastoj u izradi samih Međutim, ono što sam vas ja htjela pitati je da li su vas uvjerili u hitnost postupka? Da li su vas uvjerili da je važno da danas hitno donesemo ove izmjene Zakona o prostornom uređenju?

u bivšim čitanjima, odnosno za neke druge zakone i informacije su uvijek bile točne, a ovo što se tiče hitnog postupka, ja vjerujem da za 99% zakona nemamo opravdavanje za hitni postupak, a pogotovo ne za ovakav zakon. Za ovakav zakon koji nam regulira upravljanje ograničenim resursom, resursom koji smo do sada loše upravljali jer smo dozvolili devastaciju, gdje smo dozvolili bespravnu gradnju, gdje smo dozvolili sve i svašta, gdje smo dozvolili strancima da rade na našem teritoriju ono što im nikada ne bi pao na pamet da rade u svojoj zemlji. Nikada. Slovencima ne bi palo na pamet nikada da rade to što rade u Hrvatskoj ili jednom Austrijancu ili jednom Nijemcu. Ali tu dođu i rade čuda jer to se u Hrvatskoj može,

Uvaženi kolega Paviću, razumijem vašu intenciju rasprave, međutim, u jednom trenutku ste spomenuli da će se izrada povjeriti privatnoj tvrtki ovih .../Govornik se ne pa i sad se povjeravaju i prostorne planove jedinicama lokalne samouprave rade većinu privatni izrađivači, osim u onom dijelu županijskih zavoda, ali to je vrlo malo. Što se tiče održavanja opreme i softvera u jedinicama lokalne samouprave isto tako od ovog dijela financijskog poslovanja, bilo čega, isto tako se angažira odnosno sklapaju ugovori sa privatnim tvrtkama. Dakle nisam baš razumio vašu intenciju što ste htjeli time reći da će se posao povjeriti nekakvoj privatnoj tvrci u onom dijelu da bi na neki način tko to drugi trebao raditi?

Poštovani zastupniče Klarić, ovoga, vjerujem da niste razumjeli što sam rekao. Znači ovako, rekao sam sustav ISPU, znači informacijski sustav prostornog uređenja

a sada je netko raspisao natječaj i editor e-Planovi, znači editiranje tih planova je dao privatnoj tvrci. To je već gotovo, znači to je napravljeno, napravljeno, to je privatna tvrtka napravila, ne želim imenovati tvrtku, imate na stranicama ministarstva koja je to firma radila pod kojim uvjetima i tamo odmah možete vidjeti za koga radi, do sada. Koje su to reference u odnosu na državnu tvrtku koja je napravila cijeli ISPU za cijelu državu pa da vidite koja je to razlika u iskustvu, znanju, a da ne govorim o know-howu koji se čuva još uvijek djelomično u APIS IT-u, a uskoro će vjerojatno preći u tu i slične tvrtke. Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Pavić. Vi se uvijek zalažete za neki oblik digitalizacije. I vi i ja znamo da neka tvrtka koja brine o nekoj lokalnoj infrastrukturi nikad neće imat digitalizirane karte svoje infrastrukture ako u tu digitalizaciju ni ne krene pa tako je slično i sa prostornim planovima. U nekom trenutku se mora krenuti ozbiljno u digitalizaciju svih nivoa planova da bi te planove onda jednog dana imali sve i digitalizirane, pa ovaj Zakon ide upravo u tom smjeru da nam kaže, morate digitalizirati sve nivoe planova i ako to krenemo, imat ćemo ih, prije ili kasnije, ali ćemo ih imati. Ako ni ne krenemo, nećemo ih imati. Ja mislim da je to dobro. S druge strane, nisam vas baš najbolje razumio kad ste na početku rekli da su, da je ovaj prijedlog od Vlade došao i da niste mogli preuzeti sve dijelove. Nešto što je u PDF-u vi niste uspjeli prebaciti u neki drugi program ili što, nisam … .../Upadica: Hvala./... … vas shvatio, što, pa to me iznenadilo od vas sam očekivao da ćete naći bilo koji način da to prebacite

i to je legitimno, to se može tako napraviti, tako se može definirati, ali nije fer i nije korektno prema nama koji trebamo pojedine dijelove jednostavno staviti u neki tekst, u nekakav kontekst, a to ne možemo napraviti nego trebamo onda prepisivati i to traje satima. To nije bitno, ali, evo zamolio sam da se to više ne radi s obzirom da to nije korektno prema saborskim zastupnicima. To je taj dio priče. Što ste rekli ono u vezi, u vezi ovoga, informatizacije, da, ali gledajte, mi smo potrošili milijune, znači milijune, ova Vlada, ova Vlada je dozvolila da APIS IT kupi jedan računski centar od privatne osobe u vrijednosti od 10 milijuna eura, a sada se poslovi daju kome? A ova Vlada je to dozvolila prije 2 godine.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovana državna tajnice i tajniče, suradnice, kolegice i kolege. 3:00; 6:60. Ja sam bila jedna od onih i to uopće

tajniče, suradnice, kolegice i kolege. 3:00; 6:60. Ja sam bila jedna od onih i to uopće ne skrivam koja sam mislila, bez obzira što je tad razmišljano drugačije da je dobro da se u Hrvatskoj rade vjetroelektrane jer na taj način govorimo o svijesti prema prostoru. Jednako tako sam se zalagala to da prostori vjetroelektrane budu definirani prostornim planovima. Uvijek mi se kosa dizala na glavi kad u prostorni plan stavljate kategoriju koja nije prostorna, a to je kilovat sati ili bilo šta, nešto što nije prostorna kategorija. Prostorna kategorija je šta u prostor može biti, tako da nemate kolka je snaga solarnih elektrana, meni to uopće nije prostorna kategorija i uopće ne bih imala problem da kažem nemojte me zezat to u prostornom planu nije element dakle ovo što radite u zakonu je sve ok. Ali uvijek sam imala problem ne želim mene su učili da bi još na studiju, a kasnije kroz rad da imamo interdisciplinarno prostorno planiranje i da prostorno planiranje treba voditi prostorni planer. na ovaj način ministarstvo svjesno i namjerno prebacuje elemente prostornog planiranja negdje drugdje. Dakle, samo napravite štih probu ja sam zvala ured napravila sam se da nemam pojma i rekla sam ide novi zakon u zakonu će biti to jel ćete moć izdati dozvolu oni su rekli da. Dakle, samo moramo biti svjesni što radimo, ako smo svjesni što radimo onda treba pošteno reći izgradnja solarnih elektrana nam je prioritet i znamo što radimo. Samo da se vratim na onu misao koja mi je pobjegla. Vjetroelektrane u početku su kompletno sve bile proizvedene negdje drugdje kod nas su se samo temelji betonirali. Kasnije za te vjetroelektrane se nisu ni temelji betonirali kod nas neg su prefabrikati bili doveženi na autima iz drugih zemalja članice EU što smo mi i danas. Kad je riječ o solarima i fotonaponima bez obzira kako ih hoćete zvati, mi smo imali jednu tvornicu koja je propala, kolko ja znam propala je ne znam da li možda će obnoviti rad, ako iz ovih solara mi ćemo u smislu gospodarstva imati izgradnju nekakvih tvornica solara, razvijanje pojedinog sektora montaže, proizvodnja solara onda ovo sve zajedno ima opravdanje. Ali ako će ovo biti izgradnja solarnih elektrana uvoz kineskih solara i fotonapona preko nekih drugih zemalja u Hrvatskoj, mislim da džaba krećemo. Potrošit ćemo prostor, pitanje je dakle energije koja je čim je voda priznata kao obnovljivi izvor energije više tu nemamo problem, potrošit ćemo, a pitanje rezultata koji će bit. Svaki obnovljivi izvor energije je za mene prihvatljiv, sve što govorite i smislu nekakvog poboljšanja ja tu nemam ništa protiv, ali dopustite mi da imam neko znanje i iskustvo i prošla neki put i ne bih voljela da stvari koje smo već prošli, gdje smo već dobili po repu imali da nam se vrati nazad. I moram se vratiti na temu transformacije prostornih planova. Dakle, kad je zakon 2013. uveo mogućnost e-Planova tad smo razmišljali o transformaciji postojećih prostornih planova i tad smo rekli i tad su rađeni štih probe i pokazalo se da je to puno novaca, puno truda i puno svega i rečeno je da nova generacija planova koja se radi neka se radi koje planovi, a ovi postojeći da budu ko slika ko što ih danas u ISPU može vidjet. Vi ste se sad odlučili ići u transformaciju, potrošit ćete vrijeme, potrošit ćete novac, potrošit ćete resurse. Ja pitam načelnike i gradonačelnike koji ovdje sjede kad odluče raditi idu u projekt i taj projekt pokaže da u nekom dijelu prostorni plan moraju mijenjati, kako ćete ih raditi, kako ćete mijenjati ako nećete imati transformiran prostorni plan i sve ostalo? Nikako, kolege nikako. Samo sa one za koje odluka o izradi izmjena i dopuna i sve ostalo donešena do kraja ove godine, o tome niste vodili računa. Govorili ste o tome da ćete otprilike 40.000 kolega Pavić je rekao 50.000 negdje 40.000 ljudi obučit, imat ćete kompjuter i obučit ćete. Kolege koji su gradonačelnici i načelnici da li su na području vaše općine ili vašeg grada ili vaše županije svi nositelji izrade planova, to su vam vaši uredi, svi koji izdaju posebne uvjete, uvjete priključenja vodovoda i kanalizacije, plin, HEP ne znam što mi da mi ne padne na pamet, biti spremni funkcionirati u sustavu e-Planova. Oni moraju biti spremni funkcionirati u tome da bi to bilo. Pa mi smo 2013. i 2014. uveli e-Dozvolu, mislim da tek sad su svi više-manje spremni funkcionirat. Pa mi smo u ministarstvu bili izbezumljeni od e-Dozvola od Pisarnice pa nadalje. Dakle, to je put koji nije jednostavan, put koji je težak i kompliciran, ali uzet sjekiru i presjeć, a presjeć još nešto na razini planiranja skriva opasnost. Duboko se nadam da zaista oni amandmani koje je ministar rekao, a vezani su uz to uz nadležnost donošenja planova će biti zaista i prihvaćeni i da nećete mimoići mimoići HS jer mislim da bez obzira što o nama mislite, bez obzira što se dosađujete, bez obzira što i kolege ovdje misle da su ovdje neke šuše koje nemaju posla i pa govore što govore, znate ako mi sami ne vodimo računa o nekakvom formi, kako će vodit računa neko drugi. Hvala lijepo. **Daus, Emil (IDS)** Hvala lijepa g. potpredsjedniče. Uvažena kolegice Mrak Taritaš. Poznajući donekle vaš CV i iskustvo radno u prostornom uređenju, više ću vas pitati kao struku nego kao kolegicu političarku kako vi mislite što U RH imamo 20 plus Grad Zagreb prostornih planova uređenja županijskih, imamo 500 i nešto prostornih planova uređenja općina i gradova, a još uvijek nakon 30 godina nemamo, ja ću ga nazvat državni prostorni plan, dakle najviši prostorni plan, najviše nacionalne razine i dal je to normalno i dal bi trebao biti on temelj svega, pa onda da raspravljamo dalje o svim drugim stvarima uključujući ovaj prijedlog izmjene zakona koji je danas tema? Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Da li je induktivno ili deduktivno? (GLAS)** Hvala lijepo. Dakle, u bivšem sustavu Hrvatska je imala prostorni plan, zvao se je Prostorni plan SR Hrvatske i na tom prostornom planu su se bazirala Strategija prostornog razvoja RH, bazirao se program prostornog uređenja jer iza strategije se nisu mogle izdavati lokacijske i kasnije građevinske dozvole, pa se morao napraviti program prostornog razvoja razvoja RH i na tome su se i bazirali prostorni planovi županija. U trenutku kad je Hrvatska podijeljena na 20 županija plus Grad Zagreb i u trenutku kad su doneseni svih tih 20 županija se je postavilo pitanje i struka je tad razgovarala dal nam uopće je potreban prostorni plan države jer imamo pokriven prostor 20 županija i oni bi trebaliti biti međusobno kompatibilni, ali mi imamo situaciju kao da je kineski zid bio između pojedinih županija, pa kad je jedna županija planirala svoj prostor baš je namjerno planirala drugačije nego druga županija. Stoga ja cijenim da bi danas prostorni plan…/Upadica Radin: Hvala gđo. Taritaš/…moglo biti Gospodina Pavića, izvolite. poslužiti se jednom netransparentnom prečicom, a tome svjedoči činjenica da raspravljamo o zakonu u hitnoj proceduri, a prava svrha i prava intencija je bila to da izvršna vlast zapravo sa jednokratnim aktom i dekretom uređuje prostor na pojedinoj parceli jer je nekom investitoru, možda nekom budućem vlasniku energane tako bilo potrebno. Mislim da se vladajućima svidio model vjetroelektrana i korupcijskih afera koje su generirane po hodnicima pojedinih ministarstava, samo su sada htjeli ozakoniti mogućnost da se eto takvi pregovori negdje na neki način i honoriraju bez da javnost o tome išta zna. Ostaje za vidjeti kako će…/Upadica Radin: Hvala/…se u konačnici ovaj zakon formirati, ali mene zanima možemo li mi uopće smatrati ovaj zakon ustavnim ako nismo predvidjeli obavezu donošenja državnog prostornog plana. **Radin, Furio Hvala lijepo. Dakle, državni prostorni plan kao obaveza po svemu sudeći ostaje i dalje. Jednako tako kao što je i ministar rekao i citirao je da je na odboru jučer za prostorno koje je bilo da je napravio korak nazad i da što se tiče prostornog plana za jedan zahvat u prostoru ili jednu građevnu česticu da će doći u sabor, ali mi to iskustvo sa donošenjem prostornog plana za jedan zahvat u prostoru ili jednu građevnu česticu imamo od '94. do '98. u želji Hrvatske iza rata da dođe što više investicija da uopće nešto pokrenemo je tad u zakonu bila mogućnost da se za jednu građevnu česticu ili za jedan zahvat u prostoru donose, to se zvao Detaljni plan uređenja, i tad je iskustvo toga bila katastrofa. Donosilo se po različitoj metodologiji, na različite načine, donosilo se samo da napravite pakost nekom drugom i '98. je bila velika izmjena zakona

govori da se državni prostorni plan može donositi po pojedinačnim cjelinama ili potcjelinama, a ne kao cjelovit dokument i onda se stavlja zarez, ali uvijek postoje iznimke. Problem je ako iznimke postaju pravila u praksi, a kod nas je to često tako. Anka (GLAS)** Hvala lijepo. Nastavit ću se na tu temu državnog prostornog plana, poštenije bi bilo, neusporedivo bi poštenije bilo da se kaže nakon što imamo sve prostorne planove županija ne treba nam državni prostorni plan, puno poštenije nego da to kasapimo i radimo ovo što radimo, pa za jednu cjelinu, pa za jedan obuhvat. Ideja 2013. koja je bila kad se išlo ovdje sa zakonom i s novim sustavom je da država ima mogućnost definirati zahvate u prostoru koji su od interesa za državnu razinu, da ona to definira, dakle da to bude strateški dokument i da ona definira jer se pokazalo ne u mali broj slučajeva da kad uzmete tu piramidu, pa se onda dosljedno može definirati da imate baš neke županije gdje država ima neki interes, ali neke županije ili neki gradovi jednostavno ne žele to stavljati u razmatranje, dakle da država kroz prostorni plan…/Upadica Radin: Hvala/…kroz javnu raspravu i sve ostalo prepozna što je njen interes.

Uh, dakle ono što sam rekla kolegama jutros na Odboru za zakonodavstvo, vidimo se mi u prvoj polovici iduće godine ako slučajno ne bude izbora, pa se onda nećemo vidjeti jel će biti nekakve druge stvari, jel će u određenim stvarima zakon biti neprovediv. Prvi i osnovni problem vam je ova transformacija prostornih planova, dakle 20 planova županija, Grad Zagreb, Grad Zagreb, 555 JLS, zašto ste se na to odlučili ići tako, nova generacija planova, donositi koje planove, ova postojeća je da sve dok se mijenja se mijenjaju na način na koji je, ne razumijem zašto se odlučilo i to će, to će vama biti, prvi problem će bit kad će se morat neki projekt iz NPOO-a ili nekakav projekt vezan uz nešto drugo napravit, nećete moć napraviti. Drugi problem koji smo, se stvara ovim zakonom je to da lokacijska dozvola gubi svoj sadržaj, a postaje forma. U toj formi će sve trajati danima umjesto…/Upadica Radin: Hvala/…da ubrzavamo postupke postupke smo odlučili da traju danima, danima, danima, hvala. Hvala lijepa. I sada je 3. pojedinačna rasprava gospodina, to je rasprava g. Klarića, izvolite. Poštovani potpredsjedniče sabora, predstavnici ministarstva, kolegice i kolege. Dakle, imamo kako je ovdje rečeno tri razloga zbog čega se krenulo u izmjenu ovog zakona. Prvi razlog s obzirom na energetsku krizu naftne i sve ono što bi RH osnažilo obnovljivim izvorima energije, gospodarski pojas o njemu smo danas malo ovdje čuli, a sjećamo se prije 10-ak godina bile su žustre rasprave o zaštićenom ribolovnom pojasu, gospodarskom pojasu i taj dio je potpuno razumljiv. Treći do lipnja 2026. takva nam je zadaća moramo se uskladiti sa europskom regulativom i odraditi taj dio

gradovi i općine i županije odradili taj posao i uskladili se sa ovim dijelom. Ja ću ovdje pokušat, kroz rasprava se često spominjale jedinice lokalne samouprave objasnit zbog čega mene osobno smeta kad u tim našim prostornim planovima imamo previše zacrtanih nekakvih regulativa i zbog čega pozdravljam upravo ovaj prijedlog. O tome sam pokušao reći i u replici. Onaj dio koji na neki način u investicijama često postavlja nekakav ograničavajući dio. Dakle, sve jedinice lokalne samouprave i županijski planovi odredili su polja i za vjetroelektrane i za solarne elektrane, svi to mi imamo u nekakvim prostornim planovima i u onom katastarskom dijelu odnosno urisane same lokacije. Često puta smo pisali da tu se može graditi elektrana od 5 megavata, od 10 megavata ili ne znam kolika, pojavi se investitor ili nova tehnologija omogućava da na manjem prostoru bude elektrana jače snage, međutim sa tom normom već smo u tom dijelu ograničeni. Onaj dio tko govori da se gradi nešto što nije u prostornom planu i to se sagradilo. Recimo kod mene u poslovno industrijskoj zoni izgradjena tvrtka Vargon ima fotonaponsku elektranu na svom krovištu, tvrtka Makod, tvrtka Montkomerc, sad je tvrtka Jasmin maziva u postupku ishodovanja svih potrebnih dozvola, dakle to je i dosad bilo omogućeno slično na ovaj način kako se ovdje razgovaralo. Ali što želim reći kad govorim o o tom prenormiranju nekih dijelova unutar urbanističkih prostornih planova, detaljnih planova evo tu sjede u ovom redu časni ljudi koji su prije 20-ak godina odradili, bili angažirani, radili su tvrtci koja je za nas radila urbanistički plan industrijske zone. Taj plan više nije takav, ali on je bio osnov i temelj današnjeg razvoja te zone. U to vrijeme oni će se toga sjetit u toj tvrtci je bilo, u toj zoni kad su oni bili angažirani radilo je svega, bilo je svega 10-ak tvrtki uglavnom su bile ili zatvorene ili u stečaju. Sad ih je 290. Tad u to vrijeme je u njoj radilo 100-tinjak sad je 5.600 i sad se trenutno gradi 20 novih hala i grade se nove prometnice, novi plinovodi, nove ceste. I ono što non stop moramo odrađivat, dakle od tog prvotnog temeljnog plana koji su oni izradili, sad su u ministarstvu ne znam dal se sjećaju svih tih detalja, mi smo čitav niz izmjena i dopuna tih planova, ponekad ciljanih, ponekad u namjeri širenja samog tog prostora morali određivati. A sama procedura izrade prostornog plana, urbanističkog plana, od donošenja odluke o izradi na gradskom vijeću je ono što mene često smeta. U jednom trenutku kad ti se pojavi investitor u tijeku izrade prostornog plana mogu vam nanijet čitav niz primjera da se dogodi da ti ne možeš u fazi izrade tog, novih izmjena plana bilo što mijenjati jer je odlukom gradskog vijeća prije godinu dana kad ste odlučili se, kad ste sklopili ugovor, kad ste krenuli u izradu urbanističkog plana zacrtali što ćete u njemu mijenjati. Ima apsurdnih situacija, recimo jučer smo o tome razgovarali. U prostornom planu prije 10-ak godina zacrtana je luka za naftne derivate i upisana brojka 150 metara. Ne znam zašto, ali je upisana brojka 150, više se ne rade takvi brodovi za prijevoz naftnih derivata, sad su puno veći. Onaj koji želi realizirati taj projekt na osnovu onog što je ucrtano u prostornom planu mora proći kompletnu proceduru izmjene prostornog plana samo zbog te brojke. Trebalo bi pisat 300 ili ne bi trebalo pisati ništa. Trebalo je samo zacrtati lokaciju na kojoj će nalaziti ta luka. Što vam želim reći? Želim reći da je Hrvatska prostorno isplanirana. Ovdje se često spominjao taj državni prostorni plan. On ako sagledamo da su sve jedinice lokalne samouprave, obveza je bila koliko se sjećam iz 2004. pa se dalje ti rokovi da se moraju napraviti prostorni planovi u općinama, gradovima, županijama. Zatim su županije odradile svoj prostorni plan i tim planovima se definirao kompletan taj naš prostor. Ono što je bitno i što će trebati odraditi u ovom dijelu državnog plana to su infrastrukturni koridori, to je ono što se dogodilo 2007., '08., '09., gospođa Taritaš će se vremena toga vjerojatno sjećat kad se interventno išlo u izmjene plana koridor, kad se osigurao koridor magistralnog plinovoda od Pule do Karlovca koji nam je danas žila kucavica za opskrbu plinom i energenata, za daljnje širenje, za povezivanje LNG-a na MRS Zlobin na taj plinovod od Pule do Karlovca koji je izgrađen praktički u rekordnom roku zbog toga što je tad postojao takav interes RH i hvala Bogu da je. Zlouporaba naravno ima uvijek i nitko ne treba sumnjati da se možda negdje neće pojavit netko tko će pokušati na bilo koji način realizirati nešto što možda nije u skladu sa tim planom, ali tu ne možemo govoriti da je generalno ovo što danas donosimo ili da je sam zakon po bilo kojem pitanju loš. Dakle, u ovom trenutku ako govorimo o solarnim elektranama, o tome da želimo alternativne izvore energije, o tome da recimo primjer moja zona koja je sad u ovom trenutku nakon proširenja za još milion kvadrata ima preko 5 miliona kvadrata, razumije./… te zone, a sad radimo studiju utjecaja na okoliš i sve ono prethodno što treba odraditi da bi uopće pokrenula. Planirana je solarna elektrana od 10 od dakle tolika je današnja potrošnja praktički energije te kompletne industrijske zone sa toliko tisuća zaposlenih. Ako ovdje piše da je nešto, a unaprijed normirano 10, pet ili osam MW koji su u tom trenutku možda bili realni kad se nešto donosilo onda je ova odrednica koja se ovdje iščitava iz ovih izmjena prostornog plana itekako vrijedna. Zbog čega? Zbog toga što će investitoru jedinici lokalne samouprave, HEP-u, nama omogući realizaciju ovog projekta i bez obzira odakle došao neki panel, daj Bože da se proizvodi u Hrvatskoj, ali je na tom prostoru već unaprijed rezervirana čestica za izgradnju tog energetskog objekta. Sjećamo se vjetroelektrana koje su bile postavljene tamo u Općini Vinodolskoj, Fužinama gdje se nakon provedenih studija utvrdilo da postoji neko leglo šišmiša pa se stopirala investicija, da se iznad Novog Vinodolskog odnosno Općine Vinodolske pojavio orao štekavac pa se nije realizirala investicija evo kolega Fabijanić će se toga dobro sjećat jer je i on sudjelovao u raspravama na županijskoj skupštini oko toga. Dakle, ništa nije gotovo samim donošenjem izmjena ovog zakona jer svi drugi zakoni govore o nečemu što još treba odraditi da bi se bilo što odradilo. Treba tražit mišljenje dal je potrebna uopće izrada Studija utjecaja na okoliš, nakon tih dobivenih mišljenja radi se Studija o procjeni potrebe izrade studije, pa studije utjecaja na okoliš pa čitav niz birokratskih procedura koje moramo odradit da bi krenuli u realizaciju nekog projekta. A ponavljam i to sam već puno puta ovdje rekao, investitor je dosta plaha roba, on ukoliko ne može u kraćem vremenu realizirat projekt, uložit sredstva, zaposlit ljude, osigurat punjenje proračuna jedinice lokalne samouprave i države on odlazi traži tamo gdje mu je povoljnije. Evo zahvaljujem. Hvala lijepa. Gospodin Totgergeli prva replika. kolega Klarić. Na neki način ste svojom raspravom odgovorili kolegi Paviću kad vas je prozvao vezano za vašu zonu da li je normalno da se dopusti da se mogu gradit solarne elektrane i na poljoprivrednom zemljištu pet tri ako je ono uz zonu na površinama od 50% veličine zone. Ali je zaboravio pri tome dodat, a dobivena električna energija se koristi za potrebe tih građevina jedino i samo. Dakle, vi ste to preduhitrili tako što ste već u samoj zoni definirali česticu na kojoj je moguće gradit solarnu elektranu. Međutim, potpuno je normalno i logično da nekome ko u nekoj poslovnoj sagradi poslovnu halu koja treba veliku snagu električne energije i nema dovoljno prostora na svom krovu za izgradit solarnu solarnu elektranu da mu se dopusti da to napravi za svoje potrebe na zemljištu koje dodiruje poslovnu zonu. **Radin, Furio (Nezavisni)** Kolega Totgergeli nisam ja prozivao nikoga, naveo sam kolegu Klarića kao pozitivan primjer koji ima veliku poslovnu zonu i koja je potencijalna opasnost ukoliko uz tu zonu postoji poljoprivredno zemljište pet

Izvolite. Prvo je prozvao zonu kolege Klarića, a on je preduhitrio već to njegovo pitanje tako što je u svojim planovima napravio česticu da uopće taj primjedbe stoji i samim tim ste demantirali samog sebe jer ta poslovna zona nije nikakva potencijalna opasnost kako ste sad u povredi poslovnika naveli. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Meni je jako komplicirano za moj mozak, ali dobijate opomenu jel je bila replika. Hvala.

industrijske zone. Tu ima pak drugi problem, drugi problem jer je to poljoprivredno zemljište, a ono što je bilo do '91. poljoprivredno zemljište ušlo je u šumsku gospodarsku osnovu, dakle vlasništvo RH. I kod realizacije tog projekta opet imamo ono što sam spominjao u osnovnu raspravu opet imamo nekakvu prenormiranost jer će sad trebat tražit suglasnost skidanje šumsko gospodarske osnove i opet ona dugotrajna, dugotrajna procedura i projekt neće moć nažalost i sa ovom izmjenom urbanističkog plana

Hvala g. potpredsjedniče. Evo blizu sam ovdje kolege pa skoro mogu i bez mikrofona, ali neka. Kolega spominjali ste prostorno planiranje koje je velikim dijelom i omeđeno i studijima utjecaja na okoliš i evo čestitam što ste vi toga kvalitetno u svom gradu držite tako da su svi vaši projekti i održivi i učinkoviti. kod mene u cetinskom kraju gdje nekada na maksimalno inzistiranju primjerice udruge zelenih nikako ne može proći studij utjecaja na okoliš za navodnjavanje Sinjskog polja. Što po vama, iako ste jednim dijelom i u svom govoru već se izjasnili, ali htio bi još jednom čuti ima li smisla jel nekada dovodi zapravo projekte do nemoguće misije, ako se inzistira ono kako se kaže cijedi se komarac od razno raznih često puta i udruga

Dakle, ispod Skradske uprave moga grada je izvor koji se ulijeva direktno u more. Došli smo na ideju da uštedimo energiju zagrabit ćemo vodu iz tog izvora, pustit kroz zgradu i dom kulture i vratit nazad na isto mjesto u more. prilikom pokretanja realizacije tog projekta došli smo na jednu čudnu situaciju, da su Hrvatske vode tražile da im platimo po kubiku vode, dakle koju ćemo uzeti iz izvora, provući kroz zgradu i vratiti nazad u more. Opet se vraćam na ono što zdravi razum često ne može prihvatiti, a što često piše u toj našoj nekakvoj regulativi što nas sputava. Dakle, ušteda energije, dizalica topline, voda se ne troši ni za piće ni za bilo što drugo. Kako uđe u more iz izvora tako se vrati možda stupanj, dva toplija zbog toga što je ohladilo upravnu zgradu. Ali Hrvatske vode traže po kubiku da im grad plati. Di je tu ušteda?

lokalne samouprave i vjerujem da se svakodnevno susrećete sa poteškoćama u realizaciji određenih projekata i nužno je da se zakoni mijenjaju i zbog vremena i zbog tehnologije i zbog napretka. Tako ja mislim da svaki zakon bi trebao definirati koje su mogućnosti, a i koja su ograničenja jer ovdje kolege neke kažu ja nemam ništa protiv ali. Znači mi jednostavno u ovom trenutku moramo raditi određene stvari, moramo donositi određene zakone. IO samo na takav način možemo ići naprijed. Mislim da i Hrvatska ima sveobuhvatno dobre zakone, a da ovdje ne možemo govoriti o lošim pojavnostima koje se događaju. Dakle, dobar zakon, dobra namjera, dobra investicija ali mi onda kažemo e pojavit će se netko tko će prekršiti zakon. Ti nisu dobro došli u zajednici i oni će sigurno odgovarati za svoje loše postupke, a dobre namjere svakako treba podržavati. slažem se, ali znači ne. Vi znate jel' da to? Izvolite gospodine Klarić. **Klarić, Tomislav (HDZ)** Mogu se složiti sa vama. I Hrvatska ima dobre zakone i zato sjedim ovdje da te dobre zakone unaprijedimo i da budu još bolji i da napravimo najidealniji zakon koji na ovom svijetu postoji. Uvijek postoji nekakva mogućnost da netko prekrši, odnosno ne radi nešto po tom zakonu. Pa sjetimo se samo legalizacije. Sjetimo se svega to je upravo naš današnji potpredsjednik Vlade ministar bio pokrenuo tu legalizaciju, snimku 2011. po kojoj se išlo na sve. Govorili smo ovdje da je i za vrijeme Jugoslavije još postojao taj prostorni planovi i sve. Koliko zlouporaba je bilo, koliko je svih nas u našim jedinicama lokalne samouprave, gradovima, selima ovdje u Zagrebu izgrađeno objekata koji se na neki način sad pokušalo dovesti, privesti redu, uskladit sa zakonom, a koliko još nakon toga, nakon te 2011. odrađeno. Da ne govorim, spomene primjer Istre gdje je evo tu će Katarina znati, se ne razumije./… rade, kad je bio prelet zračnog aviona, snimke da bi kasnije na tom prostoru ispod cerade izgradili objekt. Evo slažete se sa mnom i kasnije ga legalizira. **Radin, Furio (Nezavisni)** Slažem se sa vama o.k. Dobro. Ali ima tih replika. Imat ćete prilika. Gospodin Borić. Hvala vam lijepa uvaženi potpredsjedniče. Kolega Klarić danas zaista radimo jednu po meni bespotrebnu raspravu u smislu da kolege iz oporbe ne znam iz kojih razloga ili poriva apsolutno o ovom zakonu govore negativno s obzirom da su i oni sami imali priliku donositi te državne planove, pa nisu ali sad kao to nešto smeta, pa onda napadaju onu odredbu od nekih 50% 5.3 područja. 5.3 područja, ostala obradiva područja nisu područja na kojima raste žito, kukuruz ili ne znam krumpiri ali su oni uvjereni da će to upravo tamo doći takve solarke itd. i onda ih to jako smeta jer su te solarke veličine nekakvih krovova šta ja znam 700 kvadrata, 1000 kvadrata itd. Govorim o sunčanim električnim električnim solarnim elektranama koje imamo već na primjerima, ne znam Vis 5 i pol hektara. Ne znam Stankovci 6 i pol, Cres koji se gradi na 17 i pol hektara. Što je 50% u odnosu na to što ćemo dalje govoriti. Znači, potpuno nerazumijevanje, pokušaj da iz onih dnevnih rasprava gdje svaki dan trebamo koristiti sunčanu energiju dođemo do toga što će Hrvatska biti skladište energije i šta ćemo mi sa time? Na žalost na to su se sveli, pitanje zbog čega i kojih torbi? (HDZ)** Da, mi znamo kompletno čitavu situaciju i sve što se događa. Nedavno sam imao jednu žustru raspravu gdje su me optužili da zagovaram deforestaciju. Vi i ja dolazimo iz kraja evo i gospodin Fabijanić, kad se sjećamo krša i kamenja i sad se sjećamo ogromnih hrastovih šuma na otoku Krku oko mog Bakra, na Cresu, nešto što je bilo nepojmljivo da je rika jelena oko te moje industrijske zone, da se jeleni šeću po Rijeci ili medvjed nedavno ste gledali snimku na RTL-u u centru Crikvenice. Dakle, priroda se širi, poljoprivrednih površina je na žalost sve manje a ne možemo govoriti da ovo o čemu ste govorili na Cresu ili u toj našoj zoni ili na krovovima solarne elektrane na bilo koji način može negativno utjecati u normalnim okvirima na nešto što bi trebalo značiti ugrozu po okolišu. **Radin, Furio Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Sabora, kolega Klarić. Ja se onaj dio rasprave o kojoj vi govorite da bi prostorni planovi zaista ne bi trebali biti otežavajući element nego olakšavajući slažem. Vi ćete za ovaj zakon glasati i pretpostavljam da vam je o.k. i odredba čl. 9. st. 3. koji kaže, ja ću vam pročitat pa ne morate tražit, dakle vi u svom gradu imate pomorsko dobro, za pomorsko dobro obavezno morate sad donositi urbanistički plan uređenja u kojem moraju imati idejna rješenja sa detaljnim položajem i oblicima pojedinih elemenata, zgrada i drugih građevina uključujući molove, sunčališta, šetnjice i sve ostalo i jako dobro znate da možete donijeti takav urbanistički plan uređenja sa detaljnim idejnim rješenjima, dakle koja do sad ni u jednom prostornom planu nisu trebala biti. Zamislite investitor s kojim ste razgovarali ode i kaže nemam ja vremena čekat da ti to meni napraviš idem ja negdje drugdje, za sljedećeg investitora eto vas ponovo sa planom. Jel vam je prihvatljivo ovo što ovdje piše? Zahvaljujem se na pitanju, da prihvatljivo mi je. Jer zašto? Jer sam ja taj plan o kojem vi govorite da bi morao napravit već napravio i urbanistički i detaljni i ovaj K1 u kojem nedavno za zemljište koje sam nedavno potpisao ugovor sa Vladom RH za nekadašnji plato Koksare. Dakle, ono što je problem kod mene u mom gradu je to što sam naslijedio iz vremena Jugoslavije, luka za … terete, zagađeno i crno zemljište i teren ex Koksare u Bakru i podmorje i ono zašto smo odradili već te urbanističke detaljne planove zato što želimo revitalizirat taj prostor u koji smo uložili mi i država preko 360 milijuna kuna da bi ga uopće sanirali. I za njega imamo detaljan plan uređenja i sad pokrećemo izmjene i dopune tog plana uređenja da bi mogli napravit i plažu jer upravo u ovom trenutku preko sredstava NPOO-a gradimo kanalizaciju uređaj za pročišćavanje koji je bio unesen u taj detaljni plan na platou ex Koksare sa dugim ispustom 360m u more. Dakle, meni ovo što ovdje piše u ovim izmjenama zakona savršeno odgovara i ne opterećuje me niti u jednom dijelu osim onom dijelu koji ću prilikom izrade i prilagodbe morat se prilagođavat na ovaj analogno digitalni i taj dio kod izmjene i dopune novih urbanističkih planova.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Kolega Klarić ja sam željela se osvrnut upravo na ovaj isti stavak i članak o kojem je pričala kolegica Mrak Taritaš, znači za pomorsko dobro potrebno je donijeti urbanistički plan uređenja i on mora sadržavati idejna rješenja s detaljnim položajem i zgrada i drugih građevina uključujući molove, lukobrane, sunčališta, šetnjica na kopnu i na moru itd.. Što vi mislite koliko će upravo ova odredba doprinijeti i kvalitetnijem i transparentnijem uređenju morskog područja nego kao što je to bilo do sad jer npr. u prostorni plan samo bi stavili SL, sportska luka gotovo, ne znam, NL nautička luka, KL komunalna luka? Sada će se daleko detaljnije i transparentnije moći vidjeti znači bit će na javnom uvidu, javnoj raspravi u urbanističkom planu uređenja sve ono što će sadržavati ta komunalna nautička ili sportska luka. (HDZ)** Evo zahvaljujem se bit ću malo kraći. Mislim da Primorsko-goranska županija odnosno mi koji smo u tom Primorsko-goranskoj županiji neovisno o političkoj strukturi po jedinicama lokalne samouprave smo možda malo i naprijed, evo i primjer Crikvenice mogu ga tu istaknut u onome dijelu koji je već krenuo u izradu kao pilot primjer ovih planova. I kao primjer recimo upravo ovog što ste rekli, a odnosi se na pomorsko dobro ukoliko pogledate zračnu snimku Bakarskog zaljeva od prije godinu i pol vidjet ćete da nema lukobrana u moru. U ovom trenutku ako pogledate zračnu snimku danas vidite da je 160m dužine od obale do sredine zaljeva lukobran. Zašto? Zato jer smo ga planirali u urbanističkom planu koji smo odredili i sad pokrećemo i izmjenu tog urbanističkog plana jer želimo i s druge strane taj lukobran i nije nam to problem ako u kontinuitetu radimo realiziramo projekte koji smo si zacrtali, paralelno s onim što znamo da ćemo odrađivati jer imamo program ukupnog razvoja pripremamo sve ostalo. više. Gospodin Pavić izvolite. **Pavić, Željko (Socijaldemokrati)** Poštovani zastupniče. Evo nakon što nam je vaš stranački kolega objasnio što smo mi mislili kad smo govorili sad sve znamo pa možemo lakše raspraviti i dalje nastaviti sa replikama, no ja ću vam se zapravo osvrnuti na ove probleme koji su bili spomenuti u komentarima. Naime, činjenica da vi dolazite iz jedne uređene jedinice lokalne samouprave iz grada koji je evo napravio i malo gospodarsko čudo s jedne strane, s druge strane imate uređene i druge dokumente koji su potrebni i za uređenje grada i sve ostalo što je potrebno za gospodarsku zonu, međutim ima jedinica lokalne samouprave koje to nemaju. I one se pozivaju na probleme koje će im donijeti državni prostorni plan, pardon Državni plan prostornog razvoja tako se to zove po ministarstvu jel tako i oni se na to pozivaju jer su već imali problema kad je Vlada uredbama odredila da se nešto može napraviti što oni nisu planirali, pa im je nešto županija odredila da mogu napraviti, a nisu planirali i sad imaju problema. …/Upadica Radin: Tomislav (HDZ)** Zahvaljujem se. Svojevremeno sam tražio promjenu plana ako se sjećate onog Marasovog, kolegica Taritaš, Anka Mrak Taritaš će se sjetit gdje je bilo u krugu 20 km nisu gradove i općine mogle dobit državno zemljište ako nije zona aktivirana preko 60%. i ja sam tražio izmjenu tog zakona i dali tu na sastanku u ministarstvu gospođa mi govori kako vi to mislite, o čemu vi govorite. Ne možemo na primjeru nekolicine vas uspješnih mijenjati zakon na nivou čitave države i mislim da je takvo promišljanje loše promišljanje. Upravo suprotno, na primjeru uspješnih bi to trebalo određivat. I možda sa mnom se netko neće složit, ali primjer Marišćine o njoj smo čuli itekako, mi imamo apsurdnu situaciju da ono što nusproizvod izvozimo van i nekome skupo plaćamo da bi dobio besplatni energent, da bi ga spaljivali i dobivao električnu energiju, samo zato jer nismo htjeli na tom prostoru napraviti energanu. …/Upadica: Hvala./… Znam da se neki neće samnom složiti, ali mislim da je to jedan od ključnih razloga našeg promišljanja koje je loše. Poštovani kolega Klariću i vi i ja znamo da je naša županija u mnogo čemu ispred vremena. Isto tako spomenuli ste ovaj i ono što nam se dogodilo sa obustavnom projekata vjetroelektrana vezano za štekavca, ali i za šišmiša. činjenica je i da ovaj zakon zadnja će brana biti opet nažalost institucija koja, koja se bavi zaštitom prirode ne vidim da u ovome zakonu ćemo imati situaciju da prostorno planskom dokumentacijom preveniramo dakle pitanje zaštite prirode odnosno da unaprijed nešto, neke solare ne gradimo ili vjetroelektrane zato što tek nakon što napravimo planove saznamo za štekavce i za šišmiše. Jer ako mi računamo da ćemo na taj način braniti prostorne planove odnosno da ćemo na taj način ovaj zaustavljati investicije ovaj onda nismo ništa napravili niti, niti ovim zakonom. **Klarić, Tomislav (HDZ)** Kolega Fabijanić studija utjecaja na okoliš je nužnost. I ja sam zagovornik da se one odrađuju, kad govorimo o ovim projektima koji su željeli biti realizirani na našem području i potpisani predugovori sa talijanskim i njemačkim investitorima pa su stopirani iz tog razloga, kome krivo, kome pravo ukoliko je studija pokazala da je neprihvatljiva za taj prostor ja se s tom moram slagat. Ne volim ovo reći da je naša županija ili moj grad i bilo tko negdje ispred nekoga drugog jer vjerujem da se svi naši kolege itekako trude svako u svojoj jedinici lokalne samouprave odraditi maksimum. Volim reći i to svojim ljudima stalno govorim da ono što smo svojim građanima na izborima obećali, ono što smo zapisali u program to je za nas sveto pismo i to moramo ostvariti. A ako nam zakon to omogućava da to ostvarimo brže, jednostavnije, lakše i bolje onda sam zagovornik takvog zakona. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Evo hvala niste bili ispred vremena, bili ste točni. Urša (Možemo!)** Zahvaljujem. Uvaženi kolega Klarić ja moram reći da ja vaše namjere poštujem i razumijem. Vi zastupate investicije i to je apsolutno legitimno. Na nekim panelima smo čuli da stoje u redu preko 240 investitora za solare, poštujem, ali s druge strane je struka. Struka koja već desetljećima vapi za zakonskim okvirom u kojem bi doista kvalitetno mogli raditi svoj posao. Ono što ministarstvo treba učiniti i nitko me u tome neće razuvjeriti i da se napravi jedan dobar omjer da se zastupaju jedni i drugi interesi, ne može nam biti investicija jedina. Tu ćete se i vi složiti samnom. Zašto se tu jadnu struku ne želi slušati? Evo to je moje elementarno pitanje. Struka ne postoji zato da bi vama investitorima ili vama gradonačelnicima …/Upadica:

Ona poslovica znam ništa ne znam i ja se nje držim i ja sam političar. Napravio sam program sa svojim suradnicima, izgradili smo na desetine kilometara cesta, vodovoda, izravnali platoa na tisuće kvadrata, 3 nova dječja vrtića, dvije školske sportske dvorane, mogu vam nabrajati koliko god hoćete. Ništa od toga nismo napravili bez struke jer nismo struka. I struku izuzetno uvažavamo evo i ove ljude zato i spomenuo jer smo prije 20 godina oni napravili urbanistički plan ne ja, niti moji ljudi, niti direktor industrijske zone. Dakle, oni su bili u tom trenutku u firmi koja je bila struka, angažirali smo, platili, a mi smo ti i mi ovdje koji ne moramo biti struka, moramo poštivati struku, ali moramo biti ono što jesmo. Moramo biti ti koji donosimo odluke u jedinici lokalne samouprave, u općini, gradu, županiji, hrvatska Vlada u ministarstvima i mi ovdje u saboru i zato što donosimo …/Upadica: Hvala./… moramo iza toga stajati. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala, nema više replika barem što se vas tiče i sad je gospodin Josip Borić na redu. vam lijepa uvaženi potpredsjedniče. Kolegice i kolegice evo ja nešto reći o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju s konačnim prijedlogom zakona jer slušajući najave očito da idete s određenim politikama i da ćete to dokazati, da pokušavate dokazati tešku riječ koju ste rekli, a to je opasna namjera, ako nećete politizirati kao što se politizira s ove strane, ako pokušate stručno onda vam se smiju iza leđa i kaže što vi znate u biti nekako rasprava bez nekakvih velikih pomaka pogotovo zato što ovdje sjede ljudi, ne znam ravnatelj zavoda za prostorni razvoj, uvažena državna tajnica koji su sigurno kroz ruke proveli nekoliko tih prostornih planova u životu, koji nešto o tome znaju. I dođemo u situaciju da i mi koji smo nešto po tome radili ustvari ništa više ne znamo. Dođu ljudi, nikad nisu vidjeli prostorni plan, niti su ga izrađivali, ali znaju sve za razliku od nas. Znači stalni sukob između onih koji sve znaju i predlažu zakone u jednom članku, ako ne znate, oni sa jednim člankom riješe bespravnu gradnju na 10-ak tisuća objekata, sa jednim člankom riješe 50 milijardi nekakvih dugova i to predstavljaju kao dio povijesti da li ste na pravoj ili krivoj strani. Znači zakon u jednom članku. Mi se time bavimo ovdje u rasprava i to je neka naša politička borba kao i ovaj zakon koji ima 60-ak članaka koji ne valja ništa i ustvari je jedna opasna namjera u smislu da mi pogodujemo investitorima, a investitori nam ne trebaju ni na koji način jer je vrh nekakvog prostornog planiranja upravo ne znam GUP Grada Zagreba koji je isti ja mislim već 7-8.g. tek sad su očito sjetili se da bi možda trebali krenuti i oni nešto u ovom velikom gradu, nekoj četvrtini Hrvatske kad govorimo o stanovništvu, nešto raditi, treba počet nešto raditi. Donijeli su odluku da idu u izmjene GUP-a ako sam dobro popratio i šta sada? Struka nam napiše govor i mi dođemo ovdje i kažemo ovo nas niste dovoljno dobro uvažili, vi koji ste eto planeri cijeli život nemate pojma o tome što zna, ne znam, jedna zastupnica i mi tako moramo raspravljati i ja se slažem s takvim raspravama jer je to politička borba, ali obezvrijediti zakon nakon što stotine rasprava završi sa pričom mi želimo solare, želimo solare na kući, želimo solare u općini, želimo na velikim prostorima itd., kako si dozvolite na P3 50% površine, pa to su nekakve male elektranice od 700 panela, 500 panela i tako, a ne 20 tisuća panela ko na Cresu ili ne znam negdje, to možemo smjestiti ovdje u sabornici pa će bit solarna elektrana, s tome se mi bavimo, da li je klupica obojana ili trava visine od metra u Zagrebu nepokošena doprinos klimatskim promjenama ne, tome mi danas ovdje raspravljamo ili tokom svakog dana i slušamo teorije. Kad dođemo na praksu i kad ljudi koji su primijetili kroz prostorno planiranje, godinama prolaze kroz vaše ruke prostorni planovi, a koje dajete svima, pa vidite s čime se susrećete i želite to na neki način maknuti, pa da oslobodite državi prostor da i ona može riješiti neku svoju stratešku, strateški cilj, da izgradi objekt koji nam treba, da ne dođemo ono što smo prošli sa LNG-om, sjetimo se tog priče, da bi od tih istih koji su ga na neki način zaustavljali u odnosu na današnje vrijeme, vidimo potpuno sve krivo, izbjegli takve situacije, pogotovo na linijskim objektima. Sam ministar potpredsjednik Vlade kaže treba nam, idemo u velike infrastrukturne objekte, posebice željeznice koje prolaze kroz desetine i desetine gradova i općina. Smijemo li imati takvu ovlast kao Vlada ili država? Ne, po njima ne jer nisu je imali ni oni. Lažu, kao što nisu htjeli izraditi državni prostorni plan na koji se danas pozivaju, kao uvažena bivša ministrica koja je sve očito zaboravila, kaže da je sve zaboravila i treba da je zaboravila jer su jedan važni strateški objekt, a to su autoceste htjeli prodati, prodati za novac, vidjeli danas sasvim drugačija priča, može funkcionirati, ali trebaju doći oni koji odgovorno pristupaju funkcijama, ne ovo nešto smo pročitali aha opasne namjere, sigurno imaju nekoga koji tamo čeka, već ćemo mi njih zamiješati u neku korupciju i ovo je upravo samo radi toga. To su htjeli i sa Zakonom o pomorskom dobru, kaže mi smo spasili pomorsko dobro, ko? Oporba. Što su oni spasili? Oni su bili protiv zakona u prvom čitanju, nije ni donesen i sada što? Doći će u drugom čitanju, htjeli su dizati ljude na neznanje, na emociji jer prostorno planiranje u malim sredinama je zeznuta stvar, velika emocija jer kad krenete prema ljudima, pogotovo organizirano, pa se pišu peticije, pa se laže, pa se izmišlja, onaj ko je prošao taj put zna šta znači donijeti prostorni plan, zato ga u Gradu Zagrebu očito čuvaju za neko slijedeće vrijeme kada vjerojatno neće biti na vlasti gdje ćemo vidjet kako će proći te izmjene i dopune tog GUP-a na koji se oni često pozivaju i stalno im je smetao kad god se nešto možda htjelo raditi u ovom gradu. E sad kad dođemo na tu priču o prostornom ovaj pomorskom dobru, smeta nas urbanistički plan za taj prostor pored svih dosadašnjih aktivnosti koje smo radili upravo na tom prostoru i kako ćemo ga zaštititi? Tako da je najbolje da ništa ne crtamo i da ništa ne planiramo, nek se događa ono što su oni radili, a to je da su ograđivali plaže po zakonu koji su oni donijeli da bi optužili druge da isto to žele raditi i mi se tome suprotstavljamo, politički argument, nemamo drugačiji način i kad im kažete vi ste to radili, vi ste u jednom gradu Rijeci zagradili plažu, u svom gradu, u SDP-ovom gradu, oni kažu nismo, to je neki drugi, nije istina, mi smo protiv toga i na taj način pokušavamo raspravljati, kao i neke druge momente koje ovdje imamo ne znam što god ovaj zakon predložio, a jasno je naveo u momentima što se želi s njime ne znam riješiti. Kad govorimo o lokacijskim dozvolama dosad smo trčali na lokacijskoj dozvoli, a isteklo mi 2.g., pa ajmo još produžit nekako 2.g., pa se to nekako, sad kažemo 4.g., izvoli riješi, počni taj zahvat ako hoćeš ili za državnu infrastrukturu 6.g., pa završi više, mislim neko vrijeme je ispred tebe, imaš mandat, mandat i po ako si Vlada pa ga, ako si ga već nacrtao onda ga izvoli istrest mislim. To nekakvo administriranje koje se nataložilo kroz ovaj prostorno planiranje možda nama koji smo dolje na lokalu smeta jer zaista ima puno koraka da bi donijeli, možda treba biti jednostavniji, biti protiv toga da zakon iz analognog pređe u digitalni oblik. Danas provoditi javnu raspravu na onim kartama razno raznih oblika je jednostavno problem, zašto ne bi omogućili građanima da kad se za sve želi nešto e ne, e sad nam e planovi više nisu dosta dobri jer eto iz kuće ili mogu provjeriti da li je nešto kroz izmjene i dopune ušlo ili nije ušlo, ono što građane najviše interesira da li je promijenilo namjenu njegovo neko vlasništvo bilo koje čestice. Mislim da kad gledamo generalno zaista i ako želimo argumentirano pogledati što ovdje piše i što se potrudio jedan odličan ministar da pokaže, ja njega nikad neću podcjenjivati, znam radio sam s njime zaista dugo, pokazao je na ovoj obnovi da može preokrenuti stvari i da će to biti dobro. Tako i u ovom zakonu, najprije ne vjerujem da ima ikakve loše namjere kao čovjek da bi napravio loš zakon koji će njemu sutra ili nekom drugom ministru napraviti štetu. On je bio taj koji se uhvatio kao ministar i te bespravne gradnje koje se neko danas ovaj lovio u svojoj raspravi, oni su bili samo nastavak te neke priče i modifikacija, ali bespravna gradnja je ipak na neki način dočekala svoj početak, neki kraj, još uvijek to traje, ali vjerojatno je namjera države bila ajmo ono što se može dovesti u stanje uporabljivosti i da znamo što imamo, da znamo da je na neki način legalno i da je negdje ucrtano i da to na nekakav način funkcionira. Da ne govorim o nekim drugim odredbama zakona, po meni koji je, ne znam, gospodarski pojas, pa to su se lomila koplja, tu su politike padale, političke opcije nastajale, referendumima se prijeti. Kada idemo to riješiti jer smo donijeli odluku, ajmo to riješiti da riješimo i kartografski mi smo protiv i sada u takvim raspravama ostati protiv ovakvog zakona je njihovo legitimno političko pravo. Govoriti kasnije poslije toga mi smo se borili za to i to je obična neistina i laž, govoriti o zakonu da je zakon opasnih namjera na njihovim percepcijama ili izmišljotinama, kao što je to bila izmišljotina da želimo oteti javno dobro ili pomorsko dobro, također laž. Činimo ono za što smo od građana zaduženi a to je da se brinemo da ono što se njih tiče i njihovih problema da možemo riješiti na bolji i učinkovitiji način. Mislim da ovaj zakon ide u tom smjeru i ja ću ga podržati jer rješava neke nedostatke koji su primijećeni i omogućava državi, Vladi da ostvaruje svoje statičke postavljene ciljeve. Ako nekome smeta energija onda ih molim da više o toj energiji ne priča, zaista jer ovdje ih slušati dnevno gdje bi sve trebala biti solarna elektrana na svakom krovu, na svakom portunu, na svakom kantunu, na svakom trgu da bi danas bilo upitno dal je na pet tri opće nekog ostala obradiva površina, a to je uglavnom ne znam kod nas otocima kras ili krš di ne možete ništa to je njima upitno. Nama nije upitno, mi znamo što nam to znači, ja imam zonu i znam što mi znači solarna elektrana uz tu zonu i ja bi dao dvije ruke za to da je možemo izgraditi brzo i da postignemo ne znam neovisnost, energetsku neovisnost otoka na kojem živim, to mi je važno. A njima kažem u Zagrebu ili bilo gdje drugdje gdje oni nešto kao donose odluke, neka njima Zagreba ovako. **Vidović, Davorko (Socijaldemokrati)** Hvala lijepo. Imamo nekoliko replika na ovu raspravu, kolega Zvane Brumnić ima prvu. Kolega Borić jeste vi svjesni što ste vi sada rekli? Rekli ste da ste vi zapreka ovoj Vladi da provodi svoje strateške projekte. Ja moram priznat da sam začuđen, stvarno začuđen. Jedina stvar koju ste u svojoj raspravi rekli mi želimo omogućiti Vladi da preskoči jedinice lokalne samouprave da donose planove jer ti planove kako ih donose priječe Vladu RH da provodi strateške projekte. Jedino čime se vi hvalite je da ste u većini tih jedinica lokalnih samouprava vi na vlasti. Jel vi shvaćate što govorite da vi radite protiv ove Vlade i da zato ovoj Vladi treba dozvoliti da zaobilazi sustav prostornog planiranja kakav je, čovjek bi rekao priznat u cijeloj Europi? Josip (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Brumnić ako ste vi sjedili u dvorani Stjepana Radića, a ja ovdje u sabornici možda se nismo razumjeli. Ako smo sjedili i vi i ja u sabornici onda ste vi zlonamjerno sad izokrenuli riječi na moju raspravu koju sam rekao da država treba imati također pravo da donosi određeni akt kojim će riješiti pitanje svoje infrastrukture koja je važna od strateškog je važenja za RH i sve građane u RH. Ako Ako vi to ne razumijete, a inače ste čovjek koji sve razumije i koji sve zna, ali vam se desi nekad da nešto ne znate to je vaš problem. Ja znam što sam rekao, a sigurno ovoj Vladi nisam nikakva zapreka nego onaj koji će pomoći s onim što može ovdje u ovoj sabornici da provede svoje politike, a to vas najviše smeta jer te politike daju rezultat. **Klarić, Tomislav (HDZ)** Uvaženi kolega Borić spomenuli ste autoceste, vi, ja i nekolicina nas sjedili smo u to vrijeme u ovoj sabornici i sjećamo se žučnih rasprava o monetizaciji. Srećom pa se ta vlada i ta vlast promijenila i ministar pa do toga nije došlo. Da su malo duže ostali mi bi danas cestarinu plaćali nekom drugom. Na sličan način na mala vrata trebao je doć valjda neki stranac ovamo kao što je u vrijeme Račanove vlade na mala vrata ušao MOL pa onda se raširio tako kako je, dakle to je nešto što jednostavno preslikava čitavu ovu raspravu kad nam oni koji su tad donosili takve odluke i davali takve prijedloge kritiziraju nešto što sad znači izgradnju i razvoj. A kad govorimo o investitorima i otvaranju radnih mjesta i o kritici investitora, ne otvaraju radna mjesta gradovi i općine, niti RH, mi samo stvaramo uvjete i preduvjete. Grade i otvaraju ih investitori,

je referendum gotovo spreman da se to zabrani i mislim da je ova Vlada u proteklih sedam godina pokazala da su bili u potpunosti, ali nije bilo to jedino što su oni htjeli prodati. Imali su oni iz 2000. već i Zakon o privatizaciji HEP-a i mi smo to maknuli u stranu da se nikada ne dogodi, da bi danas slušali optužbe da mi smo ti koji želimo privatizirati HEP da mi želimo lošiji HEP, tj. da je slab itd.. Kada se otvaraju prostori da se možemo baviti energijom na prostorima koja su neatraktivna ili kako … na kojima se to može onda se postavlja pitanje zašto mi to radimo, kome mi to ovaj nešto ovaj želimo pomoći itd. u tim besplodnim raspravama o kojima ja govorim oni su tu gdje jesu, pokušavaju nešto nisu napravili zaista kad su imali priliku od građana došli smo do toga da nam se evo da se ti isti oporba bori protiv toga recimo da želimo podignuti ljudima plaće, da to njima smeta. A šta da dalje pričam. Hvala. Sljedeća replika kolega Miro Totgergeli. **Totgergeli, Miro (HDZ)** Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Borić govorili ste o tome kako oporba kritizira ovaj prijedlog zakona i točno je, ja sam slušao i rasprave u ime klubova, kritiziraju nas da pokušavamo pogodovati investitorima, da već imamo određene unaprijed investitore zbog kojih radimo ovaj prijedlog zakona, da želimo devastirat u ime klubova sam to čuo i pomorsko dobro, a onda istovremeno ta ista oporba nas kritizira da stvari previše normirano određene postupke ovim istim zakonom i da previše štitimo to isto pomorsko dobro. E kad nekad samo poslušamo sve rasprave oporbe onda kad to sve uzmemo zajedno možemo zaključit da nam je ustvari zakon savršen jer upravo i želimo pomoć da imamo što više solarnih elektrana na području RH, ali istovremeno želimo još više zaštititi naš prostor, pa između ostalog i morski prostor. Hvala lijepo kolega Totgergeli. Mislim da je više-manje onome ko želi da mu bude jasno sve jasno i pristup ovoj temi jednak je i pristupu u Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama koji će sigurno ovdje biti kroz neko vrijeme i veseli me ta rasprava da ih ponovno na neki način razmontiramo u njihovim razmišljanjima i njihovim stavovima od početka što se htjelo i što će se postići sa takvim prijedlogom zakona i mislim da će i oni sami shvatiti da žive u nekoj vrsti zablude u kojoj misle da mogu zavarati građane na vrlo jednostavan način kao što to pokušavaju onako kako sam i rekao sa jednim člankom onako kirurški precizno riješiti 50 milijardi duga ili riješiti 10000 bespravno sagrađenih objekata, gdje žele prebaciti odgovornost na Vladu, ništa na lokalnu samoupravu. Ništa se dolje nije dešavalo, sve je netko drugi kriv. Kako ćemo riješiti? Ma jednostavno riješimo samo pošaljemo komunalnog redara. Mogu misliti način na koji bi oni rješavali velike probleme koje ova država ima

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Kolega Borić osvrnuli ste se malo na pressicu koju su jučer sazvale naše kolegice i o njihovom mišljenju i stavu o ovom zakonu. Ja sad gledam nema ni jedne od četiri kolegice, malo mi je žao jer čitavo vrijeme čujemo kako se ne sluša struka, pa sam dala sebi malo truda pa sam prolistala zakon i sve one primjedbe koje su išle na prijedlog zakona i čitam. Dubrovačko-neretvanske županije prihvaćena primjedba, urbanističkog studija Rijeka prihvaćena primjedba, Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije prihvaćena primjedba, Zavoda za prostorno uređenje grada Zagreba prihvaćena primjedba, grada Zagreba, Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije, Splitsko-dalmatinske županije, Hrvatske komore arhitekata itd. Zar ovo nije struka? Dala sam sebi malo truda pa sam nazvala svoj Ured za prostorno uređenje. Kažu da je bilo primjedbi, međutim nakon svih ovih intervencija na ovaj Konačni prijedlog zakona ni urbanisti koji rade za naše lokalne samouprave nemaju primjedbe. **Vidović, Davorko Hvala vam lijepa kolegice Juričev-Martinčev. Struka sjedi gore u ovom kvartu nezadovoljnih. Oni su uvijek nezadovoljni sa bilo čime što god mi ovdje predložimo jer je to njihova politika, znači nezadovoljstva, izaziva nezadovoljstva među građanima, laži, izmišlja, izgovaraj nekakve riječi koje su do sada bile nepojmljive u sabornici da bi se ostavio nekakav dojam, a onda su struka oni i oni koji im pišu te govore. Jedna zastupnica je čitala govor. Ja ne vjerujem da ona zna o prostornom planiranju ništa više od onoga što je netko napisao, ali dozvoljeno je. Tako da ova priča će po nama biti riješena na način ako imate primjedbi izvolite imate amandmane, da vidimo što vi to mislite. Vlada je i ministar itekako na neki način pokazao i kroz javno savjetovanje da želi slušati ljude koji o tome nešto znaju. I sad da li su baš svi ovdje takvi da baš sve znamo i pogodimo vidjeli smo puno puta da je to čisto jedan politički proces u kojem oni žele ostaviti dojam eto mi smo htjeli ali vi nas ne slušate, pa onda kad nećete mi imamo protiv zakona koji je dobar, podržat ćemo. **Vidović, Davorko (Socijaldemokrati)** Hvala. Poštovani kolegice i kolege, ovaj zakon je vrlo bitan zato što njime mijenjamo Zakon o prostornom uređenju, a prostorno uređenje je trodimenzionalno. Ali bi po određenim prikazima i aplikacijama moglo biti i trodimenzionalno viđenje budućnosti Hrvatske bilo na lokalnoj, bilo na državnoj, dakle bilo na regionalnoj, bilo na državnoj razini. I to je jako bitan zakon, tako da zbilja ne vidim razloga zbog kojih se moralo toliko brzati da bude prvo i drugo čitanje i hitni postupak. Zbilja ne vidim razloga, jer evo ga živimo i Klarić i ja u istoj županiji, prema tome tu nema ideoloških podjela. Ne? Dakle i jednome i drugome i svim građanima ne samo naše županije, nego i Hrvatske potrebni su su jasni i provedivi propisi koji govore o planiranju naše zajedničke, zajedničke budućnosti. A o tome koliko smo mi naprijed u odnosu na ono što predlaže ovaj zakon malo ću se pohvaliti i da potkrijepim činjenicu da smo ipak malo ispred vremena, dakle ako vi uzmete tražilicu na internetu i napišete jednu riječ sve zajedno vidi plan na laptopu, onda ćete vidjeti čitavo prostorno-plansko uređenje Primorsko-goranske županije, svi planovi koji su na snazi, svi planovi koji su izvan snage. To može vidjeti svaki građanin ne samo Republike Hrvatske, a isto tako možete ga skinuti kao aplikaciju na mobitelu. To smo mi napravili još prije više od desetak godina. Dakle i to je jedna činjenica. E sad šta se sa ovim zakonom predlaže? prvo da u sustav važećih prostornih planova koji trenutno se izrađuju želi pojam transformacije proizvesti kao nove prostorne planove koji se izrađuju kroz jedan softver. Međutim, taj softver ja ne znam da li je dovršen ili nije dovršen, dakle i ne znam koliko će biti efikasan. Zato vam govorim ovdje u konkretnom primjeru što smo mi davno, davno napravili a koji bi bio obavezan. Dakle, taj softver bi trebali imati svi izrađivači planova u Hrvatskoj koji rade nove buduće planove planove van, dakle onih koji su u transformaciji, koji su u izradi. I sada dakako da sjedim sa ove strane sabornice pa ću onda sad reći pitanje tko će napraviti taj softver ne? Dakle, opet može biti neka cvjećarna ili jedan od onih softvera gdje želim kontrolirati cijenu u Hrvatskoj kojeg ja jednostavno ne mogu vidjeti, o tome sam raspravljao zadnji puta. I to je što jest problem. Međutim, ono što se kaže zajedničke odluke, zajednička odgovornost a ako je to odluka isključivo određenog dijela ljudi onda je to njihova odgovornost, pa pravo nam bilo. Ne? Mislim ja tu apsolutno nemam apsolutno nemam nikakvog problema. Međutim, onog trenutka kada se nametne isključivo taj softver za izradu prostornih planova, dakle za kojeg još ne znamo niti da li postoji, da li je dovršen, a kamoli da li je testiran, dakle pitanje je koliko je to u redu sa tržišnom utakmicom. Ne? Kod izrađivača dakle, te aplikacije i softvera, a stalno želimo potencirati IT sektor. Ali mi ćemo onda tom IT sektoru reći ne čekajte, mi imamo svoje favorite i mi ćemo sa njima raditi, a svi ostali da izvinete objesite mačku o rep. Dakle, taj softver kojeg bi se nazivao e-editor trebao bi raditi po nekom pravilniku, dakle na temelju čega će se izrađivati planovi a njega donosi ministar. Dakle, bez rasprave, bez javnosti, bez dakle u njegovoj diskreciji. Činjenica je doduše i da puno naših zakona u biti demantira sve na ministra, ne? Dakle, jer očito da da ovaj sabor o tome ne mora odlučivati. Nije to niti od danas, niti od jučer nego je to tako nažalost i od prekjučer neovisno o tome tko obnašao vlast. I sad kako bi taj pravilnik za izradu tih planova trebao izgledati, nitko službeno ga nije vidio. To ne znači da ne postoji, ali ga nitko od struke još nije, nije Tko i na koji način i tko će ocijeniti da li je taj pravilnik dobar ili nije dobar, da li postoji, da li je on testiran na softveru kojeg isto tako ne znamo da postoji, ja govorim o primjeni zakona jer inače taj zakon će ostati mrtvo slovo na papiru. Jednostavno mrtvo slovo na papiru će ostati. Tu, tu nažalost onda nemamo, nemamo u biti puno o čemu, čemu ćemo raspravljati. I onda se sve zbilja svede na to, da želimo de facto taj, sve to napraviti i podrediti zbrda zdola kroz dva čitanja samo zato da bi čim prije povukli neka odnosno opravdali neka sredstva iz NPO-a s jedne strane ili da …/Govornik Pa i to može proći, ali mi imamo jedan problem koji nije vezan niti za ovaj zakon, niti će Bačić imati problema s bilo kojom sredinom da realizira niti vjetroelektrane, niti solare. Najveći problem koji ćemo mi imati za solare znate šta će biti HEP. Jer onog trenutka kada ćemo mi imati investitore koji po prostornim planovima i neka bude sve u redu bude imamo ovaj gotove, gotove solarne elektrane onda će biti problem priključivanja HEP-u jer tog trenutka HEP gubi svoju zaradu od onoga što su njihove investicije i ono što je njihova proizvodnja. I tu je najveći problem. Mi već imamo dogurane u našoj županiji do lokacijske dozvole na teret građana i poreznih obveznika Primorsko-goranske županije i lokacije za solare dogurane do lokacijske dozvole koje se još uvijek ne realiziraju. Zašto? Zbog ovog zakona, važećeg zakona i na kraju krajeva ono što se želi nametnuti, neke stvari možemo, mogu se nametnuti kroz i kroz Zakon o strateškim investicijama. Mislim ako je pitanje jedne solarne elektrane, ako znamo da nam je to strateško, ko što se napravilo za LNG uopće se nije marilo niti za prostorni plan županije, niti jedinica lokalne samouprave, pa onda vam mislim ne treba ovaj zakon za stavit, za nametnut solare na određeno, na određeno područje. I da i postoji taj obavezni, to je bio problem, međutim ajde kao što je rekla kolegica jedan dio primjedbi se uvaži. Ja zbilja ne znam tko je nomotehnički radio taj, taj, taj zakon gdje se govorilo o tome da županijski zavodi moraju obavezno dati pozitivno mišljenje. I sva sreća da je to sa drafta, Zamislite da u ovoj državi nekoga obvezujete na obavezno pozitivno mišljenje. Toga nema ni u najgorim diktaturama. mene interesira tko je imao, to je zbilja ima čin hrabrosti tako nešto uopće napisati uopće u nacrtu prije nego što je kod nas došao, prije nego što je kod nas došao u proceduru. I u prijedlogu isto tako županijski zavodi, dakle imat će to pravo davati određeno mišljenje. Ja ću se podsjetit na neka vremena kad su županijski …/Govornik se ne razumije./… davali i suglasnosti na prostorni plan. Sada je to drugačije regulirano i na neki način su i ovaj malo, malo drugačije riješena ta procedura. Sva sreća da mi je ostalo mišljenje i da ne moraju i da ne moraju ovaj davati obavezno pozitivno mišljenje. To je već jedan napredak, ali ima jedna stvar, a to je što jest na neki način atak na lokalnu samoupravu. Zašto? Zato što o prostorno planskoj dokumentaciji de facto se može i oduzeti pravo da odlučuje o svom prostornom uređenju zato što to može učiniti i Vlada, a ne samo, a ne samo ovaj jedinica lokalne samouprave kroz svoje gradsko, općinsko vijeće odnosno županijsku skupštinu. Pitanje je koliko to ustavno. To i u svakom slučaju se kosi sa Zakonom o lokalnoj, o lokalnoj samoupravi i tu bih stao, a dalje bih nastavio onda kroz, kroz završno kroz klub. Evo, zahvaljujem. Hvala lijepo. Imamo prijavljenu povredu Poslovnika od kolege Tomislava Klarića. **Klarić, Tomislav (HDZ)** 238., vrijeđanje zastupnika ili Primorsko-goranske županije, kolega Fabijanić spomenuli ste tko će izrađivati, kome će se povjeriti, pa upravo u Primorsko-goranskoj županiji je pilot projekt takvog softvera odrađen, završen, postavljen, a vi kao čelnik županije to ne znate. Dakle, pogledajte Grad Crikvenica neka vam potvrde, pogledajte još neke lokalne samouprave koje su upravo testirale taj softver da bi vidjele o čemu se radi i kako se radi. E sad ako ste to rekli iz neznanja …/Upadica: Hvala./… onda vam se ispričavam kao kolegi, ako ste to namjerno rekli onda je definitivno povreda Poslovnika. neprijeporno nije povreda Poslovnika nego replika s vaše strane tako da ja moram vama dati opomenu, a povredu Poslovnika je prijavio kolega Fabijanić. Kolega ja očekujem opomenu iz razloga što to nije testirano u županiji, ali najvjerojatnije u Gradu Crikvenici je. Grad Crikvenica je na administrativnom području, ali to nije testirano u Zavodu za prostorno uređenje. Hvala lijepo, sad smo sve razjasnili uz to vrijeđali Poslovnik jedan i drugi. Ja vam ne bi dao opomenu, ali takav je običaj pa će i kolega Fabijanić dobiti opomenu, a replicira Zvane Brumnić. Izvolite. Poštovani kolega Fabijanić dugo ste bili u lokalnoj samoupravi i mene zanima samo jedna stvar. Člankom 129a. Ustava RH propisane su ovlasti jedinica lokalne samouprave, gdje kaže jedinice lokalne samouprave obavljaju poslove iz lokalnog djelokruga kojima neposredno ostvaruju potrebe građana, a osobito poslove koji se odnose na uređenje …/Govornik se ne razumije./… stanovanje, prostorno planiranje i urbanističko planiranje, dalje ima komunalna infrastruktura i tako. Jednostavno pitanje, da li smatrate da je ovaj zakon usklađen sa ovom odredbom ustava? (Nezavisni)** Poštovani kolega Brumnić, kao što sam i rekao u svojoj raspravi mislim da se to kosi sa zakonom koji spada u organske zakone između ostaloga, tako da smatram da se time možda ne samo da se kosi sa važećim

(HDZ)** Uvaženi potpredsjedniče riskiram još jednu opomenu, ali sam provjerio jer sam imao tu informaciju, znao sam od prije, upravo Zavodu Primorsko-goranske županije, što ste rekli da nije testirano, je ponuđeno da oni budu ti koji će testirat, pa nisu prihvatili, ali je prihvatio grad Crikvenica. Evo tu su ljudi, možete provjerit kod njih. **Vidović, Davorko (Socijaldemokrati)** Čekajte, čekajte malo, pa nemojte s mjesta sad govorit. Ovako ćemo, vi ste sada prijavljujući povredu poslovnika poslovnika replicirali kolegi Fabijaniću objašnjavajući i zapravo niste ga demantirali nego ste potvrdili da oni to doista nisu napravili, samo da im je to bilo ponuđeno. E sad zavod to nije očigledno, da ne idemo u meritum problema, ovdje se radi o tome da je poslovnik povrijeđen i ja to smijem konstatirat, pa je to onda vama druga opomena. I kolega Fabijanić, koliko ima smisla da vi sad prijavljujete povredu poslovnika. **Fabijanić, Erik (Nezavisni)** Zato što sam govorio činjenično stanje, ovo je rekla kazala kad govorimo, nego ja, kad sam se ja prvi puta javio i kad sam odgovarao na repliku reko sam da to nije na…, nisu napravile županijske institucije nego grad Crikvenica,

instituta povreda poslovnika, ali zato po poslovniku pojedinačno raspravlja kolegica Karolina Vidović Krišto, izvolite. Dame i gospodo kada bi se donošenjem dobrih zakona rješavali problemi onda bi sve države svijeta bile uspješne, onda bi Nigerija prepisala zakone od Švicarske i sve bi bilo super, no znamo da taj pristup u praksi ne funkcionira jer dobre zakone valja dobro primjenjivati odnosno primjenjivati ih ispravno. A s obzirom na pogrešan tj. zlonamjeran način primjene zakona u Hrvatskoj koji provode Plenkovići, Milanovići, Jandrokovići, Vrdoljaci ili Čačići Hrvatska bi mogla patentirati priručnik pod naslovom „Kako razgraditi državu“ jer to što ćemo mi donijeti zakon kako bismo olakšali izgradnju sunčanih elektrana, to naravno neće samim time rezultirati njihovom izgradnjom, niti će time široki slojevi hrvatskih građana dobiti priliku instalirati solarne panele. Osobno znam za slučajeve gdje nakon pravomoćne građevinske dozvole za postavljanje solarnih panela zna proći i godina dana da bi ih HEP priključio na mrežu i da bi se mogle uopće početi koristiti. U drugim državama EU priključak za obnovljive izvore energije ima prioritet i dobiva se u roku od dva tjedna. Upravo je Ministarstvo graditeljstva jedan od glavnih kočničara razvoja Hrvatske. Izrade prostornih planova, kao i pojedine suglasnosti bitne za velike projekte dokazivo nailaze na usko grlo upravo u ministarstvima i državnim tijelima, od Ministarstva graditeljstva, gospodarstva i zaštite okoliša do drugih sudionika u ishođenju dozvola ili razvoja pojedinih projekata, a to su Hrvatske vode, Hrvatske šume, HEP, Hrvatske ceste. Jednostavno u Hrvatskoj svjedočimo da je velik dio sustava postavljen na destruktivan način počevši od jako niskih plaća u državnoj upravi do nesigurnosti kojoj su izloženi državni činovnici. Oni koji izdavljaju te suglasnosti ili lokacijske i građevinske dozvole mizorno su plaćeni, izvrgnuti su vrlo često torturama svojih šefova i djeluju u strahu jer nekom će namjerna i najmanja pogreška biti iskorištena da ga se izbaci iz sustava, a drugima će se sve jednostavno opraštati. Presudnu ulogu za razvoj jedne države prepoznao je još u 18. stoljeću pruski Fridrik Veliki kada je uspostavio državne činovnike tj. statzbeamte jer strani investitor ili hrvatski građanin ne susreće ministre ni državne tajnike već činovnike u Zadru, Bujama ili Osijeku. Izlike i laži da Hrvatska nema novaca platiti državne službenike koji bi skrbili za ujednačenu i ispravnu primjenu zakona koja bi davala sigurnost i investitorima i građanima obična je laž. Kada ne bi bilo lopovluka, kada ne bi bilo afera od INA-e do Uljanika zaposlenici državne uprave imali bi trostruko veće plaće i bili bi u stanju djelovati pouzdano i efikasno, ali vladajućim strukturama nije u interesu uređena i funkcionalna država jer tamo gdje vlada red i gdje se ne mora tražiti veza da bi se dobilo svoje pravo u takovom sustavu nema potrebe davati nekome nezakonitu i nelegalnu proviziju ili mito, znači tada je suzbijena korupcija, a sustav je funkcionalan. Kada bi država bila uređena onda današnja vladajuća struktura ne bi uopće ni egzistirala, ali ne smijemo si lagati, ni živjeti u iluzijama jer nered jest posljedica sustava koji je u Hrvatskoj već 10-ljećima na sceni. Ni hrvatska država, ni državne tvrtke nemaju ni popis imovine koja je u njihovu vlasništvu, pa kako će onda imati kvalitetno i funkcionalno prostorno planiranje jer temelj djelovanja današnje Plenkovićeve administracije, kao i nekadašnje Milanovićeve, Kosoričine ili Sanaderove jest nered jer u neredu moćnici mogu sve i korupcija je model funkcioniranja, a običan čovjek je u potpunosti obespravljen, narod je ovo stanje davno sažeo u formulaciji „lov u mutnom“. Jer red i funkcionalna uprava onemogućuju korupciju ili bolje rečeno besramno bogaćenje uskih skupina. Upravo zbog sustavnog nereda imamo apsurd da su cijene nekretnina u Hrvatskoj doslovno otišle u nebo, a da nam je građevinska branša u raspadu. U Hrvatskoj se Bogu hvala puno gradi ali umjesto da na temelju tih velikih investicija u građevinarstvu stvorimo robusnu i uspješnu industriju nama Kinezi grade mostove, a češke tvrtke solarne elektrane kao što je to slučaj kod Osijeka prije nekoliko mjeseci. Razlog k tomu je što se u Hrvatskoj vrlo često poduzetništvom bave isključivo saveznici političko društvenih moćnika koji nemaju ni poslovnu etičnost ni neophodno znanje. Uzmimo primjer izgradnje hotela u Bračkim Postirama, Grand Hotel Wiew kojega su izgradili moćnici iz kruga PPD-a poznati Vujnovac i Jurčević. Običan investitor nikada ne bi dozvolu za ovakvu arhitektonsku grdosiju, ali kada su u pitanju Plenkovićevi tajkuni koji po džepovima onako usputno s ogrlicom pola milijuna eura onda se prostorni planovi jednostavno prilagode investitoru. Ovaj dvojac je ponovno u žiži jer je dobio dozvolu za gradnju vila u zoni u koju je uključeno i pomorsko dobro. Dame i gospodo mi možemo donositi najbolje zakone, ali ako ih budu primjenjivale sadašnje strukture ti zakoni će biti i ostati mrtvo slovo na papiru. Ako se zakoni neujednačeno primjenjuju, ako se primjenjuju na današnji način da moćnik može sve, a običan smrtnik ne može ništa onda zakoni nemaju nikakvog smisla. Hrvatska je božjom milošću atraktivna država koja ima 1200 km obale, 1400 otoka i dvije klimatske zone, dakle prostorno planiranje kada bi bilo u interesu razvoja u interesu hrvatskih građana jest ključno kako bi se te ljepote stavile u funkciju. Ali uvijek dolazimo do istog problema, interes uske skupine moćnika i zlostavljanje ogromne većine naroda, to je problem prostornog planiranja, to je problem gradnje infrastrukture jer samo kako bi se pseudo poduzetnici uz asistenciju korumpiranih političkih struktura mogli besramno bogatiti stvoren je organizirani nered i suspendirane su pravne norme. Ovaj zakon će se primjenjivati na način da će Vujnovčeva Energija Naturalis preko noći dobivati dozvole za solarne elektrane koje će HEP automatski uključivati dok će svjetski investitori i naravno hrvatski građani biti izloženi neorganiziranom HEP-u i destruktivnoj državnoj upravi. Hrvatskoj ne trebaju novi zakoni već nova vladajuća struktura, a to znači odgovornost postojećih struktura, od Bačićevih crnih torbi do skupih satova koje je dobio od državnih tvrtki jer samo uređena država u kojoj je svatko jednako odgovoran pred zakonom samo takva država može biti uspješna država. Protiv sam ovoga zakona zato što se neće primjenjivati i zato što će služiti isključivo manipulaciji hrvatskom javnošću. Hvala vam lijepa.

poprilično ozbiljno i uznemiravajuće loše, da ne kažem i opasno funkcioniranje ove države. Naime, ukoliko Poslovnik HS-a traži da za donošenje zakona u hitnom postupku postoje osobito opravdani razlozi koji moraju biti obrazloženi, a da takvog obrazloženja u ovom zakonu u suštini nema i da nitko ne može reagirati i zaustaviti daljnju proceduru, to znači da nešto u ovoj državi ozbiljno ne štima. Kao opravdanje hitnosti donošenja ovog zakona navodi se da je to potrebno zbog jedne od komponenti NPOO-a, to nije obrazloženje. Ne postoji podatak o tome da se primjerice ovaj zakon mora donijeti do određenog roka da bi točno određena sredstva mogla biti povučena i potrošena, to bi možda moglo poslužiti kao obrazloženje, ali ovdje ga nema.

Ovaj zakon kao i drugi zakoni koji se donose od strane vladajuće većine i provode od korumpirane vlasti nema nikakvog smisla. Ovo što ste vi sada kolegice Orešković rekli, dakle možemo to i ovako formulirati, sada se donosi zakon kojim će se ozakoniti dosadašnja protuzakonita praksa. Šija ili vrat. Ako imate korumpirane i blokirane strukture, ako DORH ne radi svoj posao, ako Porezna uprava na redi svoj posao, ako su svi u sprezi kako bi se uska skupina moćnika mogla bogatiti onda ionako neće nitko procesuirati njihove protuzakonite rabote. Međutim, možemo gledati na donošenje ovakvih zakona i na način da kažemo, hm uplašili su se, boje se jer će morati kad-tad polagati račune, a donošenjem zakona koji trebaju ozakoniti njihove rabote pokušavaju se osigurati. Prvo, prekasno za to, a drugo, uvjerena

Zahvaljujem. Govorit ću o samoj suštini ovog zakona, mada se neću referirati na ono što su u dosadašnjem tijelu rasprave iznosile moje kolege. Naime, ne vidim kao glavni problem to što plan digitalizacije će zapravo usporiti neke procedure, nije čak zamislite, nije čak glavni problem niti to što su neke odredbe upitno ustavne, glavni problem vidim u tome kako uopće ovaj Sabor funkcionira. Naime, žao mi je što trenutno u sabornici nema nekih kolega HDZ-ovaca koji su se vrlo negativno osvrtali na kritike i primjedbe koje su dolazile iz opozicijskih klupa. Zašto? Pa zato da im kažem da ovaj Sabor, ovo zakonodavno tijelo i njegova vladajuća većina počinju na krajnje neprihvatljiv način uzurpirati vlast u svoje ruke, a pri tom ne razumiju da niste vi ovdje sami sebi svrha kao što se zapravo u biti i u suštini ponašate. Ponašate se kao da ste vi sami sebi svrha i ne shvaćate da kada u javnom savjetovanju imate preko 400-njak primjedbi koje je uputila struka i kada te iste primjedbe opetovano u rasprave iznose i oporbene zastupnici tada se jedna civilizirana vlast, kažem civilizirana, a ne primitivna, na te primjedbe osvrće na način da ako ništa drugo ima suvisle argumente i suvisla obrazloženja zašto te primjedbe iz javne rasprave nisu uvažene. No umjesto toga vi imate isključivo degradiranje, omalovažavanje, vrijeđanje i ponavljanje jednih te istih floskula i fraza. A osim riječi struke nekakva vladajuća većina koja nije kvarna u svim svojim namjerama i u sadržaju svih svojih zakona, trebala bi se osvrnuti i na ono što kažu sami građani, neovisno o tome imaju li neku ili bilo koju stručnu spremu nego naprosto su zabrinuti pojedinci koji žive na određenom području. Pa su se tako da ovo nije kvarna većina i da ovo nije zakon koji je pisan za točno određene ciljane interesne skupine, vladajući trebali sjetiti negdje tijekom dana, evo sad je već šest sati popodne, da kažu nešto i o ljudima koji se bave stočarstvom na području krških pašnjaka jer njih npr. brine to što će sada naši kršni pašnjaci služiti za postavljanje vjetroparkova, a ne za razvoj stočarstva i pri tom ističu da su upravo krški pašnjaci, krško područje jedan vitalan nacionalni resurs koji jednom kada se prostor na krivi način upotrijebi jednom kada se uzurpira i devastira teško se može vratiti u neko drugo i drugačije stanje svoje namjene namjene i svrhe. Također su stanovnici s tih područja ukazali na jednu zanimljivu pojavu koja je možda slučajna, a možda je od davnih dana bila upravo tako ciljano postavljeno, a to je da su Hrvatske šume, pa i gradovi i općine s tih područja, odbijali provesti natječaj, odbijali su dati u zakup upravo ta zemljišta koja su za razvoj stočarstva bitna baš zato što su možda imali na umu, imali su informaciju da zapravo Vlada želi ta područja dati nekom drugom za neku drugu namjenu. I kada to sve skupa dovedemo u svezu sa problemom demografije, sa nemogućnošću zadržavanja lokalnog stanovništva na tim područjima sa velikim iseljavanjima i sa pitanjem opstanka sela, jasno je da se ovim zakonom Hrvatska ubrzano i to po hitnoj proceduri transformira na način da će velike energetske tvrtke koje su masom u Hrvatskoj stranog vlasništva i stranog porijekla, tu su Španjolci, Norvežani, Nijemci, Kinezi protiv kojih ja nemam ništa, dapače, nemam ništa niti protiv obnovljivih izvora energije, ali je Vlada bila dužna osmisliti i predvidjeti neka zakonska rješenja koja sve opravdane interese svih naših građana stavljaju u ravnotežu, a prostor ne koriste kao izvor moći i kao nešto što je za jednokratnu privatnu vrlo vrlo često koruptivnu svrhu upotrijebljeno, a kasnije se više ne može vratiti u bilo koju drugu svrhu. Ovaj zakon ima i proceduralne i sadržajne mane, ne bi smio biti usvojen, a ako već dođe do njegovog izglasavanja pukom mašinerijom poslušničkih ruku, bit će nužno možda pokretati i postupke ocjene ustavnosti. Hvala.

Ja ću još jedanput pokušat na neki način upozorit na ono što Vlada pokušava napraviti, ja ne znam da li iz razloga vlastite nesposobnosti ili nesposobnosti njenih ljudi, čovjek bi to tako reko pošto sama tvrdi da većinu jedinica lokalne samouprave drže njeni gradonačelnici. Ovaj zakon ide protiv Ustava RH gdje je jasno u čl. 192.a definirane ovlasti jedinica lokalne samouprave, ovaj zakon ide kontra Povelje EU o lokalnoj samoupravi, ja sam nekoliko puta se ražalostio do sada da smo mi postali članica EU, a da ne poštujemo osnovne principe te EU. I ono što na neki način Vlada danas ponovo pokušava da svoju nesposobnost odnosno svoj nerad, a zašto kažem nerad, zato što prostorno uređenje ima određenu horizontalu i ona je propisana zakonima i ona je propisana da ta horizontala ide tako da je na vrhu državni plan prostornog uređenja iz kojeg bi trebali proizlaziti županijski planovi, iz kojih bi trebali proizlaziti gradski planovi i tada sve ono što je strategijski interes RH bi se valjda nalazilo u državnom planu razvoja. kada bio postojao taj državni plan razvoja tada mi danas ne bi trebali kršiti Ustav i donositi zakon jer bi za sve investitore kao što je ministar rekao bila ista pravila. Znali bi gdje se u ovoj zemlji želi investirati u solarne elektrane, gdje se želi gradit pruga, gdje se želi gradit autocesta, gdje se želi gradit vjetropark, a gdje se želi ko što je kolegica rekla razvijati stočarstvo, tada bi za sve one koji žele investirat u ovoj zemlji uvjeti bili jednaki i bili bi jasni. Ono što se ovim zakonom radi je da se praktički daje ovlasti Vladi i ministru da pojedine investicije stavi iznad onoga što je odlučila jedinica lokalne samouprave. Ja sam rekao u svojoj raspravi u ime kluba, ukoliko se je željelo nešto ubrzat mogao se donijeti zakon o ubrzanoj proceduri točkastih izmjena, ciljanih izmjena prostornih planova, ali i tada bi trebao postojati strateški interes Vlade koja bi rekla gdje želi da se nešto dogodi, mi to upravo nemamo i zato vas ja pozivam još jednom da povučete ovo ili da ovo proglasite prvim čitanjem, da još jednom razmislite o svim implikacijama ovako donesenog zakona i da donesemo zakon koji će biti na interes RH. Zahvaljujem se. Iscrpili smo pojedinačne rasprave, završno u ime Kluba HDZ-a kolega Tomislav Klarić, Zahvaljujem potpredsjedniče, uvaženi potpredsjedniče Vlade RH sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Danas je o ovim zakonu bilo puno rasprave, puno govora, puno razmjene mišljenja, uglavnom bit je 5 novela zakona i 3 razloga zbog čega hitna procedura. Jedan razlog s obzirom na energetsku krizu nafte i naftnih derivata i plina kako bi se RH osnažila obnovljivim izvorima energije. Druga, gospodarski pojas, svima jasno o čemu se govori da dalje ne ponavljam vezano i za izmjenu onog zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa, epikontinentalno i do lipnja 2026.g. kroz NPOO isfancirano, napuštaju se stari planovi i prelaze iz analognih u digitalne. Mala sad rasprava koja je proizašla između mene i kolege Fabijanića upravo je dokaz da Vlada RH, resorno ministarstvo i ovdje nazočni državni predstavnici Vlade nisu napamet išli u izmjene ovog zakona je upravo taj primjer da se već išlo testirati softver, da se već išlo na primjeru upravo grada Crikvenice kako sam rekao i da je ponuđeno na sastancima koji su održavani i županijskim uredima za prostorno planiranje da i oni ukoliko su zainteresirani prilagode odnosno krenu u pripremu za prijelaz na digitalne planove. Govorili smo puno o tome što znači ono što ubrzava proceduru, ono što znači kočnica bržem razvoju i realizaciji investicija i mislim da se svi zajedno slažemo da kad god promišljamo na taj način da radimo dobro. Ovdje smo čuli i puno govora o nekakvim investitorima i o tome da se podilazi investitoru, to jednostavno nije točno. Zbog čega? Ponovit ću ono što sam rekao u onom dijelu svoje i pojedinačne rasprave. Dakle mi često govorimo otvorili smo 100, 200, 1000 ili ne znam koliko radnih mjesta kao gradovi, gradonačelnici ili predstavnici raznih institucija. Mi nismo otvorili niti jedno radno mjesto, mi svime ovime što radimo jednostavno stvaramo preduvjete da bi taj investitor otvorio to radno mjesto. Ako gradimo infrastrukturu za nekakvu poduzetnu zonu onda znamo što to znači, grade se vodovodi, gradi se onaj po zakonu novom famozni protupožarni cjevovod za gašenje dva istovremena požara na različitim lokacijama unutar poslovne zone i to je preduvjet da bi taj investitor koji dolazi imao uvjete i sukladno prostornom planu odnosno urbanističkom planu te poslovne zone krenuo u realizaciju svog projekta, dobio lokacijsku dozvolu na osnovu onoga što će mu struka odradit, pripremit sukladno prostornom planu, pokrenut izgradnju, kad ju izgradi zaposlit ljude koji će raditi na tim strojevima koje on u to investira i to je jednostavno jedan kotač koji znači zamašnjak razvoja i bez toga mi ne možemo promišljati razvoj RH. Što znači investitor, što znači radno mjesto? Upravo ovih dana govorimo o ovoj poreznoj reformi koja je pred nama, znači punjenje proračuna, ne samo državnog nego proračuna JLS i boljeg standarda naših građana jer za izgradit dječji vrtić, za izgradit ceste, za izgradit vodovode, za izgradit kanalizaciju, u jednom trenutku kad ova europska sredstva koja sad obilno, zahvaljujući Vladi RH, trošimo na područjima JLS za gradnju infrastrukture i stvaranja preduvjeta u jednom trenutku će se smanjit dok u potpunosti ne nestanu, a onda ćemo ovisiti isključivo o svojim proračunima i ukoliko ne promišljamo na ovaj način u realizaciji projekata, u pokretanju gospodarstva, otvaranju radnih mjesta, stvaranju svih preduvjeta, onda nismo na dobrom putu. I da završim budući da imam još nekoliko sekundi, Klub zastupnika HDZ-a svesrdno podržava prijedlog izmjena ovog zakona.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS, poštovani ministre, državni tajnici sa suradnicom, kolegice i kolege. Moja mama ima jedan običaj da kaže „jesam ti rekla“ i to me užasno nerviralo, dakle cijelo moje odrastanje kad bih nešto krivo napravila bi moja mama meni rekla jesam ti rekla i to mi je užasno išlo na živce i uvijek sam nekako vodila računa u odrastanju moje djece da ne govorim „jesam ti rekla“ al nažalost sve češće mi to padne na pamet. Ne tako davno je ovdje bio Zakon o obnovi iza potresa. Tu sam iz ovih klupa kričala i sve ostalo i rekla, molila, kumila sve koje sam znala sa strane HDZ-a ja sam rekla pa nemojte donositi taj zakon, nećete ga moći, tim zakonom nećete moći provodit obnovu javnih zgrada, a možete radit temeljem postojećih zakona, to vam je kočnica, sami sebi stavljate noge u vrata nakon godinu dana je onaj nesretni ministar Horvat došao i rekao da zakon nije dobar, da ga treba mijenjati i da nije provediv. I dan danas imate problema s njim, ali što je, tu je. Ja imam posebnu emociju i posebnu nekako grč u želucu kada je riječ o ovom zakonu. To je zakon, sudjelovala sam godinama u izradi tog zakona, to je zakon po kojem sam ja radila. Dakle, bez obzira da li se zvao Zakon o prostornom uređenju, bez obzira da li je bio Zakon o prostornom uređenju i gradnji. Ja ću ovdje pitati nekoliko stvari, sami si dajte odgovore na to, nemojte mene slušati jer ja ću vam tamo negdje krajem godine doći i reći jesam vam rekla, niste htjeli slušati. Prostorno uređenje treba postaviti odgovarajuće okvire za ostvarivanje načela održivog razvitka koji između ostalog se temelji na prostornom razvitku, planerskoj planerskoj organizaciji korištenja prostora, zaštiti prostora, prostornoj preobrazbi nasilja, te zaštiti interesa budućih generacija. Ja mislim i sigurna sam da sve ovo što radimo, radimo zbog toga da bi se pokrenule investicije. Pa od čega se puni proračun? Pa ne štampa se novac samo ovako. Proračun se puni od investicija, proračun se puni od investitora. Pa zašto se mi bojimo investitora? Zašto se mi bojimo investicija? Pa mi moramo stvoriti sve preduvjete što se tiče prostornih planova, prostornog planiranja i jednako tako izdavanje dozvola da stvorimo te preduvjete. Danas na Odboru za gospodarstvo je ravnatelj Hrvatskih voda rekao da ima apel prema Ministarstvu graditeljstva. Točno je to rekao moći ćete citirati, oni koji su bili ne vidim tu ili vidim da bi se dozvole trebale brže izdavati jer da imaju problem. Bila je tema obrane od poplava. Ja vas pitam i vi si dajte odgovor na to da li ste postavili sad sustav kad je riječ o prostornim planovima da će biti brže? Što znači transformacija prostornih planova? Dakle, ja očito nemam nikakvih dilema. Nova generacija planova koja će se raditi mora se raditi u sustavu e-planova na novim podlogama u sustavu novih planova. Što znači transformacija planova? Što ćete sa njima dobiti? Što ćete dobiti sa transformacijom planova gdje postojeće planove radimo u digitalnoj formi. Da li ih možemo sve napraviti? Što ćemo njima dobiti postavite si pitanje i odgovorite si? To što omogućujemo gradnju solara na različitim područjima koji nisu sukladno planovima. Ako vam svi drugi stave noge u vrata što ćete dobiti? Da li je tama alokacijskih dozvola, da li alokacijske dozvole bi trebale dobiti se brže? Da li bi se planovi trebali donositi brže? Da li bi sve zajedno trebalo biti otvorenje transparentnije i sve zajedno? Tamo 2000. sam bila u Finskoj na jednoj edukaciji, gdje su mi objašnjavali da je najvažnije sudjelovanje javnosti. Danas vam je najvažnije sudjelovanje javnosti, da javnost ima priliku saznanja o svemu tome. Da li ova izmjena i dopuna zakona će omogućiti da u postupku planiranja bude otvorenje transparentnije, brže, propulzivnije. Da li investitor koji hoće graditi solare na recimo na eksploatacijskom polju mineralnih sirovina ministarstvo će ovo omogućiti, ali neko drugo ministarstvo će tamo zakočiti. Dakle, vi samo treba se donijeti odluku što hoćete i odgovoriti si na pitanje da li u ovoj izmjeni zakona to zaista omogućuju? **Vidović, Davorko (Socijaldemokrati)** Hvala lijepo. Kolega Fabijanić završno u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Vlade, poštovani potpredsjedniče Sabora, kolegice i kolege. Mislim da ova rasprava je bila vrlo kvalitetna, među rijetkima u kojima nismo razgovarali o tome tko je što radio u prethodnim vladama, nije bilo prepucavanja oko ustaša i partizana, nego smo zbilja govorili o prostornim planovima koji su vezani za budućnost naše zemlje i ono de facto ne bi trebalo kao što je već i naglašeno imati ideološke podjele neovisno o tome što smo se kolega Klarić i ja često puta jedan drugoga spominjali, ali živimo u istome kraju. Ja mislim i uvjeren sam da je i meni i njemu stalo da živimo u jednom lijepom i naprednom kraju koji ima dobre prostorne planove, ali na temelju jednog kvalitetnog zakona. I zato je teatar apsurda što smo to morali raditi po hitnom postupku, dakle u dva čitanja. I ja ne bih toliko, dakle više politički o tome raspravljao ali bih ukazao na jednu stvar. Mi smo kao Klub Socijaldemokrata dali jedan amandman koji je baš vezan za ono što sam rekao u zadnjem dijelu svoje pojedinačne rasprave, a to je da moramo osigurati pravo javnosti kod donošenja tih planova, odnosno omogućavanje javne rasprave i sudjelovanje ono što se danas europski vrlo lijepo želi reći, dakle svih dionika koji su zainteresirani u samom poslu. I ono što je izuzetno bitno, a to je da na žalost ovaj zakon je nedorečen i sve ono što je u javnim, u javnoj raspravi i rečeno, kao što su i kolege naglasile puno toga i puno primjedbi je zbilja uvaženo, ali su oni nomotehničke naravi. Nisu bili toliko suštinske naravi. A u ovom suštinskom dijelu kakav god bio i ono što sam govorio, dakle pitanje aplikacije softvera, norme kako god hoćemo i pravilnika koji treba biti donesen je na majke mi. Netko će tome vjerovati u pozitivnom, a netko neće poučen nekim iskustvima. Ali tako je Ali poučeni dosadašnjim iskustvima, mislim da zbilja možemo u nekim stvarima biti skeptični kao i u pitanje njegovog kao I činjenica je da nadležnost jest jedinica lokalne i regionalne samouprave kao da i države da svako regulira na svojoj razini, ali isto tako imamo i tu ugrozu koja može jednostavno preskočiti i regionalnu i lokalnu samoupravu namećući neke planove, pa i da se to dogodi koji puta može biti dobro, ali često puta može biti loše jer problem kod elektrana ostaje jedan drugi. Dakle, i kada napravimo i lokacijsku i građevinsku dozvolu, imamo investitora gdje smo eventualno čak i nametnuli prostorni plan onda nam se može dogoditi recimo ono što je Klarić govorio, a koji je vezan za Hrvatske vode, dakle i sad kad si sve riješio i po lošem zakonu može ti se dogodit da imamo miljunske investicije na solare i jednostavno ne možeš poslije priključit na mrežu,

gospođe zastupnice i gospodo zastupnici. Samo ću kratko evo završno reći, dakle da zahvaljujem svim zastupnicima na doprinosu u ovoj raspravi, kao što je rekao i kolega Fabijanić ova rasprava je odisala prije svega stručnim doprinosom u poboljšanju samoga zakona i nama koji pripremamo i koji ćemo Saboru predložiti novi Zakon o prostornom uređenju. U ovom trenutku smo, to sam već i uvodno rekao išli sa izmjenama zakona po hitnom postupku kako bismo dosegnuli ona tri odnosno ispunili tri zahtjeva koja smo dali pišući same izmjene zakona. Dakle, ove izmjene zakona omogućavaju ono što sam i uvodno rekao, a to je da omogućimo da Hrvatska doista u ovom segmentu koje uređuje sam zakon doista što prije postane zeleno i digitalno društvo iz razloga što nastojimo kroz omogućavanje korištenja sunčeve energije postati kao država u energetskom smislu samodostatni i s druge strane kako bi tu svoju samodostatnost oslonili na ono s čime Hrvatska u energetskom smislu obiluje, a to je energijom sunčanom energiju koja onda može postati i električna energija. Druga stvar što sam htio reć na pitanje zašto transformiranje prostornih planova, može se postaviti pitanje zašto smo postavili onda platformu e-Građani, zašto imamo e-Obnovu, zašto imamo ne znam e-Hrvatsku itd., itd., ja mislim da je Hrvatska polako u trećem desetljeću 21. stoljeća treba postat doista snažnije digitalno društvo i naš je doprinos kao struke i tog resornog ministarstva da u svom segmentu koji je u djelokrugu ovoga ministarstva uspostavimo takvu Hrvatsku koja ima, rekao sam u trećem desetljeću i digitalne planove. Ne samo zbog toga da to dosegnemo nego što će takva prijelaz na takvu unificiranu, jednoznačnu, usklađenu prostorno plansku regulativu biti jamac i građanima i izrađivačima prije svega investitorima da im je utvrđena na čitavom prostoru jednoobrazni sustav prostornog uređenja sa istim oznakama, sa istim namjenama, sa istim uvjetima kako i na koji način mogu regulirati svoje projekte, svoje investicije. Svi koji to u tome ste radili duže ili kraće znate kakav je šaroliki sustav uređenja prostornih prostornih dokumenata i da je dobro da se taj sustav uspostavi. Pretpostavljam da će biti, nisam idealist pa da mislim da neće biti u prvim mjesecima određenih pitanja, određenih probleme, doštimavanja, uštimavanja, pronalazaka novih rješenja, toga sam svjestan kao što i u svakom poslu kada se kreće iz jednog u drugi sustav pojavljuju se razlike i ja sam toga svjestan, ali ako i ne krenemo nećemo nikad to dovršiti. Prema tome, ja mislim da moramo krenuti, imamo i neki prijelazni period u kojemu se može taj sve te početničke porođajne greške i otkloniti. Druga stvar ono što je važno i što bi htio da ostane barem negdje u javnosti zabilježeno, da se sa ovim zakonima ne podilazi nikome. Zakoni nisu pisani za nikoga posebno nego su pisani za sve one koji imaju namjeru se uključiti u sustav izgradnje sunčanih elektrana. I druga stvar, ovaj zakon posebno štiti jedan od naših najvrjednijih resursa, a to je pomorsko dobro jer smo posebnim člankom predvidjeli da se uređenje prostorno planiranje, uređenje pomorskog dobra vodi na način da se planovi koji se donose za pomorsko dobro neovisno na kojoj razini bili propisuju korištenje tog pomorskog dobra, raspolaganje pomorskim dobrom, građenje na pomorskom dobru, gospodarsko korištenje pomorskog dobra na razini detaljnog plana ili bolje rečeno urbaničkog plana uređenja. I kad govorimo o moru, kad govorimo o morskom okolišu onda nije to doseg ovih izmjena, ali se ovim izmjenama sada pokušava i nastojat ćemo doista čim prije krenuti u izradu prostornog plana isključivog gospodarskog pojasa. Znamo što je isključivi gospodarski pojas znači i mislim da nam je zadaća kao resornog ministarstva odnosno Vlade da čim prije dođe u HS sa prijedlogom prostornog plana isključivog gospodarskog pojasa. I ostaje nam zadaća, a to je nije samo zadaća ove ovog sastava ministarstva, to je bilo i prije, a bit će vjerojatno i poslije ogroman izazov da konačno donesemo državni plan prostornog razvoja. Mislim da ćemo državnim planom prostornog razvoja i njegovim donošenjem u HS zaokružiti cijeli sustav prostornog planiranja u RH. Evo g. potpredsjedniče ja bih toliko u ime predlagatelja. Hvala. Zahvaljujem se ministru. Zaključujem raspravu, glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Vidimo se sutra, startamo sa rebalansom proračuna u 9,30. Srdačan pozdrav.